Tere päevast, head kolleegid! Avan Riigikogu täiskogu kolmapäevase istungi. Kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreerus 81 Riigikogu liiget, puudub 20.Nüüd, head kolleegid, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Siim Pohlak, palun!

arupärimise, mis on seotud Via Baltica ja Rail Balticu ehitamisega, ja nüüd on adressaat ka õige. Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole lähevad needsamad küsimused, millest ma juba eile rääkisin. Kuna te kõik olite kohal, siis ma ei hakka neid küsimusi kordama, need puudutavad Via

on vaja Eesti inimestele appi tulla. Eesti on kahjuks endiselt üks vähestest riikidest, kus rahva toidukorvi pealt sellises mahus käibemaksu korjatakse.

Lugupeetud kolleegid! Hea Eesti rahvas! Me elame turbulentses maailmas, mille on käima tõmmanud Kaja Kallase valitsus ja kus ettevõtted lähevad pankrotti, inimesi koondatakse,

Seitsme aasta möödudes on summa täpselt samasugune. Lähtudes eeltoodust, leian, et et EKRE esitatud eelnõu, millega tehakse ettepanek Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritel sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra, on proportsionaalne ja õige. Liigkasuvõtmist

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Soovin EKRE fraktsiooni nimel anda üle Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina" Vanarahvas teab: rege rauta suvel, vankrit talvel. Ole valmis, enne kui häda või vajadus

Hübriidsõja kontseptsioon, mida nad rakendavad, annab võimaluse maskeerida kavandatavat kallaletungi suuremahuliste ja agressiivsete piiririkkumistega.

Kui me vaatame laiemalt – mul just viimastel päevadel on olnud jutuajamisi ametnikega –, siis meil on üldine probleem kõikides jõuametites reservi puudumine või selle vähesus, välja arvatud kaitsevägi. Nii et ajavahemik kaks kuni viis aastat on sobiv, et tõsta Eesti riigi võimekust ja parandada meie kõigi kaitstust. Aitäh!

Minu esitatav otsuse eelnõu on seotud eelnevaga, mille esitas kolleeg Alar Laneman. Minu esitatav esitatav eelnõu käsitleb ettepaneku tegemist Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta Siseministeeriumi valitsemisalas. Tegelikult on kogu praegune Siseministeeriumi struktuur üles ehitatud põhimõttele, et sõda Venemaaga kas ei ole võimalik või on ülimalt vähetõenäoline.

sisekaitsereservi loomise korralduslikke küsimusi, sest need on Vabariigi Valitsuse ja Siseministeeriumi pädevusvaldkonnas. Seetõttu on see otsuse eelnõu formuleeritud lakooniliselt.

Austatud juhataja! Head kolleegid! Käimasoleva idavedude skandaali raames on julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni töös osalenud kaitsepolitsei ametnikud kinnitanud, et kehtiv Eesti seadusandlus annab võimaluse valitsuse liikmete annab võimaluse valitsuse liikmete julgeolekukontrolli teostamiseks, juhul kui nad vajavad välisteabele ligipääsu, ainult konkreetsel ajahetkel. Järelkontrolli praegune seadusandlus ei võimalda.

muuta Vabariigi Valitsuse seaduse § 31"Vabariigi Valitsuse liikme juurdepääs riigisaladusele ja salastatud välisteabele" selliselt, et sellel asutusel, kes julgeolekukontrolli teostab, on võimalus saada teavet lisaks julgeolekukontrolli teostamise ajale kogu riigisaladuse loa kehtivuse perioodil. Konkreetse juhtumi puhul me teame, et julgeolekukontroll teostati peaministri suhtes 2021. aastal, aga seejärel ei ole toimunud mitte mingit kontrollitegevust.

hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Olen siin puldis selleks, et anda parlamendi töölauale üks otsuse eelnõu, mille temaatika on meil parlamendist tegelikult varasemalt vist õige mitu korda läbi käinud. Viimati Viimati [arutati seda] eelmise Riigikogu koosseisu lõpus, enne valimisi, kui Viktoria Ladõnskaja esitas vastavasisulise eelnõu, kuhu ma ise ka alla kirjutasin, aga mis siis aga mis siis ei jõudnudki kuigi kaugele ja seoses valimistega [võeti] meie töölaualt maha. Selle sisu puudutab väga valusat teemat, nimelt vähiravimite käibemaksu määra. Me teame, et vähki haigestumine on tõusnud päris epideemilisele tasemele, vähki haigestumine suureneb aasta-aastalt põhjusel või teisel.

Me teame, et Eestis on küll solidaarne tervishoiusüsteem, kuid kahjuks on inimesi, kes ei mahu oma haigustega Eesti haigekassa toetatavate hulka. Nende seas on ka suur osa vähihaigeid, kelle jaoks on arstide soovitatud ravimid kahjuks väga kallid. See probleem vajab lahendamist ning täiendavat valitsuse tähelepanu. Aitäh!

kommentaarid oleksid liigsed. Me loeme iga päev uudiseid sellest, kuidas praegu eelarvet kokku pannakse, ja ma arvan, et me saame kõik sellest aru, et me oleme täiesti katastroofi äärel. Ja lahendusi ei paista kuskilt.

otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liiklusesse pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust" Aastaid ja aastaid on transpordisektoris räägitud sellest, et oleks vaja analoogselt Soomele lubada Eesti teedele pikemad ja suurema täismassiga [veokid], selleks et tuua transpordi omahinda veidikenegi allapoole.

2022. aastal [õppis] haridusasutustes ligi 8500 Ukrainast tulnud last. Neist 65% õppis põhikoolis, veerand käis lasteaias ja iga kümnes õppis keskkoolis või kutsekoolis. 2022. aastal loodi koolidesse eraldi klassid ukraina laste jaoks, kuid haridusministeeriumi hinnangul peaksid seal õppinud lapsed nüüd võimalikult kiiresti üle minema eesti [klassi]. 2022. aastal oli Ukrainast tulnud lastele Tallinnasse loodud Vabaduse Kooli avaaktusel 560 last. Kuigi valitsuse hariduspoliitika Ukraina sõjapõgenike laste suhtes seisneb reeglina nende suunamises eestikeelsetesse koolidesse, on palju juhtumeid, kus Ukrainast tulnud lapsed lähevad hoopis venekeelsesse kooli. Vabaduse eest võitleva Ukraina jaoks on täiesti tänamatu, kui suunata lapsi vene või eesti koolidesse, selle asemel et võimaldada lastel omandada haridust ukraina keeles ning Ukraina õppekava järgi. Ukraina on loonud selleks tõhusa e-koolisüsteemi, samuti on tulnud Eestisse piisavalt õpetajaharidusega põgenikke, kes suudaksid ukraina keeles koolis õpetada. Nii et oleme eeskujuks ukraina keele ja kultuuri säilitamisel, et nad saaksid kodus jätkata haridusteed parema ukraina keelega, kui nad siia tulid.

jälitustegevuse planeerimisel, kohtueelses kriminaalmenetluses ja kohtus riikliku süüdistuse esindamisel, kuigi just nendes valdkondades on ilmnenud peamised prokuratuuri rikkumised.

Senised prokuratuuriseaduses [sätestatud] järelevalve teostamise ja distsiplinaarmenetluse algatamise võimalused on liialt piiratud ja ei taga tõhusat kontrolli prokuratuuri tegevuse seaduslikkuse üle. Kehtiv seadus annab distsiplinaarmenetluse algatamiseks taotluse esitamise See on vastuolus üldise kodanikukohustusega, mille kohaselt on igaüks kohustatud teatama talle teatavaks saanud kuriteost. Lisaks piirab see võimalusi prokuratuuri ilmsiks tulnud Prokuratuurisisene järelevalve reaalsuses ei toimi, kohtute tuvastatud seadusrikkumiste suhtes pigistatakse silm kinni ja amoraalsus aina süveneb. Seetõttu annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel üle otsuse eelnõu, et viia seadusandlusesse sisse Justiitsministeeriumi õigus teostada prokuratuuri üle teenistuslikku järelevalvet ilma kitsendavate piiranguteta ja laiendada distsiplinaarmenetluse algatamiseks taotluse esitamise õigust omavate isikute ringi.

mille sisu on teha Vabariigi Valitsusele ettepanek koostada ja esitada Riigikogule rahvahääletuse eelnõu, muuta valitsuse õigusakte ning alustada ettevalmistusi referendumi korraldamiseks seoses seksuaalkasvatuse lubatavusega koolides ja koolieelsetes lasteasutustes.Vabas ja õiglases ühiskonnas on laste harimine ja kasvatamine vanemate võõrandamatu õigus ja kohustus. Vanemate vastutus on kasvatada oma lapsi viisil, mis tagab kõige paremini nende füüsilise, psühholoogilise, intellektuaalse ja vaimse arengu. Avalikul võimul on neis küsimustes üksnes vanemaid toetav ja abistav, mitte aga nendega võrdne või koguni neist hierarhiliselt kõrgemal seisev roll. Seda fundamentaalset põhimõtet tunnistab ka põhiseaduse § 37 lõige 3, mille kohaselt on laste hariduse valikul otsustav sõna vanematel.Paljudele vanematel.Paljudele perekondadele on vastuvõetamatu, et nende lapsed allutatakse institutsionaalse hariduse kontekstis kooliõpetajate, lasteaiakasvatajate või teiste ja kolmandate isikute poolsele lapsi seksualiseerivale, nende süütust ja loomulikku häbelikkust kahjustavale kasvatustööle inimese seksuaalsust puudutavates küsimustes. Koolide ja teiste õppeasutuste ülesanne on edastada aineteadmisi, mitte tegeleda seksuaalsuse valdkonda kuuluvate asjadega.Eelnevat silmas pidades on põhjendatud korraldada selles küsimuses rahvahääletus. Referendumi korraldamine kõnealuses küsimuses on seda olulisem, et teatavasti ei ole Eesti Vabariigis juba 20 aastat pakutud rahvale mitte ühtainsat võimalust rahvahääletusel osaledes riigielu küsimuste otsustamisel kaasa rääkida. Aitäh teile!

EKRE poolt üle Riigikogu otsuse eelnõu, millega tehakse valitsusele ülesandeks muuta õigusakte ja töökorraldust, et organiseerida ajutise ja rahvusvahelise kaitse saajatele taustakontroll

kui mitte kõige suurem. Neist 41 000 isiku puhul teame tegelikult vaid nende sugu ja vanust. Teadmata on isegi rahvus, ehkki see on Ukraina passis kirjas. Puudub igasugune teadmine kaitse saanud isikute Eestis ja Eestist väljapoole liikumise, Eestis töötamise, terviseseisundi, edasiste kavatsuste ja muu sellise 18–60-aastaseid mehi, kellel reeglina ei ole Ukrainast lahkumine lubatud, on nende hulgas 25%, aga nende osakaal on suurenenud. Eriti suur on nende osakaal rahvusvahelise kaitse saanute hulgas, 68%. Teistes riikides on kehtestatud Eestist hoopis selgemad tingimused ja küsitakse tõendeid sõjaväeteenistusest vabastamise kohta. Tegime rea konkreetseid ettepanekuid, mida ma ajapuudusel praegu ette ei loe. Aitäh! Martin Helme, palun! Lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Toon teie ette üleandmiseks Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti rahva sündivuse suurendamiseks" Teeme valitsusele ettepaneku koostada ja esitada Riigikogule meetmete pakett, mis tagaks eesti rahva sündimuse suurenemise taastetasemeni. Nimelt on põhiseaduse preambul määratlenud, et Eesti on olemuslikult rahvusriik. See tähendab, et kõik riigiasutused, sealhulgas valitsus ja Riigikogu, peavad selle eesmärgi nimel tööd tegema, et Eesti põlisrahva ja eesti keele domineeriv seisund Eestis oleks tagatud. See omakorda nõuab sellise rahvastikupoliitika rakendamist, mis kasvatab eestlaste sündimust, soodustab välismaale lahkunud rahvuskaaslaste naasmist, piirab rangelt sisserännet, soodustab hilisimmigrantide tagasirännet ja Eestisse püsivalt elama jäänud mitte-eestlaste assimileerumist.Paraku on alates Reformierakonna võimuletulekust 2021. aasta alguses riigi rahvastikupoliitika liikunud täpselt vastupidises suunas. Eestlaste praegune iive ei taga meie rahvuse püsima jäämist. Eestlaste väljaränne on endiselt suur, mitte-eestlaste sisseränne aga enneolematult kõrge. Eesti keele kasutusala aheneb hirmuäratava kiirusega. Meid on tabanud massiimmigratsioon, meid ähvardab rahvusena vähemusse jäämine oma kodumaal ja pikemas plaanis hääbumine.Sellest lähtuvalt teeme [valitsusele] ettepaneku tuua Riigikogusse meetmete pakett, milles oleks konkreetsed ja käegakatsutavad tegevused, et viia ellu põhiseaduse preambulis sätestatud imperatiiv. Muu hulgas soovime, et valitsus näitaks meile ära peretoetuste ja vanemahüvitiste suurendamise paketi, lasteaia kohatasu vähendamise, pensioni selge sidumise laste arvuga, iga alaealise lapse pealt last kasvatava vanema tulumaksu vähendamise programmi, soodsa kodulaenu võimaldamise noortele … Aeg, Martin! Aeg, Martin! … ja õppelaenu ja õppetoetuste reformi teostamise, et toetada lastega tudengeid. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel üle eelnõu, mis puudutab

Lõikega 3 sätestatakse, et Vene Föderatsiooni kodanikud, kellel ei ole Eesti elamisluba, ei saa Ukrainas toimuva agressioonisõja ajal omandada Eesti

Eesti elamisluba, omanduses olevad seotud juriidilised isikud ning Venemaa kodanikest tegelikud kasusaajad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 9 sätestatud alustel. Kinnisvaraanalüütik Risto Vähi kinnitusel tegid välisriigi residendid mullu Eestis kinnisvaraga kokku 3617 ostu-müügitehingut. Kõige suurem muutus toimus aastaga Venemaa residentide seas, kelle ostutehingute arv kasvas hüppeliselt ehk 42,2%. Venemaa terroristliku tegevuse vastu olev Eesti ei pea aktsepteerima kinnisvara müümist Venemaalt tulijatele. Venemaalastest kinnisvaraostjaid tuleb sanktsioneerida analoogselt näiteks sportlastele, kes ei peaks olema ühegi lipu all teretulnud ei olümpiamängudele ega muudele spordivõistlustele. Aitäh!

arupärimise ja 13 eelnõu. Nagu ikka, juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, järgnevalt päevakorra täpsustamine. Eilsel Riigikogu täiskogu istungil jäi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu nr 9 arutelu pooleli sealmaal, kus algataja esindaja vastas Riigikogu liikmete küsimustele. Seepärast palun küsimustele vastamiseks tagasi Riigikogu Küsin ette, kas kolleegidel on küsimusi.

Osalesid kultuurikomisjoni liikmed. Kutsutud olid Riigikogu liige Jaak Valge eelnõu algataja esindajana, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe ning õigus- ja personalipoliitika osakonna õigusnõunik Maarja-Liisa Vahi. Eelnõu algataja esindaja selgitas ammendavalt eelnõu sisu ja sellel ma täna ei peatu.Komisjonis toimus järgmine arutelu. Kristi Raudmäe sõnas, et Vabariigi Valitsus ei toeta eelnõu, ning tutvustas valitsuse seisukohti, selgitades, et ülikoolid on väga eriilmelised nii suuruse kui ka õpetatavate valdkondade poolest. Olemasolevate eesmärkide seadmine halduslepingute tasandil võimaldab arvestada erinevate kõrgkoolide eripäradega ning suurendab paindlikkust. Ta sõnas, et halduslepingus on eesti keeles õpetamise eesmärgid ambitsioonikad, ning lisas, et rahvusvahelistumine ei ole püstitatud omaette eesmärgina.

See tagab kõrgharidussüsteemide võrreldavuse ning üliõpilaste võrdse kohtlemise.Tõnis Lukas tõi eelnõu juures positiivsena välja, et õige suund on jälgida, kuidas eesti keele staatus kõrgkoolides edeneb. Samas, välisõppejõud on ülikoolides alati [õppe] kvaliteeti parandanud ning kõrgharidus ei ole kunagi ainult ükskeelne olnud. Lukas toetas valitsuse esindajat selles, et viimastesse halduslepingutesse on pandud nii välis[üli]õpilaste arvud kui ka ülikoolide poolt aktsepteeritud nõuded, mis eesti keele staatust tugevdavad.Mart

Margit Sutropi arvates on elementaarne, et eesti keele ja kultuuri hoidmine on aluskohustus, kuid oluline on ka rahvusvaheline teadussuhtlus. Helle-Moonika Helme leidis,

Kultuurikomisjonis otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14. septembril käesoleval aastal, see võeti vastu konsensusliku otsusega;

Nüüd on võimalus küsimusteks. Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale! Aga on küsimusi istungi läbiviimise reeglite kohta. Jürgen Ligi, palun! [on küsimus] tavade kohta. Kas oleks võimalik, et juhataja juhib tähelepanu, et me ei pea kõik siin läbi elama kõiki komisjoni arutelusid ja sõna-sõnalt kuulama, mida keegi täpselt ütles? Mis siin komisjoni ettekannetes peaks [kõlama], on mingid rõhuasetused ja üldised vaidlusalused teemad, aga mitte täpne stenogramm. Äärmiselt piinav on kuulata seda, mida keegi täpselt mis järjekorras ütles. Ma jagan teie seisukohta, aga ettekande kestel ma ei pea siiski võimalikuks sekkuda, sest ei saa ka välistada sarnast ettekannet, nagu oli. Inimesed on erinevad, iseloomud on erinevad, kes mida peab vajalikuks, ka see arusaam on erinev.

Minu meelest ei peaks Riigikogu kõige pikema staažiga liige tulema siin trollima sisukat ettekannet ja andma halba nõu, sõna otseses mõttes. Mees, kelle peamine sõnavara koosneb sellest, et opositsiooni eelnõud on rämps ja saast – no kuulge, kas see on eetiline majakas, kes tuleb õpetama, kuidas uued Riigikogu liikmed peaksid käituma? Äkki nad peaksid mingeid roppusi suust välja laskma? Härra Jürgen Ligi hakkab siin ju neile õppetunde See on sama hea, kui huligaan õpetab viisakat inimest. Andmata hinnangut Jürgen Ligi kommentaarile, kuigi ma ühe sisulise hinnangu siiski andsin, kordan seda, et kogemusel on oma väärtus. Teiseks, üks asi on seesama Riigikohtu juuni otsus, seal üks selline märksõna on küll, mida ma väga pooldan: Riigikogu töö peaks olema tõhus. See on sõnaselgelt kohtuotsuses kirjas, [ettekande] sisustamine on loomulikult erinev ja keerukas, aga ma arvan, et me kõik saame ikkagi printsiibis selle sõna mõttest aru ja seda ma kindlasti pooldan.Martin Helme,

andma täpse arusaamise sellest, mis komisjonis toimus. Ja kui on Riigikogu saadikutel veel lisaküsimusi, siis saab [need ka esitada]. Nii et jätame lihtsalt tähele panemata ühe inimese segase jutu, tema ei viitsi tööd teha. Alati saab mandaadi maha panna. Kui Jürgen Ligil on piin siin saalis istuda, siis selle nõu võiks talle küll anda.

tuli alandama Riigikogu värsket liiget, naisterahvast, ja seda täiesti ebasobival ja inetul moel. Ma tuletan tuletan meelde ka kõigile teistele ja Jürgen Ligile, et Riigikogu liige on esiteks oma sõnades vaba ja kui Riigikogu liige – ei ole vahet, kas ta on pikaajaline või siin esimest koosseisu – kannab ette oma ettekannet, siis ta teeb seda täpselt nii, nagu ta seda teha tahab. Aitäh! Hea kolleeg, ainult üks repliik: ma olen absoluutselt veendunud, et Jürgen Ligi repliigi eesmärk ei olnud ettekandjat alandada. Ma olen selles absoluutselt veendunud.Nii, Nii, head kolleegid, avan läbirääkimised ja palun kõigepealt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Riigikogu kõnetooli Mart Helme. Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! See eelnõu on palju tähtsam, kui pealtnäha paistab. On muidugi täiesti arusaamatu, on absoluutselt mõistetamatu, miks koalitsioon tahab seda eelnõu tagasi lükata. See on täiesti arusaamatu! Ma selgitan, miks see on täiesti arusaamatu.Meie ülesanne siin on seista eesti kultuuri ja eesti rahvuse ja eesti keele eest. Antud eelnõu selgelt seda ka teeb. See, mis on toimunud Eesti ülikoolides viimase 30 aasta jooksul, on olnud ühelt poolt mõistetav. Nõukogude perioodi ülikoolide programmidest, õpetusmeetoditest, ka ülikoolide üliõpilaskonna komplekteerimise põhimõtetest oli kindlasti tarvis eemalduda. Selles ei ole kahtlust. Aga see, mis on toimunud selle asemel, ei ole samuti see, mis töötab meie rahvusliku kehandi, meie kultuuri ja meie keele ja meie intellektuaalse taseme edasiarendamise ja tugevdamise kasuks.

taandumine meie kõrghariduses ja meie akadeemilises elus, meie akadeemilises uurimistöös tervikuna. Eesti keele taandumine!Sellel Sellel ei ole loomulikult hetkega, nipsust tulemusi. Selle tulemused selguvad pikkades perspektiivides ja nende pikkade perspektiivide üheks paratamatuks ilminguks saab olema eesti kultuurkeele, eesti teaduskeele taandareng, sõnavara vähenemine, sõnavara asendumine võõrlaenudega ja seeläbi eesti keele kui kultuurkeele degradeerumine. Eesti keel on meie ühisvara. See on meie instrument, mille abil me ennast väljendame, mida kasutades me väga väga erinevatel tasanditel suhtleme. Loomulikult on võimalik suhelda nii nagu Ilfi ja Petrovi "12 toolis" inimsööja Ellotška, mõnekümne sõna kasutamisega. Loomulikult! Ma mäletan, et kunagi oli ka venekeelne anekdoot, mida ma ei hakka siin edasi andma, selle kohta, kuidas autolukksepp autoosi nimetab – kõigest kolme sõnaga. Noh, auto ei koosne kolmest osast, auto koosneb kümnetest ja sadadest erinevatest detailidest. Aga autolukksepp sai vene keeles hakkama kolme ropu sõnaga, mida ma ei hakka siin nimetama. Eesti keele degradeerumine on täiesti vastupidine sellele, mida eelnevad põlvkonnad on meie kõige nimekamate kultuuritegelaste tasemel püüdnud edendada ja saavutada. Olen olnud aegade jooksul väga entusiastlik eestikeelse kirjasõna ostja ja talletaja oma raamatukogus. Mul on ka paras pakk Johannes Aaviku tõlgitud – mitte ainult tema, aga suures osas tema tõlgitud – hirmu- ja õudusjutte. Tundub täiesti madala maitse ja taseme jaoks asi, aga miks Johannes Aavik neid hirmu- ja õudusjutte tõlkis ja publitseeris? Põhjus oli väga lihtne. Palun lisaaega. Kolm minutit lisaks. Nende abil ja kaudu püüdis ta Eesti inimesteni viia populaarse kirjasõna kasutamisel uudissõnu, arendada eesti keelt ja tõsta eesti keel talukeele tasandilt kultuurkeele tasandile. Mul endal on olnud õnn ja au olla meie ühe kultuuri suurmehe, Linnart Mälli õpilane. Mida tegi Linnart Mäll, tõlkides mitte ainult budistlikke, vaid mitmeid muidki idamaiseid tuumtekste eesti keelde? Ta töötas palehigis selle nimel, et anda terminid, sanskritikeelsed terminid, hiinakeelsed terminid nendes tekstides edasi nii, et need oleksid ja kinnistuksid eesti keeles eestikeelsete terminitena.Ja nüüd me viskame selle kõige nagu kõrvale, see pole nagu oluline. Me kirjutame oma doktoritöid inglise keeles, sest me tahame olla ju rahvusvahelisel tasemel. Ma ütlen teile, mis mentaliteet see on: see on kadakasakslase mentaliteet. See on, nagu Ameerikas öeldi pärast kodusõda, kui neegerorjad vabastati, aga oli teatud hulk ja teatud sotsiaalsesse seisusesse kuuluvaid endiseid neegerorje, kes ei tahtnud seda vabadust. Neid nimetatakse tänase päevanihouse nigger'iteks: mõisate, suurnike teenistuses olnud toapoisid, toatüdrukud, koduorjad, kellele see meeldis, kes olid staatuse poolest kõrgemal kui need, kes olid põllu peal.House nigger'i mentaliteet on see, sõbrad! Kui me ei seisa kõrghariduses eesti keele positsiooni eest, vaid labastame oma ülikoolid mingisuguseks rahvusvaheliseks kloaagiks, kus sõel kusagilt Aafrikast, Lähis-Idast, ma ei tea, kust veel tulnud üliõpilaste vastuvõtmisel on nii hõre, et sealt terved mandrid läbi See ei ole rahvuslik uhkus ja see ei ole see – eriti kui me räägime praegu Riigikogu liikmeteks olemisest –, mida ootab meilt eesti rahvas ja mida ootab meilt meie rahvuslik kultuur ja meie rahvuslik ajalugu. Ma tean, et kohe tulevad siia tõenäoliselt teised, kellel on teistsugused vaated sellele asjale. Aga ma ei häbene seda, et ma olen eesti rahvuslane, ja ma ei häbene seda, et ma julgen öelda: "Globalism läheb ajaloo prügikasti!"

Head kolleegid! Ma ei kavatsenud alguses sõna võtta, aga mulle tundub, et kolleegid Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast teevad meie ülikoolidele lihtsalt liiga.Eesti ülikoolid teevad väga suuri pingutusi, et tõsta hariduse kvaliteeti, ja hariduse kvaliteet sõltub väga paljudest teguritest. See sõltub rahastamisest, mis on olnud viimastel päevadel teemaks, sõltub meie õppejõudude kvaliteedist, sõltub nende teadustöö kogemusest. Nagu kunagi Humboldt ütles, hea haridus põhineb kindlasti teadusel. Teadus on aga ilmtingimata rahvusvaheline. Ei saa olla, et ainult eestikeelses keskkonnas oma teadustööst rääkides või selle tulemusi publitseerides saaks saada piisavalt tagasisidet oma tööle või ka oma ideid levitada. See tähendab, et rahvusvahelistumine on kirjutatud heasse ja kvaliteetsesse kõrgharidusse igal juhul sisse.Kui meie ülikoolid on heal tasemel, siis miks meil peaks olema kahju sellest, kui siia tulevad ka välisüliõpilased, kes sellest heast haridusest osa saavad, kes omakorda on saadikutena valmis minema oma koduriiki tagasi ja rääkima Eestist kui väga heast, arenenud, innovatiivsest ja kultuurilt rikkast maast? See on tegelikult ju diplomaatiline tegevus.Eile rääkis siit kõnetoolist minu ülikooli ja Riigikogu kolleeg Jaak Valge sellest, kuidas kvaliteet kolinal langeb ja kuidas ülikoolid on edetabelites kolinal kukkunud. See ei vasta lihtsalt tõele. On tõepoolest tõsi, et vahetevahel tundub imelik, kuidas nendes rahvusvahelistes edetabelites on ülikoolid nii erinevatel kohtadel. Sellega ma olen nõus. Seda metoodikat tuleks vaadata ja võrrelda. Tõepoolest nii ongi, et nende erinevate metoodikate kaudu jõuame ka natuke erinevate tulemusteni. Aga Tartu Ülikooli, oma koduülikooli kohta rääkida, et see on kolinal langenud – no see ei vasta küll kindlasti mitte tõele, kui QS-iranking'ute järgi oleme praegu 201–250 [parima] ülikooli hulgas. See on ikka väga suur saavutus, arvestades meie finantseerimise taset ja ka sedasama rasket minevikku, kus me oleme ideoloogilisest painest vabanenud.Ma soovitan vaadata Tartu Ülikooli kodulehel olevaidranking'ute tabeleid, need on seal kõik ilusasti võrdluses olemas ja on võimalik ka näha, et mitte mingisugust kolinal kukkumist ei ole olnud. Kuigi, tõepoolest peab silmas pidama, et näiteks sellesama QS-iranking'u metoodika hiljuti muutus, see võib teatud asju mõjutada, aga tegelikult on see tulemus ikkagi äärmiselt hea. Tallinna Tehnikaülikool on kohal 601–800, Tallinna Ülikool 1001. kohal ülikoolide hulgas. Ka need on tegelikult selle arvukate ülikoolide maailmaga võrreldes väga head tulemused.Eriti tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et nende tabelite puhul, mille

meie koht nende reitingute järgi paraneda, kui me välisüliõpilaste tulekut siia piirame või kui me ei anna neile võimalust teada sellest, missuguse

Kolm minutit lisaks. arutul hulgal, palun, et kui te järgmist eelnõu ette valmistate, võtke ka ülikoolidest või rektorite nõukogust andmed, mida tegelikult täna tehakse eesti keele õpetamisel, kui palju tegelikult pingutatakse selleks, et eesti keelt au sisse tõsta, ja kui palju näiteks terminiloome komisjonides juba tehakse selleks, et eestikeelset terminoloogiat arendada.See arendada.See jutt, et doktoritööd peaksid kõik olema eesti keeles – ma ütlen, et see on ohtlik. Sellepärast, et kui me teeksime neid eesti keeles, siis me hakkaksime iseenda naba imetlema. See ei ole tegelikult see, mida rahvusvahelise teaduse maailmas tehakse. Olen väga nõus sellega, et eriti eestlased või need, kes tahavad Eestisse tööle jääda, peavad oma ala terminoloogiat arendama, peavad olema valmis ka oma teadustööd populariseerima. Aga tipptasemel teadustööd tehakse tänases maailmas ikkagi inglise keeles ja me läheksime tõesti vastuvoolu, kui me hakkaksime nõudma, siin kodumaal tehtud dissertatsioonid olgu oma keeles ja omaenda retsensentidega. Meie tase langeks ja me ei saaks seda, mida me tegelikult kõrghariduselt loodame: alust Eesti riigile, tippspetsialistide paremale koolitamisele ja ka innovatsiooni ja majanduskasvu tagamisele. Aitäh teile!

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 21 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

ettepaneku poolt oli 41 Riigikogu liiget, vastu 15, erapooletuid 0. Eelnõu 21 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Läheme teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu 16 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks Riigikogu liikme Jaak Valge!

Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on jälle hea meel siin teie ees seista. Ma hästi kiiruga vaatasin korraks need edetabelikohad ka üle, mis siin diskussiooniks olid.

Teine edetabel, millest ma eile rääkisin, on QS, kus Tartu Ülikool langes eelmise aasta edetabeliga võrreldes 62 kohta, jõudes 358. positsioonile. Ütleme niimoodi, et akadeemilise taustaga inimesena on mul üsna ebameeldiv debateerida sellisel demagoogilisel tasemel, nagu oleks eelmise eelnõuga soovitud kõigi

Eelmises eelnõus ei olnud ju tegelikult üldse välisüliõpilastest juttu, jutt oli eesti keelest. Välisüliõpilasi saab ülikoolidesse ka niimoodi vastu võtta, et õpetada nendele eesti keel selgeks. Niimoodi on sellest ka kasu. Naeruväärne on väita, et meil on välisüliõpilasi selleks vaja, et nad oleksid nagu mingid saadikud maailmas. Eelmise eelnõu eesmärk oli tegelikult eelkõige parandada ülikoolide õpet, mitte vastupidi, mitte ülikoolidele liiga teha, vaid vastupidi, ülikoole aidata. Seda peame meie siin tegema just nimelt poliitikutena. Meie peame ju ülikoolidele looma sellised tingimused, et nad saaksid võimalikult kvaliteetset õpet pakkuda.

nii nagu eelmisegi eelnõu eesmärk ei ole mitte ülikoolidele liiga teha, vaid vastupidi, ülikooliõpet aidata. Sellel eelnõul on nii pikema sihiga ehk strateegiline eesmärk kui ka lühema sihiga eesmärk. Strateegiline eesmärk on sündimuse kasvatamine ja perede toetamine. Lühema sihiga eesmärk on see, et üliõpilastel ja kutseõppeasutuste õpilastel oleks võimalik õppimisele keskenduda.

Need eelnõud, mis sellele aluspõhimõttele ei vasta, tuleks tühistada, ja mitte ühtegi eelnõu, mis põhiseaduse vaimule ei vasta, ei tuleks menetlussegi võtta.

ülikiiresti kukkunud nii nagu ka kõik muud näitajad. Ka kõikides muudes valdkondades on Reformierakonna valitsus ebaõnnestunud.

Sündimuse summaarkordaja, mis oli meil eelmisel aastal, juba eelmisel aastal alla Euroopa keskmise, 1,41, langeb samuti. püstitas võib-olla kõigi aegade negatiivse rekordi, aga seda me praegu veel ei tea. Tõsi, kohortsündimus on kõrgem, aga ka kindlasti tugevasti alla taastetaset.Meie Meie pered aga soovivad rohkem lapsi ja riigi kohus, riigi ülesanne on selleks võimalused luua. Üks samm selles suunas on seesama eelnõu.

osast osalise kustutamise taotlemise päevast arvates. Iga järgmise sündinud lapse eest kustutab riik isiku laenukohustused 50% ulatuses õppelaenu summa tagasimaksmata osast, millest on maha arvatud riigi poolt eelnevalt kustutatud laenukohustused. Laenu tagasimaksmine võib alata hiljemalt 48 kuud pärast õppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus või ka muul põhjusel, kui selle aja jooksul ei ole asutud õpinguid jätkama. Aga seda võib pikendada 60 kuuni. Ma juhin tähelepanu, et ülikooliajal on noored inimesed pereloomeeas ja ka parimas lapsesaamise eas,

Nende kulude arvestusel kasutasin 2022. ja 2023. aasta näitajaid, mil meil on miinimumpalk 725 eurot, 20–24‑aastasi naisterahvaid on 30 000,

hindades – iga-aastane kulu pärast kustutamise algust 28,3 miljonit eurot. Eks see on muidugi ligikaudne, aga suurusjärgu annab. Tegelikult meil sünnitusealiste naiste arv väheneb ja sellega seoses ka kulu. Teisest küljest loomulikult inflatsioon suureneb.

kuna need toovad kaasa tööealiste ja maksumaksjate arvu ja proportsiooni suurenemise Eesti ühiskonnas. Nüüd ma lähen eelnõu teise osa ehk lühema sihiga eesmärgi juurde. Meie tudengitest töötab õpingute ajal kusagil neli viiendikku, täpselt ei tea. Siin on, tõsi küll, arvestatud ka kõiki neid, kes natukene töötavad, mingisuguseid tööampse teevad.

Tulemus võib olla õppe pikenemine, aga mis veel olulisem, õppekvaliteedi langus. Toon ühe tsitaadi veel ka neile, kes eile ja täna kahtlesid õppekvaliteedi languses. Ülle Madise [ütles] "Olukord, kus inimesele antakse ülikoolist juristidiplom, ent vaikimisi eeldatakse, et ta pole võimeline oma erialal töötama, ning riik peab juristieksami korraldamiseks tegema lisakulutusi, et ülikooli lõpetanute hulgast kindlaks teha pädevad juristid,

otsustajad on seda probleemi järjekindlalt ignoreerinud, peites pead liiva alla." Meie oleme need, kes seda probleemi on ignoreerinud.

mingitele detailidele keskendudes üritatakse tegelikult asja sisust mööda vaadata. Ma tänan väga minu kõnele eelnenud kõne eest. See oli väga kujukas. Nii, tudengid peavad meil Eestis siis töötama, kuna erinevalt teistest tasuta kõrgharidusega riikidest puuduvad Eestis piisavad vajaduspõhised õppetoetused ja tegelikult puudub ka mõistlik õppelaen siiamaani.

kindlasti kusagil kaks või kolm korda vähem. Nii ongi loogiline käik see, et lisaraha teenimiseks tuleb minna tööle, ja õppekava [täitmises] võib tekkida mahajäämus. Igal juhul pole siis piisaval määral keskendumine õppetööle võimalik.

Peale selle on vajalik veel õppelaenu käendus. Selle tagatised on ka keerulisevõitu ja rasked täita just kõige halvemini kindlustatud peredest pärit tudengitele. Kes on jõukamad, nendel on kergem täita, kes on vaesemad, nendel on raskem täita. Tulemus ongi see, et õppelaenu on võtnud vaid mõni protsent üliõpilastest. Ehk siis kõik saavad aru, et sellisel kujul on see õppelaen naeruväärne. Selle eelnõu kohaselt tõstetaks õppelaenu maksimummäär 10 miinimumpalga suuruse summani õppeaastas ja sätestataks, et laenu tagasimaksmine võib alata hiljemalt 48 kuud peale õppe lõpetamist ja seda võib pikendada. See on selleks, et kui tudeng või kutsekooli lõpetanu värskelt tööle asub, siis ei pruugi tema töökoht olla selline, kus makstakse piisavalt kõrget palka. Ta on esialgu ikkagi veel selles positsioonis, kus ta on majanduslikult vähekindlustatud. Eelnõu kohaselt me kitsendame õppelaenu saajate ringi nii, et sinna kuuluvad Eesti Vabariigi kodanikud ja mõne teise Euroopa riigi kodanikud, kes viibivad Eestis alalise elamisõiguse alusel. See, kui me kitsendame laenusaajate ringi, võimaldab leevendada laenu saamise tingimusi teistele.

Alandame õppelaenu intressi ja pikendame tagasimakse perioodi kuni 25 aastani. [Peaaegu sarnane. – J. V.] Õppelaen peab katma täiskohaga õppimiseks vajalikud kulud, sest tudengil peab olema võimalik õppida samaaegselt tööl käimata."

See, et tudengid õppelaenu ei võta ja samal ajal käivad tööl – selle tulemusena nad ei saa keskenduda õppimisele, mille tulemusena kõrghariduse kvaliteet päriselt kannatab." Kõrghariduse kvaliteet päriselt kannatab! Seni

on võimalik näidata, kui palju nende sõnu saab tõsiselt võtta. Lõpetuseks veel tuletan meelde, et laenu kustutamine peredele oligi meil kuni 2009. aastani seadusena olemas ja kui see [tühistati], siis olid eriti sotsiaaldemokraadid selle vastu. Sotsiaaldemokraadid olid toona väga selle vastu. Hiljem on seda just sotsiaaldemokraadid püüdnud uuesti kehtestada. Halloo, halloo! Hiljem on sotsiaaldemokraadid proovinud seda uuesti kehtestada. Nende aseesimees väitis, tsiteerin: "2009. aasta juunis kaotas Riigikogu üleöö ära õppelaenude hüvitamise senise süsteemi, pettes tuhandeid noori inimesi. Meie esitatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatuste kinnitamise järel lõpeb nende õigustatud ootuste rikkumine." Vot nii. Nüüd on see võimalus olemas. Eriti valitsuskoalitsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 [liikmed] saavad näidata, kas nende lubadused tegelikult paika peavad. Räägin veel üle, et raha [puudumise] taha ei saa pugeda, seda 28 miljonit on vaja alles mõne aasta pärast. palun! Tänud! On küsimuste aeg. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Mäletatavasti 2021. aastal leiti, et äraelamiskulud peaks olema ühel keskmisel

ka väiksema õppelaenuga? Aitäh! Eks need aastate vältel on väga vähesel määral kasvanud, aga inflatsioon on mitmekordselt kõrgem, nii et tegelikult reaalhindades on need järsult langenud. Igatahes see õppetoetuste süsteem praegu Eestis küll kuidagimoodi ei võimalda seda, et mitte kuigi kindlustatud perekondadest tudengid saaksid korralikult, ilma tööl käimata, õppimisele keskenduda. Helle-Moonika Helme, palun!

Nende põhjendused on ikka täiesti otsitud ja sellisest, noh, merkantiilsest lähenemisest ja ainult mingist kröönimisest kantud. Samas nad ütlevad, et valitsuse töökavas on ette nähtud, et nad hakkavad seda olukorda analüüsima. Analüüsi valmimise ajaks on pandud järgmise aasta aprill. Kuidas sina seda näed? Kas see analüüs võiks kuidagi toetada seda eesmärki, mille meie oleme selle eelnõuga konkreetselt seadnud, et noored saaksid hea hariduse ja samal ajal oleksid toetatud ka teistes nendele eluoluliselt väga olulistes otsustes, nagu on ülikooli ajal näiteks perekonna loomine ja laste

ma olen ka siin ju teist koosseisu ja ma kahjuks [kuulen] kogu aeg, kuidas Haridus- ja Teadusministeeriumist pidavat pidevalt tulema mingisugused tervikeelnõud, mis kõik probleemid korraga ära lahendavad. Sellega

Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Muuseas, lisaks sellele, mis eelnevalt sai mainitud õigushariduse allakäigu kohta, võib osutada asjaolule, et 27. märtsil 2023 on Postimehes avaldatud artikkel, kus Riigikohtu esimees Villu Kõve

tudengitele laenu nii, et need laenud ei oleks nii röögatult kõrgete intressidega, nagu pangad praegu küsivad? Tegelikult puudub igasugune põhjus, miks neid laene peaks nii kõrge intressiga välja andma. Aitäh!

oli ka see arutelu ja siis üks Reformierakonna liikmest komisjoni liige hakkas kohe küsima – nad armastavad alati küsimusi esitada, kui me pakume välja mingeid lahendusi –, et kust te selle raha võtate. "Nii, kust te selle raha võtate? Siis tuleks ju täielikult tasuline kõrgharidus kehtestada." Ma küsin sinu käest, mis sa arvad. Lihtsalt kinnita või lükka ümber, kas see ongi ainuvõimalik lahendus või on see lihtsalt demagoogiline võte, et meie eelnõud, kõrgematest eesmärkidest kantud eelnõud laua pealt maha lükata. Aitäh,

Tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli kaasettekandeks juhtivkomisjoni esindaja Margit Sutropi. Aitäh! Head kolleegid! Hea eesistuja! Mul on hea võimalus rääkida teile Riigikogu kultuurikomisjonis 12. septembril toimunud istungi kokkuvõttest. võtsid komisjoni liikmed Vadim Belobrovtsev, Helle-Moonika Helme, Ester Karuse, Liina Kersna, Signe Kivi, Tõnis Lukas, Margit Sutrop ja Kadri Tali. Puudusid Mart Helme ja Tanel Tein. Kohale olid kutsutud ka eelnõu algataja esindaja Jaak Valge, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe ja õigusnõunik Maarja-Liisa Vahi. Jaak Valge tutvustas eelnõu, peatus viiel punktil, mida see eelnõu kaasa toob. Neid ma ei hakka esitama, kuna ta ise tõi need juba välja. Võib-olla huvitav oli see, et ta defineeris perekonna, ütles, et perekonna moodustavad kaks või enam koos elavat inimest, kes on üksteisele abikaasad, vabaabielu partnerid, vanemad või lapsed, ja üksi elavad inimesed perekonda ei moodusta. Kristi Raudmäe ütles, et Vabariigi Valitsus ei toeta eelnõu esitatud kujul. Õppetoetuste ja õppelaenu seadus võiks jääda reguleerima just kõrgharidusõpingutega seotud eesmärki ehk kvaliteetse õppe läbimist ja lõpetamiseni jõudmist. Perekonna loomisega seonduvaid küsimusi võiks tervikuna reguleerida muul viisil. Lisaks ei toeta valitsus eelnõu seetõttu, et praeguses riigieelarve olukorras ei ole mõistlik võtta riigieelarvesse pikaajalisi lisakohustusi. Eelnõus kavandatud muudatus toob tõenäoliselt kaasa ka õpingute aja olulise pikenemise. See läheb tegelikult vastuollu sellega, mis on eelnõu eesmärk – et inimesed nominaalajaga lõpetaksid –, ja üliõpilased jõuavad tööturule veelgi hiljem. lisas, et eelnõuga planeeritud muudatused ei mõju seetõttu õppimist toetavana, aga laste sündi ja kasvatamist, mis on oluline, tuleks muidugi reguleerida toetussüsteemi abil. Oluline on see, et Vabariigi Valitsuse töökavas on planeeritud õppelaenu süsteemi analüüs, mis peaks valmima aprilliks 2024. Eesmärk on seal üle vaadata nii õppelaenu maksimummäär kui ka tagasimaksmise pikendamine. Õppelaenu maksimummäära küsimuses toetab valitsus paindlikku lähenemist. See tähendab, et iga aasta vaadatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega üle õppelaenu maksimummäär.

Heljo Pikhof küsis, kui suur on eelnõu kohaselt õppelaenu maht ühes õppeaastas. Saime teada, et kuna see on 10 miinimumpalka, siis käesoleval aastal on see 7250 eurot. Heljo Pikhof küsis ka, kas laen kustutatakse sellisel juhul, kui inimesed on juba enne ülikooliõpinguid lapsi saanud. Jaak Valge kinnitas, et jah, laen kustutatakse, kui laenu kustutamise momendil on inimesel alaealised lapsed.

Sellega on Eesti juhtival kohal Euroopas. Raudmäe lisas taustaks, et Eesti üliõpilaskond on üks vanemaid ja 10 aasta jooksul on see protsent olnud enam-vähem sama, pean silmas üliõpilaste ja üliõpilaste laste arvu. Läheme siit edasi. Tõnis Lukas küsis, kas Vabariigi Valitsuse seisukohas nimetatud õppelaenu süsteemi analüüs juba käib. Öeldi, et jah, seda tehakse.

vajaduspõhiste õppetoetuste määrasid juba tõstetud. Heljo Pikhofi küsimus oli, kui suureks kujuneb eelnõu kohaselt rahaline surve Eesti riigile. Eelnõu Eelnõu algatajate arvamusel on see 2023. aasta hindade järgi 28,3 miljonit eurot. Valge lisas siis – ma ei tea, kas lootusrikkalt või kurvalt –, et tegelikult väheneb sünnitusealiste naiste arv ja sellega seoses ka kulu. Vadim Belobrovtsev küsis, miks on eelnõus kolmandate riikide kodanikud õppelaenu saajate ringist välja jäetud. Jaak Valge selgitas, et kolmandate riikide kodanikud saavad Eestisse [jääda] ainult pikaajalise elamisloaga, selle jaoks peab elama Eestis viis aastat ja kui nad soovivad oma elu Eestiga siduda, võivad nad teoreetiliselt teha kodakondsuseksami. Heljo Pikhof küsis, miks karistatakse Suurbritannia kodanikust tudengeid, kelle kaasa on eestlane. See tegelikult ei ole diskrimineerimine, sest see tudeng

rõhutas, et õppelaenu teema on oluline ja sellega tuleb kiiresti edasi liikuda. Margit Sutrop nõustus, et tudengid peaksid saama keskenduda eelkõige õppimisele, aga [ütles, et] keeruline on lahendada korraga nii iibe- kui ka õppimisele keskendumise probleeme.

liiget: Vadim Belobrovtsev, Ester Karuse, Liina Kersna, Signe Kivi, Heljo Pikhof, Margit Sutrop ja Kadri Tali. Vastu oli 2: Helle-Monika Helme ja Tõnis Lukas. Erapooletuid ei olnud. Tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda, määrata juhtivkomisjoni esindajaks Margit Sutrop ja eelnõu tagasi lükata. Aitäh teile tähelepanu eest!

Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid siin ja kõik, kes seda

Me teame, et praeguses olukorras löövad inflatsioon ja Euroopa kõrgeim hinnatõus valusalt just noori, kellel oma iseseisva elu alguses kindlasti ei ole püsivat töökohta ega sissetulekut, vaid kes peavad alles omandama teadmisi ja kogemusi. Seda kõike, mida me selle eelnõuga ette paneme, oleks hädasti vaja just neile noortele,

Meil on teatavasti olemas õppelaenude süsteem ja see on olnud tõepoolest ka hea võimalus tudengitele, kompenseerimaks lünki toimetulekus, mis võivad saada takistuseks, teinekord isegi saatuslikuks kõrghariduse omandamise teel. Paraku on nii laenu saamise tingimused kui ka laenu maksimumsumma aastas jäänud ajale jalgu, mistõttu on täiesti selge, et õppelaenu mahtu tuleks tõsta ning laenutingimusi muuta. Antud eelnõu ongi kantud mõlemast eesmärgist. Lisaks sellele on siin eelnõus toodud sisse meede, mis on nii-öelda kaks ühes ning lahendaks ka meie riigi ja rahva ees seisva eksistentsiaalse probleemi ehk aitaks parandada seda ränka demograafilist auku, milles me asetseme. Kui need protsessid jätkuvad,

kui omakeelne ja omameelne kõrghariduskants. Teatavasti on inimese elus just noorus see aeg, see ilus aeg, kui tuleb nii palju kui võimalik õppida, sest teadmised jäävad hästi külge. See on aeg, kus ka elu muud aspektid nõuavad oma osa. Perekonna loomine on kindlasti üks neist. Meie kui riigi kohus on noori selles elufaasis igati aidata: aidata saada noortel hea haridus ja aidata neid ka selles, kui noored tahavad ühitada pere- ja õpielu, saada õppimise ajal lapsi ja kasvatada neid samal ajal, kui omandatakse kõrgharidust. Selle eelnõu mõte seda eesmärki kindlasti täidab. Me teame, et laste saamist lükatakse tänapäeval paljuski edasi või loobutakse sellest sootuks just hirmust [mitte] hakkamasaamise ees, hirmust pidurdada oma karjääri ja hirmust, et sellega kaotatakse võimalus edasi õppida ja areneda. Seetõttu olemegi selles eelnõus õppelaenude süsteemi sidunud võimalusega, et see süsteem ühest küljest toetab üliõpilase õpinguid nii, et ta raha puuduse tõttu ei pea puht raha teenimise eesmärgil töötama töötama näiteks ettekandjana, toidukullerina, taksojuhina või mõnel muul sellisel töökohal, mis ei ole tema erialaga kuidagi seotud, vaid ta saab pühenduda õppimisele ja tõepoolest oma eriala omandamisele. Teisest küljest toetab see eelnõu võimalusi luua ja kasvatada perekondi õppimise ajal teadmises … Ma paluksin lisaaega. Kui

Vaadake, see ongi riigi ülesanne hoolitseda oma kasvava põlvkonna eest kõigil võimalikel viisidel, et rahvas kasvaks ja rahvas oleks õnnelik ja haritud.Mul

Kahjuks me aga näeme, et siin parlamendis ei ole üksmeelt selles, mis puudutab meie noori ja nende soove saada hea haridus, olla sel teel rahaliselt toetatud ning samal ajal olla toetatud ka soovi korral luua õpingute ajal perekond ja saada lapsi.On väga küüniline, et hoolivuse sildi all tegelikult ei hoolita, ei vaadata tulevikku, milles peaks teostuma visioon kasvavast ja haritud rahvast. on meil tõepoolest kröönimise valitsus, kelle vaates riigieelarvet käsitletakse väga lühinägelikult ja lühikeses perspektiivis, kuhu Eesti rahva kasv sugugi ei mahu. Seda käsitletakse nagu sahvrit, kus moosipurgid peavad riiulil olema reas ja korras ja neid ei tohi mingil juhul puutuda, isegi kui tegemist on meie noorte vajadustega.

Samas te teate, et te tegelikult hääletate ka noorte hea hariduse ja noorte perede poolt. Aitäh! Suur tänu! Isamaa fraktsiooni nimel Tõnis Lukas, palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Isamaa on valimiseelsetes debattides

Kui mõtelda sellele, miks on praegu õppelaenu võtjaid vähe,

pankadele õppelaenuga seonduva, on [laenu] võtjale see suhteliselt ebasoodne. Teiseks, eks majanduslik olukord, ebakindlus on üks põhjus, miks laenu ei taheta võtta.

läbirääkijad eelkõige panga huvides. Kui küsida arvestamist ühiskonna huvidega, siis öeldakse, et aga meil on erinevaid instrumente: meie pank [kasutab] seda ja teist toetusskeemi, teeme teist ja kolmandat, meil on konkursid, me toetame toetame projekte ja me oleme väga sotsiaalsed. Samas võib öelda, et juba õppelaenusüsteemi alguses

huvide eest väljas. Nad tõepoolest jälgivad väga täpselt, et riik kõik garanteeriks, kuigi kõrvaltvaatajana või ühiskonnaliikmena võib öelda, et pangale on ju ka kasulik, kui tal on kliendid. Aga see põhimõte justkui läbirääkimistel ei [kehti], kõik tuleb garanteerida riigi poolt. See viib välja muidugi suhtumiseni vanemaealistesse ja nende hakkamasaamisse, paljudesse niisugustesse asjadesse. Ma arvan, et ka õppelaenude puhul võiksid pangad oma sotsiaalsust ja ühiskonnas kaasalöömist paremini välja näidata, kui rääkida tingimustest ja sellest, et kõik see, mis me siin juurde paneme, on vaja riigieelarveliselt reserveerida [laenu] tagasimaksmise perioodiks. Jah, see on tõesti nii. Aga see võiks olla riigile natuke soodsam, sest laenu andmine peab mingil määral olema ikkagi ka laenuandja risk, mitte nii, et kõik on Nüüd, mis on Eesti hariduspoliitikas valesti läinud? Kõrghariduses on kindlasti üks valearvestus, mille me tegime, see, et Bologna deklaratsioonile alla kirjutades me eeldasime, et huvi täistsükli kõrghariduse vastu on palju suurem, kui ta praegu on, [koos] kõigi nende mehhanismidega, mille me oleme püüdnud üliõpilaste toetamiseks välja panna, nii laenude kui toetustega. Toetused on suurenenud … Palun kolm minutit lisaks. Kolm minutit lisaks. … ja me paneme ju erinevates valdkondades või õppekavagruppides välja spetsiaalseid toetusi. Kõik see peaks tooma üliõpilasi täistsükli, pika kõrghariduse juurde, kus on bakalaureus ja magister koos.

viieaastaseks kogu kõrgharidustsükli ja inimesed saavad rohkem haritud ja ettevalmistatud eluks.Kui on sotsiaalseid probleeme – tõepoolest, meil on tööturule lihtsam minna, tööturul garanteeritakse ka pooliku haridusega inimestele päris korralikud palgad – ja täiendavaid garantiisid ka ei ole,

oleme seisus, kus oleme arvestanud, et inimesed saaksid meie kõrghariduse finantseerimise süsteemist lähtudes pühenduda õpingutele. Kahjuks

See on väga halb, sest see tegelikult lõikab ära tulevase teadustegevuse või haridussüsteemis jätkamise [võimaluse]. Kui ei ole valikut magistriõppesse ja tungi sinna, siis ei ole ka tulevasi doktorante. Siis ei ole meil ka õppejõude, ka eestikeelseid õppejõude võtta kõigis valdkondades. Nii et igal juhul peame me üliõpilaste garantiide küsimustega tegelema ka sellisel kujul, nagu EKRE eelnõus on need esitatud. See on [kahtlemata] arutamist väärt. Nagu ma ütlesin, Isamaale paar lähenemist seal sobib ka, ja igal juhul on üldine teema niisugune, et me ei saa siin saalis ilma sellega tegelemata. Selle tõttu Isamaa fraktsioon kindlasti toetab selle eelnõuga jätkamist. See tähendab, et me hääletame selle eelnõu menetlusest väljaarvamise ehk esimese lugemise mittelõpetamise vastu. Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 16 esimesel lugemisel tagasi lükata. Läheme hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 16 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 58 Riigikogu liiget, vastu 21, erapooletuid 0. Eelnõu 16 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

sellega langetada käibemaksumäär 17%-ni maksustatavast väärtusest. Head kolleegid! Omavahelised jutuajamised on paslik pidada saalist väljaspool, siis on hea kuulata neil, kes soovivad. Ütlen kohe, et teatud kaupadele ja teenustele kehtivaid vähendatud määrasid eelnõuga ei muudeta. Seaduse eesmärk on vähendada maksukoormust ja leevendada inflatsiooni negatiivset mõju Eesti elanike ostujõule. Käibemaksu langetamine vähendab tarbijate kulusid ja jätab inimestele raha kätte. Samuti vähendab maksulangetus jaeklientidele müüki teostavate ettevõtete hinnakujundusega seotud muresid. Kuivõrd tarbijad kasutavad maksulangetuse tagajärjel vabanevat raha täiendavate ostude tegemiseks, stimuleerib käibemaksu langetamine pikas vaates majandustegevust kogu riigis laiemalt.Eelnõu laiemalt. Eelnõu jõustumine on kavandatud 2024. aasta alguseks. Eelnõu ei sisalda uusi termineid ja on kooskõlas teiste seadustega. Eelnõu rakendamisega võib esialgu mõnevõrra väheneda käibemaksu laekumine riigieelarvesse, kuid selle kompenseerib pikas vaates, nagu öeldud, majanduskasvu tulemusena kõikide maksude parem laekumine. Lühidalt ongi kõik. Kui on küsimusi, siis vastan hea meelega. Suur tänu ettekandjale! Siim Pohlak on oma sõnavõttudes tõhus nagu alati.

Meie tubli ja hästi arukas rahandusminister Mart Võrklaev on öelnud, et maksutõusud vähendavad maksukoormust. Kuidas teie sellest asjast aru saate? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Ütlen ausalt ja otse, et ega ei saagi aru. See tundus üsna segane sihukene posimine. Maksutõusud ei saa kuidagi maksukoormust vähendada. Mida need küll võivad vähendada, on maksude laekumine riigieelarvesse. See on tegelikult ju varem ka aktsiisidega läbi proovitud maksutõusud hoopis vähendavad laekumist eelarvesse. Pikas vaates üldjuhul maksulangetused, mida ka meie soovime oma eelnõuga teha, vastupidi, suurendavad laekumisi eelarvesse. Korraks võib-olla tekib küll väike langus, aga pikas vaates on käibemaksu langetus tegelikult ilmselgelt väga hea plaan. See jutt, et

Kui ma olen õigesti aru saanud, siis meie rahandusminister on kinnitanud ja lubanud, et järgmine aasta pärast käibemaksu tõusu ja muid maksutõuse pöörab Eesti majandus kasvule. Kas sa oskad kuidagi sellest konstruktsioonist aru saada, millele meie praegune tubli rahandusminister tugineb? Aitäh!

Ai, näe, üks on seal taga, endine rahandusminister koguni. Nemad on alati raiunud seda, et eelarvet saab koostada ainult sel juhul, kui on selged ja kindlad ja tuvastatavad katteallikad.

Aitäh! Kõigepealt katteallikatest. Ma meenutan korraks eelmist valitsust enne valimisi. Meil tehti eelarve, mis lasti miljardiga miinusesse ja mille auke me tegelikult praegu lapime. Ilmselt Reformierakonna jutud katteallikatest ja teod ei ole päris kokku käinud.Kuidas

käima. Ma näen, et siin saalis istuvad Eesti 200 liikmed, kes enne valimisi ja ka peale valimisi väitsid väga jõuliselt, et asutakse kärpima, riigisektoris tehakse reform, vaadatakse üle kõikide ministeeriumide kõik kulud. Ma usun, et üks asi, mida me kindlasti teeksime koos käibemaksu langetusega, ongi see, et me võtaksime võtaksime ette kogu selle ametnike armee, kes meil Eestis tööd teeb, kes jälgib eurodirektiivide täitmist, ja vaataksime üle, kes on päriselt vajalikud ja kust me saaksime kokku hoida. Ma arvan, et 20% avalikust sektorist võiks kokku tõmmata nagu naksti. Nii me saaksime tegelikult selle käibemaksu langetamisest tekkiva eelarveaugu ilusti kaetud. Aitäh!

400 miljoni! Samal ajal ei maksustata suurpankasid. Küll aga on valitsus tulnud välja suurepärase ideega maksustada dividende. Nüüd tuleb Õhtulehe värskest artiklist välja, et dividendide pealt laekuvat tulu 122 000 euro ulatuses teenivad valitsuse liikmed ja nendega seotud isikud. See puudutab ainult Eesti pankasid, Coopi ja mõnda teist väikepanka,

Aitäh, hea küsija! Tänase valitsuse puhul ei üllata kahepalgelisus kuidagi. Mis seda pankade ja dividendidega seonduvat puudutab, siis tõesti, meile esitati seda valitsuse kokkulepet pankadega justkui mingit suurt töövõitu, sest pangad võtavad oma dividendid siis varem välja.

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Rahvasuus on olemas üks ilus väljend. Kui inimene ei saa millegagi hakkama ja on täielik käpard, siis öeldakse selle kohta: nagu elevant portselanipoes. see kangesti praeguse valitsuse tegevust, kes on tuksi keeranud põhimõtteliselt kogu meie majanduse: ettevõtted lähevad ükshaaval pankrotti, inimesi koondatakse. Kuidas on teie arvates võimalik seda elevanti ehk Kaja Kallase valitsust nõndanimetatud Eesti Vabariigi portselanipoest välja saada? Aitäh!

Aga seda nippi ma ei oska öelda, [mida te küsisite]. 70% Eesti rahvast soovib Eestile uut peaministrit, aga eks tulevik näitab. Aitäh!

seda sammu ja kõiki muid, mis siin tehtud on, kuidas te iseloomustaksite selliste riigijuhtide kompetentsust? Aitäh!

Aitäh! Meie eelnõu räägib küll käibemaksu langetamisest, aga jah, ilmselgelt me soovimegi selle eelnõuga ennetada valitsuse plaani [käibemaksu] tõsta. Loomulikult käibemaksu tõstmine 20%-lt 22%-le toobki kaasa hindade kallinemise. Nagu ma ütlesin, see hinnatõus tõenäoliselt ei tule paar-kolm või viis protsenti, vaid 10–15%. Nii et tegemist on väga halva plaaniga. Seetõttu ma loodan, et Riigikogu suures saalis toetatakse meie plaani käibemaksu langetamiseks ja pikas vaates Eesti majanduse uuesti käimatõmbamiseks. Aitäh!

Teie tulekuga tervitame ka Kihnu rahvast. Kihnu rahvas on väga rõõmus, tervitus neile muidugi. Eelnõu esimest lugemist ette valmistav arutelu toimus rahanduskomisjoni istungil 12. septembril. Eelnõu esitajaid endid komisjoni istungil ei viibinud. Eelnõu eesmärki ja sisu selgitas algatajate nimel Martin Helme. Komisjoni liikmetel eelnõu algatajate esindajale küsimusi ei olnud.Langetati järgmised menetluslikud otsused. Tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembril, sealt see liikus tänasesse, ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees, siinkõneleja. Need menetlusotsused võeti vastu konsensuslikult. Komisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata, selle üle hääletasime. Poolt oli 7: siinkõneleja, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Jevgeni Ossinovski, Juku-Kalle Raid, MarekReinaas, Aivar Sõerd, Martin Helme …Jah, …Jah, vastu olid Martin Helme, Aivar Kokk, Siim Pohlak ja Kersti Sarapuu. Erapooletuid oli 0.

valitsus on seadnud koalitsioonileppes oma oluliseks eesmärgiks Eesti iseseisva kaitsevõime hoidmise ja riigieelarve tasakaalu poole liikumise, aga käesoleval eelnõul on negatiivne mõju maksutuludele ja see on vastuolus valitsuse praeguste eesmärkidega. See on minu poolt kõik.

eelnõu poolt. Kuidas selle asjaga siis täpselt oli? Rene Kokk oli küll majanduskomisjonis odavama elektri hinna eest võitlemas, aga paluks täpsustust. Jah, Jah, ma vabandan, sul on õigus. Aga eelnõu algatajaid esindas Martin Helme, nii ta ütles.

ja praegu tehti eelarve, kus on 400 miljonit rea peal, kus ei ole mitte mingisugust põhjendust taga. Kuidas teie kui rahanduskomisjoni esimees

2024. aasta eelarvet mina isiklikult veel näinud ei ole. Küll ma tean, et valitsusel on kavas kaitsekulude kasv kuni 3%-ni SKP-st, nad on öelnud, et sellega nad 2024. aasta eelarves arvestavad. Aga konkreetselt paberil ega ka elektroonilisel kujul ei ole mina veel eelarvet näinud.

Jah, ma lugesin selle teile halvasti ette. Poolt hääletasid Annely Akkermann, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Jevgeni Ossinovski, Juku-Kalle Raid, Marek Reinaas, Aivar Sõerd ja vastu hääletasid Martin Helme, Aivar Kokk, Siim Pohlak ja Kersti Sarapuu.

Ma arvan, et valitsuse arvamus on tulnud sulle meilile ja töölauale. See on rahanduskomisjoni liikmetele välja saadetud, meiliaadress on peal. Ma arvan, et sa oled selle saanud. Selle kuupäev on 10. juuli 2023.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele paneb eelarve kokku Vabariigi Valitsus ja annab selle Riigikogule üle septembrikuus. Septembrikuu veel ja ma olen täiesti kindel, et põhiseaduses ettenähtud tähtajaks eelarve meile ulatatakse. Jaak Aab, palun!

ju. Rahanduskomisjoni esimees oleks siis selle protsessiga kursis, teaks seda fooni, tausta ja nii edasi. Jah, lõpliku versiooni muidugi vormistab valitsus, ma saan aru. Minu küsimus: Annely, kas sa olid selle protsessi juures või sind üldse ei kutsutud? Olin ikka. Ma olen käinud mitmetel kabinetiistungitel, ka Vihulas käisin ja ka homseks on kutse. Tõsi, see kutse on küll [nõupidamisele, mis on] samal ajal, kui ma seisan ühe teise eelnõuga siin selles kõnetoolis. Aga nii kaua, kui läbirääkimised veel käivad, ei ole kõik kokku lepitud. Seetõttu ma ei saa öelda, et eelarve on valmis, et selles eelarves on nii. Valitsus ei ole seda veel vastu võtnud ja Riigikogule edastanud. Ma ei hakka

Me kõik teame, et majanduse tõusu tagab ettevõtete konkurentsivõime tõstmine. Kas teil oli komisjonis juttu sellest, et käibemaksu langetamine võib tõsta ettevõtete konkurentsivõimet? Aitäh,

Aga ei saa anda kindlaid sõnumeid eelarve kohta, mida valitsus ei ole lõplikult oma haamrilöögiga kinnitanud.

aga samas tuleb välja, et läbirääkimised alles käivad. Oskate te meile öelda, kui valmis see eelarve siis ikkagi on? Aitäh, Vaadates kalendrisse, ma usun, et eelarve on 99,9% valmis, aga päris valmis ja [valmis] Riigikogule esitamiseks on see siis, kui haamer on löönud. Hea ettekandja, ma tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimised? Soovitakse. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Rene Koka.

kes andis väga head sisulised vastused küsimustele, mis siin saalis olid, aga käime siis mõned põhitõed veel üle. Me teame ju seda, et meie praegune valitsus plaanib tõsta käibemaksu. Kogu aeg räägitakse sellest ja

Kaks protsendipunkti küll, aga tegelikult praegusele pannakse juurde 10%. Mis see käibemaks üldse on? Käibemaks on universaalne tarbimismaks, mida me kõik maksame.

4–6% juurde. Ei taheta üldse aru saada ega tunnistada seda, missugune hinnatõusuralli on juba olnud tulenevalt nii euriborist kui ka inflatsioonist.

Meie puhul me näeme seda, et me läheme uude aastasse käibemaksu tõusuga. Sellest tulenevalt on see väga hea eelnõu, see, mida me siin praegu arutame, et langetada käibemaks Eestis 17% peale. See ettepanek

või kas seda tõsta. Aga täna ja ma arvan, et veel nii mõnedki aastad oleme olukorras, kus meil on vaja teha kõik selleks, et makse vähendada ja tulla sellest madalseisust välja. Antud olukorras on veel eriti koomiline kuulata rahandusministri väiteid, kuidas järgmisel aastal keerab Eesti riigis Eesti riigis majandus tõusule. Väga raske on aru saada, kust võetakse see tõus välja olukorras, kus me tõstame makse. See ei ole ju kellelegi saladus, et ettevõtted järjest lõpetavad, lõpetavad, lõpetavad oma tegevust

aga tõe eitamine ei tähenda seda, et [ei oleks] neid stsenaariume, mis tegelikult juhtuma hakkavad. Majanduslangus, mis käib juba mõnda aega, tuleb veelgi-veelgi suurema hooga peale. peale. Valitsusel on kindlasti aeg vaadata peeglisse ja lõpetada praktilise elu ja tegelikkuse eiramine. Aitäh! Suur tänu! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 32 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 32 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 47, vastu 31 ja 0 erapooletut, on eelnõu 32 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Sellega on kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde.

fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta majutusasutuste käibemaksu" eelnõu 39 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liikme Aivar Koka. Palun! Head ametikaaslased, ma palun saalis vaikust, saalis on liiga suur lärm!

"Kaotame madalama käibemaksu erisuse majutusteenuse pakkujatele alates 1. jaanuarist 2025." Sisuliselt tähendab see majutusasutuste jaoks hiiglaslikku maksutõusu. Koalitsiooni soov tõsta majutusasutuste käibemaksu on ajendatud plaanist kaotada eraisiku sissetulekust sõltuv maksuvaba tulu, millega tekitatakse riigieelarvesse hiiglaslik puudujääk.Isamaa ei toeta riigieelarvesse hiiglasliku puudujäägi tekitamist ja selle lappimist maksutõusudega. Me teame kõik, mis kevadel toimus.

Kui me räägime majutusasutuste maksutõusust, mis kevadel seadustati, siis see käibemaksu tõus ei ole mitte 10%, nagu on enamikus sektorites Eestis, vaid see on üle 30%. Üle 30% ühes sektoris maksutõusu! Me teame, et selle maksutõusuga

Ja need prognoosid, mis järgmisel teisipäeval Eesti Panga poolt välja öeldakse, ei ole mitte midagi säravamat ega paremat, vaid on veel kriitilisemad kui kevadel.

siis maksudega ei mängita ja veel vähem makse tõstetakse. Me tahame olla alati paavstist paavstim riik. Vaatame oma naabreid! Rootsi valitsus on esitanud järgmise aasta riigieelarve oma parlamendile. Mis me seal näeme? Aktsiiside langust, madalama palga või sissetulekuga inimeste tulumaksusoodustust. Mõned päevad tagasi oli uudistes Soome valitsuse arusaam järgmise aasta riigieelarvest. Ka seal on mõtted aktsiiside langetuse juures. Vaatame naabreid teiselt poolt, Lätit. Nii eelmine kui ka praegune valitsus on öelnud, et kindlasti mitte ühtegi maksu ei tõsteta. Nüüd mõned päevad tagasi tuli seal valitsuse poolt info, et vaadatakse väga selgelt üle, kas on vaja mingeid makse vähendada. Meie läheme vastutuult, püüame makse tõsta – samas, kui majandus on täiesti allakäiguspiraalis. Minu arvates ei oleks mõtet kaks korda samale rehale astuda. Mäletame 2008–2009 majanduskriisi ja neid otsuseid, mille tulemusena Eesti majandus oli mitmeid aastaid miinuses. samas on väga hea näide, kui 2020 tuli koroonakriis ja tehti lisaeelarve. Siis olid valitsuses Isamaa, ja Keskerakond. Ja tänu sellele 2021, kui mujal Euroopas oli majandus langustrendis või väikese tõusuga, oli Eesti kõige suurema majandustõusuga riik Euroopa Liidus, sest me sel hetkel suutsime kahe nädalaga teha otsuseid, saata need Riigikogusse lõpliku otsuse tegemiseks, et toetada ettevõtlust ja toetada oma inimesi.

see, et energiahinnad on kaks korda kallimad kui kaks aastat tagasi. Ei tasu tuua siin näiteid, nii nagu me kuulsime

ei olnud mitte kordades ega kümnetes kordades, vaid veelgi suurem. Ja lihtne põhjus: Eleringi tarkus!

veel odavam kui kaks aastat tagasi meil siin börsil oli. Aga Eesti turul ja Balti turul on see selle tõttu, et Lätil ja Leedul ei ole elektritootmisvõimekust, taevasse tõusnud.

arvati, et see võiks olla 27 eurot maksimaalselt. Kui täna see piir oleks olemas, suudaks meie põlevkivielektrijaamad toota elektrit piisavalt. Hind oleks mõistlik ja meie ettevõtted julgeksid investeerida. Siia tuleksid välisinvestorid, meie majandus elavneks ja meil ei oleks muret sellega, et riigieelarvet ei suudeta täita. Nüüd on ainult ühe lubaduse pärast tõstetud mitmeid makse järgmisest aastast.

Selle nimel kõike teha, kõiki makse tõsta kõikide arvel, ettevõtjate arvel, eraisikute arvel ... Ma soovitan minna uuesti ettevõtjate juurde. Peaminister käis ühes transpordifirmas ja pärast investeeris sinna ettevõttesse. Võiks minna

Ma võin teile öelda, et mina käisin seal. Nende plaan on selge: kolida Lätti, sest Eestis ei ole võimalik selle maksukoormusega elada. Sama seis on, kui vaatame oma turismisektorit.

Ja nüüd me tekitame 30%‑lise käibemaksu tõusuga sellise olukorra, et nii mõnigi ettevõte hakkab uksi kinni panema, rääkimata maapiirkondadest. Ja samas teine pool, ausad

Platvormiteenuse kaudu pakkumised – õnneks mingi asi on liikuma hakanud, aga sellest me oleme rääkinud varsti kümme aastat,

selleks et järgmised maksud tuleksid. Hetkel on automaks küll seisma pandud, aga on selgelt öeldud, et see 2025 tuleb. Ja väga selgelt, kellele see kasulik on? Ainult ühele sektorile ehk rendiautode pakkujatele.

ma loodan, et nii opositsiooni‑ kui ka koalitsioonipoliitikud siin Riigikogus toetavad Isamaa ettepanekut loobuda majutusasutuste käibemaksu tõstmisest. Aitäh!

Tere jälle, minu poolt ka! Rahanduskomisjonis kolleeg Aivar Kokk nii pikka kiidukõnet sellele eelnõule ei pidanud.Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta majutusasutuste käibemaksu" eelnõu 39 esimest lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomisjonis käesoleva aasta 12. septembril. Komisjonile tutvustas eelnõu eesmärki ja sisu Aivar Kokk, aga komisjoni liikmetel eelnõu esitaja esindajale eelnõu kohta küsimusi ei olnud.Enne kui ma tutvustan menetluslikke otsuseid, juhin tähelepanu, et eelnõu vajab otsusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust.Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused. Punkt 1, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembril 2023. aastal. Riigikogu juhatuse ettepanekul võeti eelnõu tänasesse päevakorda. Aga me mõistame, et kuna ka rahanduskomisjonist on väga palju eelnõusid juhatusele saadetud, siis kõik need kindlasti nendesse kuupäevadesse, mis komisjonis piiratud info tingimustes välja pakutakse, ei mahu. Ja punkt 2, määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees ehk siinkõneleja. See on minu poolt kõik.

Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele otsuse eelnõu 39. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

väga huvitavad arengud siin saalis – Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda maksutõusudest ja kehtestada meetmed Eesti ettevõtluskeskkonna arendamiseks"

Aga selle järgmise teema puhul me räägime Riigikogu otsusest "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda maksutõusudest ja kehtestada meetmed Eesti ettevõtluskeskkonna arendamiseks" ja mul muidugi on küsimus, et miks

Aga Eesti Reformierakonna, Erakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmis aastateks 2023–2027 on fikseeritud: "Seame eesmärgiks, et Eesti on ettevõtlus- ja maksukeskkonna ning välislepingute poolest parim maa Euroopas, kus luua ja hoida ettevõtte peakorterit ning mille kaudu globaalselt hallata varasid."

ja me näeme, et järgmisel aastal koostatakse mitmeid eelnõusid maksutõusudeks, uute maksude kehtestamiseks, mis oluliselt halvendavad Eesti ettevõtluskeskkonda. Isamaa ei toeta uute maksude kehtestamist ja maksutõuse ning soovib need maksud, mis kevadel siin vastu võeti ja mis järgnevatel aastatel Eesti ettevõtjatele ja inimestele kaela langevad, tagasi kutsuda. Seetõttu teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku loobuda nendest maksudest, mille kohta [otsus] juba selle aasta kevadel vastu võeti, ja kavandatavatest maksutõusudest ning töötada välja ja kehtestada meetmed Eesti ettevõtluskeskkonna arendamiseks. On täiesti arusaamatu, kuidas on võimalik mõelda, et maksudega Eesti majandust [kasvatatakse] ja siia uusi ettevõtteid tuuakse. Olen ise kogu elu tegelenud ettevõtlusega ja Eesti Vabariigi taasiseseisvumise esimesest hetkest loonud

tekitavad olukorra, et enamik ettevõtjaid ei võta riske Eesti ettevõtlusesse investeerida. Me näeme väga keerulistesse olukordadesse langenud erinevaid ettevõtlussektoreid.

müüginumbrid vähenenud ja mõned päevad tagasi nägime Pärnus koondamislainet.

Aga arvestame sellega, et rahvusvaheliste [vedude] autosid on Eestis täna 8000, iga auto tangib aastas keskmiselt 50 000 tonni kütust. Kui arvestada nende kütuse pealt käibemaks ja aktsiis ja inimeste, autojuhtide palga pealt makstavad maksud, selle teenuse pealt makstav käibemaks kui nad kolivad oma ettevõtted Eestist ära või kui Eestis mõni auto seisab seoses sellega, et Läti, Leedu või Poola ettevõtetel on kasumlikum siin tööd teha, nad suudavad paremat hinda pakkuda ja seetõttu jäävad Eesti ettevõtted tööta, siis kõik see tähendab maksude vähemat laekumist. Vaatame täna tööstust, eksporti. Selleks, et eksporti saaks viljeleda, on vaja transporti. Ühelt poolt on see autotransport, teiselt poolt on see laevandus ja ka raudtee. Raudteetranspordi me oleme suutnud väga kiiresti mõne rumala otsuse või ebaõiglase otsuse või õige otsuse tõttu ära likvideerida. "Ära käi minu tegude, käi mu sõnade järgi," võib ju siin öelda. Kui peaminister ütles, et [Operail] ei tohi transportida Soomest Vene poole peale, siis perefirma seda võib teha.

firma auto üle. Eesti omast enam ei julge. Facebookis on neid pilte pidevalt näha. Mõned teenivad selle pealt, et on tekitatud selline olukord, aga me peaksime mõtlema täna oma inimeste ja oma ettevõtete peale. peale. Me oleme teinud valesid otsuseid ja tekitanud maksude tõusu järgmisest aastast,

Ka siis ma olin siin kõnepuldis ja väga selgelt ütlesin, et need otsused, mis tehakse LNG-terminali kohta ja mis tehti kolmanda kõrgepingeliini avamisega Eesti ja Läti vahel, maksavad lõpuks kinni mitte need, kes neid valesid otsuseid tegid, vaid Eesti tavakodanikud ja Eestis tegutsevad ettevõtted. Ma arvan, et viimane aeg oleks näoga pöörduda Eesti inimeste ja ettevõtete poole. Siin Riigikogu saalis me oleme mandaadi saanud selleks, et seista oma Eestimaa inimeste eest ja oma ettevõtete eest. Raha ei tule kuskilt seinast. Riigieelarvesse tuleb raha ettevõtlusest ja ettevõtluse maksudest, aga mitte kuidagi teistmoodi. Ma vahest toon ühe näite. Mõned koosseisud tagasi üks minister arvas, et raha tuleb Eesti Pangast ja Eesti Panka see tuleb riigieelarvest. Ei ole nii! Raha tuleb siiski ettevõtlusest. Kui me täna teeme kõik selleks, et ettevõtlusel läheks halvasti, siis ka järgmise aasta riigieelarve tulem ei ole see, mis sinna on prognoositud. Ja me näeme, et see koalitsioon kirjutab 2025. aastasse 400 miljonit

olnud seisukohal, et rasketel aegadel tuleb oma inimesi toetada, oma ettevõtlust toetada. Oleme väga selgel seisukohal, et tänases seisus igasugune maksude tõstmine on väär. väär. Tuleks vaadata oma naabreid. Kui Rootsi vähendab aktsiise järgmisest aastast, kui Rootsi

ja selle tõttu tekitab riigieelarvesse igal aastal praktiliselt poolemiljardilise augu. Ja siis räägitakse, et nelja aastaga tekib 2 miljardit miinust. Jätame selle kõigile võrdse maksusoodustuse ära ja mitte midagi ei juhtu, kui Riigikogu liige ei saa seda 700‑eurost tulumaksuvabastust, nii nagu praegu on. Mitte midagi ei juhtu. Aga väiksema sissetulekuga inimestel läheb elu uuest aastast ikka väga keeruliseks. Kõik hinnad tõusevad käibemaksu tõttu. Kõik kütusehinnad tõusevad aktsiisi Sissetulek väheneb tulumaksu tõusu tõttu. Ettevõtlussektor kiratseb, järjest pannakse uksi kinni.

2027 –, kuigi ülejäänud Euroopas on ühistute vorm täiesti olemas. Nii et ma teen kõigile Riigikogu liikmetele ettepaneku väga tõsiselt kaaluda

Aitäh, hea ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Mul on küsimus, et mis seal rahanduskomisjonis toimub, milliseid arutelusid

maksutõusu ei tule, vähemalt uusi makse nad ei kehtesta, sest tõesti, nii nagu te viitasite, koalitsiooni eestvedamisel maksutõusud rammiti siit läbi. Euribor kasvab, inflatsiooni pole kontrolli alla saadud sellega, kuigi see pidi olema justkui peamine eesmärk. Majandus langeb ja need maksutõusud, maksutõusud, mis vastu võeti koalitsiooni häältega, ilmselgelt võimendavad seda [majandus]langust. Kuidas kujutatakse ette, et Eesti ettevõtted üldse konkurentsivõimelised on, kui me teame, mis toimub Rootsis, ja kui seal läheb keerulisemaks krooni hinnaga, siis meil on keerulisem eksportida? Millised need lahendused on, mida komisjonis arutatakse? Aitäh! Pean sulle, Priit, ütlema, et me riigieelarve arutelusid veel rahanduskomisjonis ei ole teinud. Me leppisime kokku, et ülejärgmise nädala reede on see, kui me kuulame rahandusministrit, ja siis järgneval kahel nädalal kuulame kõiki ministreid.Selge on see, et tänane koalitsioon ettevõtlusest praktiliselt midagi ei tea. Ja see on kurb tõdemus. Eks siin saaliski on vähe neid, kes tegelikult füüsiliselt ettevõtlusega iga päev tegelevad või on tegelenud. Ettevõtja selliseid rumalaid otsuseid kindlasti ei teeks.

kuskil ministeeriumis on. Eks me mäletame siin aegu, me Jaaguga just rääkisime ukse taga, et asi jäi pooleli eelnevate valitsuste ajal. Kui hakati kokku hoidma ja oli kokkulepe, et iga aasta 3% kaupa valitsussektorit vähendame, siis lihtsalt mõnes

loome uusi töökohti, majanduskasvu, riigieelarve tulusid. Me peaksime täna kõik selleks tegema, et ettevõtlus kasvaks. Ja mitte ainult Ida-Virumaal ei ole probleem, probleem on

see number, 345, on õige –, siis 80% oli seal planeeritud ettevõtlust toetavatele meetmetele. Kuidas seda kasutatakse ja kuidas see kasutusele võetakse, mina enam kommenteerida ei oska. Väga tagasihoidlikult on startinud kõik see asi muidugi.

kuidas näiteks omavalitsused ja ettevõtjad on üldse suutelised osalema nendes projektides ja meetmetes, kus on ju omaosalus? Omavalitsustel on umbes 30%, ettevõtjatel tihtipeale veel rohkem. Sellises surutises, kus uued maksud tulevad otsa, mis see prognoos on? Kas neid suudetakse järgmisel või ülejärgmisel aastal üldse sellises mahus kasutusele võtta? Aitäh! Need numbrid, mis ma enne ütlesin, et

ma vabandan, kui ma mõnele omavalitsusele liiga teen, aga ma julgen arvata, et suurusjärgus 50 omavalitsust on olukorras, kus nende eelarve on punases. Neil on raskusi võlgade, laenude tagasimaksega ja see, et nad saaksid osaleda suuremates projektides omafinantseeringuga, on väga suure kahtluse alla seatud. See tähendab seda, et

tõmbavad püksirihma koomale ja tõmbavad ka oma ettevõtlust koomale, kuigi nad ei tahaks seda teha. Aga keegi ei taha kahjumiga töötada ja ettevõtlust tehakse ikka ainult ühel põhjusel: kasumi teenimiseks.

Ma pean tunnistama, et Riigikogus pole ühtegi aastat, kui ma siit kõnepuldist seda ei küsi. Rahanduskomisjoni esimehena kutsusin nii rahanduse kui ka maksuameti inimesi mitmel korral laua taha, et nad sellised asjad ära muudaks. Aga kui Euroopa Liit andis korralduse, siis me suutsime selle otsuse eelmise aasta lõpus kiirelt ära teha.Täna me arutame jälle sama asja, kas käibemaksu kontroll üle Euroopa on või ei ole, kuigi me naersime rahanduskomisjonis, et [piiriülest] käibemaksusüsteemi ei ole, see on Euroopa Liidu sisene ettevõtlus. See ei ole kolmandate riikide vaheline. Aga kui maksuameti ametnik sellest aru ei saanud, siis on raske seda ka kellelegi teisele selgeks teha. Aitäh!

liige võib kummalegi ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse." Aga kui ta esitab oma teise küsimuse kirjalikult? Kas see on võimalik? Ma tänan! Te olete, ma tunnustan, väga leidlik.

Aitäh! Tõepoolest, vaadates valitsuse käitumist ja sõna otseses mõttes meie majanduse, ettevõtluse ja inimeste heaolu hävitamist, siis tuleb kahtlemata sinuga nõustuda, et valitsus on rumal ja ei jaga majandusest mitte midagi. Aga see on ju aabitsatõde, et ükski riik ei ole rikkaks saanud maksude tõstmisega. Valitsusel on ju ka nõuandjad ja meie ettevõtjad, majandusteadlased, kogemus teiste riikide käitumisest analoogses olukorras ja meie enda eelmine kriis. Peaminister siin tänagi ütles, et kui teil on häid ideid ja ettepanekuid, siis käige välja.

Aitäh, Henn, hea küsimuse eest! Vaata, seda, mis tegelikult toimub, me ei tea. Meid ei kutsuta sinna. Annely saab seal olla kui komisjoni esimees.

Aga täna on selline arusaamine küll, et inimesed, kes majanduses, ettevõtluses ei ole võib-olla kõige kompetentsemad … Nad võivad olla küll haritud ja targad ja kõike muud, aga majandus on natukene teistsugune ettevõtlus majanduse kõrval on veel kolmas asi. Neid otsuseid tehes on alati risk, ka ettevõtja võtab riski. Neid on 5% elanikkonnast, kes seda riski julgevad võtta ja luua iseendale ettevõtted. Kunagi ei tea, kas käsi kullas või midagi muud mullas. Praegu tundub, et tänane valitsus arvab, et kui me makse tõstame Vähemalt nädal tagasi debatis rahandusminister ütles selge sõnaga, et maksude tõus parandab ettevõtlust ja majandust. Ma küll kommenteerisin, et see on siis maailmas esimene riik, kus nii võiks juhtuda. Annaks jumal, et see nii juhtuks, aga elu on näidanud ja

vaid sellest, et on ettevõtlikke inimesi, kes võtavad riske ka siis, kui kõik tundub [olevat] väga mustades toonides. Aga praegusel hetkel on hirm tõsine. Kui me vaatame Euroopa majandust, siis [näeme], et Eestis läheb kõik natukene halvemini kui mujal. Kui inflatsioon oli mujal Euroopas keskmiselt 5%, 6%, 7%, siis meil kiskus ta juba peaaegu 20% peale. Nüüd me hõiskame, et meie inflatsioon on kõvasti langenud. tegelikkuses ostukorv on kallinenud, sissetulekud ei tõuse enam ja ka järgmise aasta prognoos,

Rõõm jälle näha saali siitpoolt küljest! Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda maksutõusudest ja kehtestada meetmed Eesti ettevõtluskeskkonna arendamiseks" eelnõu nr 64 esimest lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomisjonis selle aasta 12. septembri istungil. Komisjonile tutvustas eelnõu eesmärki ja sisu esitaja esindajana Aivar Kokk. Tõsi, komisjonis tegi ta seda palju napimalt,

see vajab koosseisu häälteenamust, siis ma juhin tähelepanu, et eelkõneleja oma ettekandes ise ka rõhutas, et Isamaa soovib selle eelnõuga tagasi kutsuda kevadsessioonil vastu võetud maksutõuse. See omakorda nõuab eelnõude koostamist, seega kohe päris kindlasti nõuab vastuvõtmiseks koosseisu häälteenamust. Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused. otsused. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembril 2023. aastal. Juhatus leidis võimaluse võtta eelnõu päevakorda täna. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni esimees ehk siinkõneleja. See on lühidalt komisjonis toimunu kohta kõik. Aitäh! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Hea komisjoni esimees! Mul on küsimus. Võrdleme meie valitud teed, kus me tõstame makse, püüame kuidagi mingite inimeste arvates tänu sellele anda majandusse neid sisendeid või juhtida niiviisi, et see paremaks läheks, ja näiteks naabreid lätlasi, kes on otsustanud vaadata ära, milliseks majanduslanguse sügavus kujuneb, et siis reageerida vastavate meetmetega.

Jah, see annab mulle võimaluse ära klaarida ka mingisuguse segaduse, mis kellelegi omistatakse, nagu maksutõus elavdaks ettevõtlust. Ei, makse tõstetakse selleks, et kanda kaitsekulusid. On otsustatud ja kõikide erakondade poolt valimistel lubatud, võetud mandaat, kui soovite, riigikaitsekulude tõstmiseks 1% võrra SKP‑st. Ja selle tarbeks on tarvis tõsta makse. Lisaks tõstetakse makse selleks, et toetada nõrgemaid ühiskonnaliikmeid. helistab kella.) pensionide maksuvaba osa tõusis, samuti on välja [öeldud] uudis, et õpetajate palgad kasvavad. Ja kõikide nende eesmärkide täitmiseks on koalitsioon makse tõstnud. Ja kui rääkida naabritest, siis Eesti maksukoormus ei tõuse üle 33% lähiaastatel. Võtame eeskujuks soomlasi, rootslasi: nende maksukoormus on 43%

Kas teie ise ikkagi ei näe, et võiks olla ka teisi võimalusi? Mitte maksude tõstmine ei ole see võluvits, mis eelarvesse raha toob, vaid maksude tõstmine pole üldjuhul peaaegu kunagi pikas vaates toonud kaasa maksude laekumise kasvu. Üldjuhul on maksude laekumine pigem kannatanud maksutõusude tõttu, kuna maksutõusud toovad kaasa üldiselt majanduse jahtumise. Ka aktsiiside puhul on ju näha olnud, et aktsiisitõusud on toonud kaasa aktsiisitulude vähenemise. Kas te oskate pakkuda välja alternatiive? Kas oleks ka teisi võimalusi? Kas Reformierakond näeb teisi võimalusi, kuidas maksutulusid eelarvesse saada? Kas on teisi võimalusi? Tõsi, mõnikord on nii, et liiga suur maksutõus või liiga kõrge maks vähendab laekumist, nagu juhtus hiljuti meil aktsiisidega, me kõik mäletame seda Lätti sõitmist. Aga mõned maksutõusud siiski toovad eelarvesse raha juurde. Kui te vaatate ajajoont viimastel aastatel, [näete], laekumine Eesti riigieelarvesse on jätkuvalt kasvanud. Minu arvates 2023. aasta eelarvesse kogutakse vist üle 13 miljardi [euro] makse – summa, mida varem pole kogutud.Aga tõepoolest, teine võimalus maksutulude suurendamiseks on majanduse kasvatamine,

järgmise seitsme aasta jooksul on Eesti ühingutel, nii riigiasutustel kui ka eraettevõtetel, võimalik taotleda 8,5 miljardit Euroopa Liidu toetust, millest päris suur osa jõuab aasta kestel maksudena riigieelarvesse. Euroopa Liidu toetustel on majandusele samasugune mõju nagu riigilaenudel. Neid lihtsalt ei pea tagasi maksma, vaid need saab investeerida ja panna tööle majanduse heaks. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Teie erakonna rahandusminister, äärmiselt tark, äärmiselt arukas rahandusminister Mart Võrklaev on öelnud: maksutõusud vähendavad maksukoormust. Seletage see asi nüüd lahti ka ristiinimestele, kes meid praegu väga innukalt jälgivad. Aitäh, Lugupeetud kolleeg härra Grünthal! Ma arvan, et te rebite selle lause kontekstist välja.

meil Eestis kehtib ka välja võetavatele dividendidele, kasvavad, siis sellesama tulumaksuseadusega muutub ühetaoliseks tulumaksuvaba miinimum 8400 eurot aastas – kui te peate silmas seda kevadist tulumaksu –, mis maksukoormust vähendab rohkem, kui need maksutõusud [suurendavad]. Ma kaldun arvama, et see lause pärineb kevadise tulumaksuseaduse muudatuste kontekstist. Ma päris kindel ei saa olla, aga miskipärast adun, et see võib olla nii.

Samas me teame, et selle tõttu me jäime ilma mitmesajast miljonist eurost, mida näiteks Taani sai Danske Bankilt selle rahapesu kompensatsiooniks. Meenutagem teie seda, vist oli 700 miljoni suurust maksuküüru, millest võidavad rikkad ja jõukamad, ja kas või pankade

ja olekski riigikaitse saanud oma osa, olekski saanud kõik sotsiaalvajadused [rahuldatud], mis iganes, oleks jäänud ka ettevõtluse toetamiseks ja nii edasi ja nii edasi.

Ma olen selles mõttes peaministriga ühel nõul, et ühe erabürooga sõlmitud leping ikkagi riigieelarvesse raha sisse ei too, ja ma arvan, et meil on endal õiguskaitseorganid, prokuratuur, rahapesu tõkestamise büroo, kes suudavad sedasama,

rikkumise teel saadud tulu. Aga see on hoopis teine teema ja ma ei ole selleks praegu valmistunud. Haldustrahvide küsimus on see, mis Eestis piirid seab. Hea ettekandja, nüüd on juhtunud selline asi, et teile rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan teid! Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Mart Maastiku. Palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud Riigikogu liikmed ja need, kes meid jälgivad! Jah, meil on maksutõusu valitsus, kes muud ei oska kui makse tõsta. Mina olen ettevõtjana siis see, kes peaks tegelikult kogu selle riigi jõuetu juhtimise kinni maksma.

Aga ikkagi üritan seda veel meelde tuletada. Vähemalt on rahanduskomisjoni esimees õnneks saalis. Annely, ehk sina kuulad seda? Sul on ka elukaaslane, minu hea sõber, ettevõtja. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, mida Priit arvab sellest. Või tegelikult ma tean, mis ta arvab.

Kui sa räägid ettevõtjatega, mida ju tegelikult tänane valitsus ei tee – vähemalt tundub, et ta ei tee seda, isegi kodudes –, aga võiks ju rääkida, mida ettevõtjad arvavad sellest, kui kõik maksukoormus langeb nende kaela. See on väga oluline. Käis jah meil peaminister läbi rääkimas pankadega. [Lepiti kokku] nii, et pankadele loodi tegelikult eritingimused.

luuakse üleeuroopaline maks 4% kõikidele hotellidele. Igaüks peab maksma 4% oma ööbimise eest juurde ja see raha jääks hotellidele hoopis. See on umbes sama, nagu praegu pangad teenivad. Pangad teenivad veel rohkem loomulikult. Ja kui nüüd peaminister käis läbi rääkimas pankadega, siis oleks võinud vähemalt teha mingisuguseid selliseid ettepanekuid, et et seesama meeletu kasum, mis seal tekib, tõesti jääks siia, kuidagimoodi läheks ka Eesti arendamisse. See on üks asi. Teine asi on energiahinnad. See, millest on tekkinud põhiline inflatsioon Eestis, on energiahinnad, mis tegelikult lausa kunstlikult siin aasta-poolteist tagasi tõusid kosmosesse. Ka praegu on nad seal ja see on meie Eesti valitsuste väga halva töö [tagajärg]. Meil on praegu elektri hind kordades kõrgem kui põhjanaabritel.

Inflatsioon ei peatu sellega, kui tõsta ainult euribori, sellepärast et kui euribor tõuseb, siis inimesed on sunnitud panema ka hindasid juurde. Kui me tõstame käibemaksu, siis käibemaks kajastub kauplustes:

mis meil on tegemata, nagu teede ehitus ja muud. Ja sellega luua tööd juurde, anda inimestele võimalus raha teenida, sellega elavdada majandust. Sealt tekivad ka maksud, sealt on võimalus maksta suuremaid palkasid

krokodillid käisid ringi, hoidsime kokku, piirivalve- ja politseiorkester läks riigieelarvest üle Tallinna linnale. No kuulge! See on ju järjekordne selline näidis, kus tegelikult mitte midagi ei muutu. 25–30%, ma arvan, oleks võimalik kärpida, ametnike [arvu] vähendada. Sellega me looksime tõeliselt normaalse riigi tasakaalus eelarvega. Ja see tasakaal võiks olla ka tegelikult mõistlik, just nii, nagu Euroopa Liidus on ette antud, 3%‑lise laenukoormuse, võlakoormuse juures. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.Head

Seega on viienda päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231 esimene lugemine.

Esinen teie ees seaduseelnõuga 231, mis on koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse Alustan selgitusest, mis põhjustel on vaja teha nendesse seadustesse muudatusi. Menetletava eelnõu peamine eesmärk on näha ette täiendav alus laste ja õpilaste väljaarvamiseks koolieelsetest lasteasutustest, üldhariduskoolidest ja kutseõppeasutustest olukorras, kus isik on Eestist lahkunud ning haridusasutuse korraldatud tegevuses ehk õppes ta enam ei osale. tegemist on õpilastega, kes on küll kooli, lasteaia või kutseõppeasutuse õppenimekirjas, aga tegelikult nad õppetöös ei osale ja on teadaolevalt ja rahvastikuregistri andmetel Eestist lahkunud. Eestisse on saabunud suur hulk sõjapõgenikke, kellele Eestis on tagatud koolides õppekohad, lasteaedades lasteaiakohad, kuid kes mõne aja pärast on liikunud edasi teistesse riikidesse Euroopas või oma koju tagasi, ilma et kooli või lasteaeda oleks sellest sammust teavitatud ja lastevanemate poolt avaldus tehtud koolist või lasteaiast lahkumiseks. Paraku on kehtiva regulatsiooni kohaselt võimalik koolikohustuslik õpilane üldhariduskoolist välja arvata üksnes seaduses sätestatud alustel. Ja seal on ainult üks alus: peab olema lapsevanema avaldus. Teised alused on, et sel juhul, kui laps on oma koolikohustuse täitnud või õppekava täitnud. Sellist regulatsiooni, mis võimaldaks lihtsalt kooli jaoks kadunud õpilast koolist välja arvata, kehtivas seaduses ei ole. Samuti ei võimalda kehtiv regulatsioon välja arvata õpilast juhul, kui kool pelgalt teab, et õpilane on Eestist lahkunud ning tõenäoliselt enam mitte kunagi selles koolis õppimist ei jätka. Koolid küsivad Haridus‑ ja Teadusministeeriumilt, mida selliste õpilastega ette võtta.

Seetõttu ongi teie ees see seadusemuudatus, mis annaks õiguslikud alused koolidel ja koolipidajatel õpilane koolist välja arvata juhul, kui ta tegelikult Eestis enam ei viibi ja rahvastikuregistri andmetel Eestis registreeritud ei ole. ei ole. Analoogsed muudatused on tehtud põhikooli‑ ja gümnaasiumiseadusesse, koolieelse lasteasutuse seadusesse ja kutseõppeasutuse seadusesse.

õiguskantsler on korduvalt tähelepanu juhtinud sellele, et vastavad alused tuleb kehtestada, sellepärast et nii lasteaiapidaja kui ka koolipidaja puhul välja töötatud välja töötatud korrad õpilase väljaarvamiseks õppeasutusest ei ole põhiseaduslike õiguste puhul õiguspärased. Tegelikult peab olema seadusandja poolt reguleeritud, millal tohib õpilast õppeasutusest välja arvata. Ma ei hakka teile neid seaduse paragrahve, mis sisse tulevad, ette lugema, pigem eelistan seda, et ma vastan teie küsimustele. Seletuskirjas on kolme seaduse kaupa loetletud,

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon arutas ministri tutvustatud eelnõu 11. septembril. Kohal olid kõik kultuurikomisjoni liikmed ja eelnõu tutvustasid haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallas, Haridus‑ ja Teadusministeeriumi õigusloome valdkonna juht Indrek Kilk ja üldhariduspoliitika osakonna peaekspert Liis Lehiste. Lisaks sellele, mida minister praegu siin teile tutvustas, tooksin välja, et komisjoni istungil öeldi, et selliseid lapsi, kes meil hoiavad kinni koolikohti,

eelkõige just põhikoolikohtade puudus. Nii et kui me selle seaduse vastu võtame ja nende laste, kes on Eestist lahkunud ja kelle andmeid enam rahvastikuregistris ei ole, kohad saab vabastada, siis saavad Tallinna linnas kohad need lapsed, kes on järjekorras.Arutasime järjekorras.Arutasime ka selle üle, et tegelikult on meil mure sellega, et selliseid lapsi, kes koolikohustust ei täida, on meil 2534 ja nendest omakorda 67%‑l on elukoht registreerimata. Nad on enamasti Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikest lapsed, aga nad ei ole läinud kooli. kooli. Enamasti on põhjendus, et nad on oma Ukraina e‑õppel, või nad tõenäoliselt suures osas on Eestist juba tänaseks lahkunud. Rääkisime komisjonis ka sellest, et et siinsele Ukraina kogukonnale on ministeerium selgitanud, et Eestis on koolikohustus ja need lapsed, kes on Eestisse saabunud, siiski peaksid koolikohustust täitma.

lapsi nimekirjast iseseisvalt ära kustutada. Selle eelduseks peab olema see, et lapse andmed on rahvastikuregistrist kustutatud. Vaid siis saab ta ka kooli nimekirjast kustutada.Kultuurikomisjon tegi pärast põhjalikku ja sisulist arutelu kolm otsust, need kõik on konsensuslikud: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna ehk 20. septembril, määrata juhtivkomisjoni esindajaks mind, Liina Kersnat, ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Ja nagu ma ütlesin, kõik otsused olid konsensuslikud. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid ettekande eest! Küsimusi teile ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et esimene lugemine lõpetada.

Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid, kes te siin saalis olete, võib-olla keegi kuulab ka kuskil mujal! Ma vaatan, et mul on aega 20 minutit. Ma loodan, et nii palju mul vaja ei ole. Seda enam, et istungi juhataja on sellist tempot arendanud, et ma arvan, et ei olegi mõtet väga pikalt rääkida.Aga tegelikult on teema väga tõsine. Ma tahaksin rääkida koolilõuna toetusest. Me kõik teame, et koolilõuna on väga oluline teema, sest paljude laste jaoks, kes koolis käivad, on see teatavasti ainuke soe toit päeva jooksul. Siiamaani on on riik toetanud koolilõunat ühe euroga päevas ühe õpilase kohta ja see kehtestati, ma tuletan meelde, aastal 2018 ehk juba viis aastat tagasi, kui oli Jüri Ratase valitsus. Kahjuks nende viie aasta jooksul on toimunud kaks asja. Üks on see, et hinnad kerkisid lakke.

Kohati see nii oligi ja näiteks Tallinnas, kust mina tulen, on siiamaani koolitoit tasuta – aga mitte tänu sellele, et viis aastat ei ole riigi toetus tõusnud, vaid pigem sellepärast, et kohalik omavalitsus on juba kaks korda viimase

omalt poolt katta seda ülejäänud osa, sest nagu ma ütlesin, hinnad on vahepeal kerkinud nii kõrgele, et toitlustajad lihtsalt ei ole enam valmis samasuguste hindade eest koolitoitu pakkuma. Seega, nii mõnigi omavalitsus hakkas küsima raha ka vanematelt. Üks selline ilmekas näide on Tartu linn,

juba ka selle õppeaasta alguses jällegi see summa, mida vanemate käest küsitakse, suurenenud, kui kui mälu mind ei peta, oli see kuni 36 senti päevas ühe õpilase kohta lisaks.Nii et peab ütlema, et päris paljud kohalikud omavalitsused on sattunud olukorda, kus seda niinimetatud tasuta lõunat koolis enam

erinevatel põhjustel, siis on oht, et lapsed jäävadki koolitoidust ilma. Me kõik saame aru, mida see tähendab ja mis probleemideni viib.

ettepanekuga tõsta seda summat, mida riik katab, 1 eurolt 1,5 eurole. See oli veel enne seda nii-öelda hinnarallit. Kahjuks tuli vastus, et sellist asja ei juhtu.

noortevolikogud, noorteorganisatsioonid, erinevad ühendused. Nende ettepanek oli tõsta riigipoolset toetust 1 eurolt 2 euro peale ka see ei leidnud toetust. Kahjuks probleem on see, et aastast aastasse see teema kuidagi jääb laua alla, keegi ei too seda valitsuses enam lauale ja siis ei olegi millestki rääkida. Kui me komisjonis arutasime seda teemat, siis kolleegid küsisid minu käest, miks me tahame ilmtingimata seda eelarve sisse panna. Miks ei saa see olla nii, nagu siiamaani on olnud, Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatav? Ma ütlesin, et kõik on väga lihtne. Me oleksime kindlasti niimoodi teinud, aga kuna me näeme, et juba kuuendat aastat järjest – nagu te isegi saate aru, ka järgmisel aastal, aastal 2024 seda tõusu jätkuvalt ei tule – valitsus ei suhtu sellesse üldse tõsiselt ja põhimõtteliselt seda isegi ei arutata eriti, siis meie arvates oleks selgem, ausam, õiglasem panna see summa ikkagi eelarvesse. See võiks olla just 2 eurot päevas ühe õpilase kohta. Ja siis, kui jällegi on kuskil suur hinnatõus, inflatsioon tõuseb, kõik

ja see võiks rakenduda juba järgmise aasta 1. jaanuarist. See ei ole väga väike summa, mis selle peale läheb aastas. Seda me peame kindlasti tunnistama. Aga samas, need on meie lapsed, see on meie laste tervis. Ma arvan, et see on see asi, mille pealt kärpida või säästa ei ole kõige õigem viis. Nii et ettepanek on 2 eurot päevas, õppepäevas, ühe õpilase kohta ja jõustuks see meede 1. jaanuaril 2024.

olen näinud, et üks kool, teine kool või kolmas kool ei ole rahul selle toiduga, mida toitlustaja pakub. Ma ütlesin, et jah, mõnes kohas sellised probleemid tõepoolest kerkivad. Siis küsisid ajakirjanikud, millal linn hakkab omalt poolt kuidagi reageerima ehk tõstma seda

jaanuarist 2023. Ma panin tähele, et ajakirjanikud rohkem seda ei küsi, sellepärast et on näha, et kohalik omavalitsus on valmis oma panust tõstma. Aga kahjuks ei ole valmis seda tegema Vabariigi Valitsus, ja ei ole valmis seda tegema juba kuuendat aastat järjest.

siis me teame, et põhjuseks on eelkõige loomulikult elu kallinemine, hinnatõus, inflatsioon ja nii edasi, aga kaudne põhjus on ikkagi see, et valitsus ei taha juba kuuendat aastat järjest oma panust tõsta.

Kus see kõige raskem pigistamine hakkas, on muidugi need viimased poolteist, kaks aastat, kui inflatsioon järjest tõstis, tõstis, tõstis kõige hindu. Muidugi, see määr oleks võinud ka enne kõrgem olla, aga ma mäletan, et kui me seda tõstsime 2018, siis see enne seda oli vist olnud umbes kümme aastat 78 senti. Kahjuks niisugused sihtmääratlusega summad, mis omavalitsustele eraldatakse, tihtipeale ei ole prioriteetsed. Olen isegi sellega vaeva näinud. Muidugi on selge, et täisväärtuslik toit on väga oluline. Me teame, et selle pärast, et ei sööda õiget toitu, on ülekaalulisus järjest meie laste ja noorte hulgas paisumas. Aga küsimus on selles, kui suur on rahaliselt see panus, mida Tallinna linn

80 senti, ehk riik annab ühe õpilase peale ühes õppepäevas ühe euro ja linn omalt poolt lisab 80 senti. Kui mälu mind ei peta, siis kokku läheb linnal selle peale natuke üle 5 miljoni. Nii et see on päris korralik summa. Siin ongi see küsimus. Kuskil on see võimalus olemas, aga paljudes omavalitsustes sellist võimalust ei ole ja siis ongi prioriteetide küsimus ehk teisisõnu, kas me hoolime tõepoolest oma lastest ja nende tervisest või meil on prioriteedid kuskil mujal. Aitäh! Nagu Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Toidu hind võib kõikuda ja võidakse pakkuda õpilasele lisaks lõunasöögile hommikust putru ja muid asju veel. kui nüüd toidukomponentide hind muutub turul, siis kuidas reageerida. Kas teie ettepaneku eesmärk panna see number,

kõik on väga ilus, kõik on nõus sellega, et peabki olema adekvaatne summa, aga kui me vaatame, millal viimati tõsteti seda summat, siis põhimõtteliselt oligi see juba varsti kuus aastat tagasi.Ja

kvantiteet jääb samaks, kannatab kvaliteet ja kahjuks me olime selle tunnistajaks. Nii et reageerida tuleb siis, kui tõepoolest on näha, hind läheb lakke, nagu siin vahepeal on olnud. Ma arvan, et kui 2018 tõsteti seda summat, siis tegelikult kaks-kolm aastat eriti ei räägitudki sellest, et võiks kindlasti seda summat tõsta, sest see oli enam-vähem piisav. Aga kui ühel hetkel tuli koroonakriis, järgnesid igasugused piirangud, pärast seda tuli niinimetatud energiakriis ja siis väga drastiline inflatsioon

arvamust selle kohta, et riiklikku koolilõuna toetust tuleks tõsta, võiks ehk mõjutada selline ettevõtmine, kui paluks meie einelaual näiteks järgmised kolm kuud valmistada kõik toidud, mis pakutakse, maksimaalse omahinnaga üks euro või mis iganes see summa on. Tehke, mida tahate, pakkuge Riigikogu liikmetele, mida soovite, aga mitte kallimalt kui ühe euro eest. Võib-olla selline eksperiment aitaks inimestel natuke paremini aru saada, et tegelikult see summa on ajale jalgu jäänud. Mis te arvate? Aitäh! Mulle iseenesest meeldivad erinevad eksperimendid, ma lihtsalt kardan, et kui me palume toitlustajal, kes on ka arvatavasti hanke võitja, pakkuda Riigikogu sööklas või kohvikus selliseid lõunaid, mis maksavadki üks või isegi kaks eurot, siis ma kardan, et nad lihtsalt loobuvad sellest.

rikkalikku ja maitsvat lõunat valmistada kahe euro eest – ma ühest eurost isegi ei räägi, poolteisest eurost ei räägi, aga näiteks kahe euro eest no see, ma arvan, on ikka päris suur väljakutse. Loomulikult müts maha nende toitlustajate ees, kes suudavad seda teha. hind oleks? Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Sa oled tõstatanud väga-väga tõsise teema ja selle üle oleme ka väga tänulikud.

Ma isegi praegu ei räägiks koolist, sellepärast et Tallinnas ikkagi hange viiakse läbi niimoodi, et on fikseeritud hind, seesama 1.80, ja siis hankijad pakuvad omalt poolt seda toitlustust. Aga näiteks rääkides lasteaedadest, kus seda fikseeritud summat ei ole ja kus samamoodi Tallinna linn omavalitsusena panustab päris korralikult omalt poolt – riik kahjuks lasteaedades sööki kinni ei maksa mitte ühegi sendiga

Päevas oli umbes kaks eurotperlaps ja iseenesest sellest piisas. Kui inflatsioon läks meil lakke, kui me hakkasime Euroopa liidriks selles komponendis, siis

valdavas enamuses lasteaedadest ikkagi vanem peab midagi ka välja käima. Mitte küll kõikides, sellepärast et jällegi Tallinn omavalitsusena tõstis oma panust vahepeal veel kord,

Aitäh! Siin peab ütlema, et meie toitlustajad on igati tublid. Selles mõttes, et nad ikka katsuvad olemasolevate vahenditega valmistada maitsvat ja kvaliteetset toitu, nii palju kui seda annab teha. Aga kahjuks, me kõik saame aru, rääkida sellisest rikkalikust valikust niisuguses olukorras on hästi keeruline. Võetaksegi odavamat toorainet ja hakatakse sellest valmistama. Siinkohal ma olen kolleeg Jaak Aabiga väga nõus, et põhimõtteliselt senine lähenemine võib viia selleni, et meil on ülekaalus lapsed, mis loomulikult on loomulikult on päris suur probleem juba praegu – mitte ainult Eestis, aga Eestis eriti. Nii et idee on huvitav. Ma ei tea, kuidas seda saab nii-öelda puhtjuriidiliselt vormistada, aga Riigikogu juhatusele me võime ju vastava ettepaneku teha. Aitäh! Järgnevalt Andre Hanimägi, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja!

Aitäh! Mõned programmid veel kestavad, aga reeglina need programmid on Euroopa rahaga finantseeritud. Siin kahjuks ei saa öelda, et riik või omavalitsus oleks lahkelt neid asju jagamas. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt ma palun siia Riigikogu kõnetooli kultuurikomisjoni esimehe Heljo Pikhofi. Palun!

arutlusele tuli, siis kõigepealt, kui me hakkasime seda eelnõu arutama, oli meil päevakorras neid eelnõusid, mis seda

ja Liina Kersna tegi ettepaneku arutada eelnõusid sisuliselt ühe korra ning seejärel hääletada iga eelnõu eraldi. Ja kui me lõpus küsisime, mis on eelnõu algataja esindaja

Seda, mida Vadim rääkis meil komisjonis, ma üle kordama ei hakka, sest ta rääkis sedasama juttu ka täna siin saalis. Ja võib-olla siis Vabariigi Valitsuse arvamusest. Indrek Kilk Haridus‑ ja Teadusministeeriumist oli meil tutvustamas Vabariigi Valitsuse arvamust. Ta ütles, et valitsus antud kujul eelnõu ei toeta ja valitsus leiab, et põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmine ei ole koolilõuna toetuse suurendamiseks sobilik viis. Katteallikate olemasolu korral on planeeritud vastavad kulud iga-aastasesse riigieelarve seadusesse ja koolilõunatoetuse suurus on ära nimetatud Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. aasta määruses nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord". ta ütles ka seda, et nimetatud määruse § 1 lõikes 9 on sätestatud, et koolilõuna toetust antakse 175 eurot statsionaarse õppe õpilase kohta, mis teeb üks euro ühe õppepäeva kohta. Eelnõu §‑des 1 ja 2 esitatud konstruktsioon, kus esimese lausega antakse Vabariigi Valitsusele volitus kehtestada koolilõuna toetus ühe õpilase kohta ning teise lausega piiratakse seda kindla alammäära seaduses nimetamisega, on vastuoluline. Kilk selgitas, et kui koolilõuna toetuse alammäär kehtestatakse seadusega, puudub vajadus selle täiendavaks kehtestamiseks Vabariigi Valitsuse määrusega. Ta rõhutas ka seda, et vajalikuks ei saa pidada samaaegselt toetuse alammäära ja toetuse määra kehtestamist. Kilgi sõnul puudub eelnõu seletuskirjas põhjendus, miks on koolilõuna toetuse alammäära kehtestamisel vajalik teha teiste hariduskulude toetuste määrade kehtestamisega võrreldes erisusi. Ta rõhutas ka korduvalt komisjonis, et toetuse eesmärk on toetada, mitte kulusid katta. Põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 3 kohaselt katab üldhariduskooli pidamise kulud koolipidaja. Kilk lisas, et sarnaseid eelnõusid on esitatud aastast aastasse ning kasutatakse terminit "ööpäev". Eelnõu koostaja ootus on, et riik tagaks kohalikele omavalitsustele toetuse ka nende päevade eest kõik laupäevad, pühapäevad, riigipühad, koolivaheajad –, kus lastele koolipidaja poolt toitlustamist ei korraldata. Ja eelnõu seletuskirjas ei põhjendata, miks riik peaks kohalikke omavalitsusi toetama aja eest, mil vastavat toitlustamise teenust ei osutatagi. Seni on riigi poolt toetust eraldatud õppepäeva kohta, mida on õppeaastas 175. Kilk rõhutas ka seda, et kui koolilõuna maksumus on Eesti koolides valdavalt alla 2 euro, siis jääb arusaamatuks, miks peab riigipoolne toetus olema 2 eurot ehk suurem kui koolilõuna kogukulu. Toetuse eesmärk ei ole katta kogukulu, vaid toetada koolipidaja kulude katmist. Antud juhul on eelnõu väljatöötaja soov, et riik toetuse eraldamise kaudu tagaks koolide pidajatele rahalisi vahendeid enam, kui tekkiv kulu tervikuna on. Komisjoni liige Helle-Moonika Helme sõnas, et 2018. aastal kehtestatud toetus 1 euro kattis koolitoidukulu ning siis sai rääkida ka tasuta koolilõunast. Ühine eesmärk on, et lapsed saaksid kõhu täis. Helme küsis ka, et kui seaduseelnõuga toetuse määra muuta ei saa, miks valitsus ise ei ole määra muutnud. Indrek Kilk vastas, et ei ole kindel selles, et 2018. aastal kehtestatud toetus kattis kogu toidukulu. Kilk lisas, et aastaid enne seda oli riigipoolse toetuse suurus 78 senti ning vaevalt et see 22 sendi lisamine võimaldas katta koolilõuna kogukulu. Vadim Belobrovtsev sõnas, et 2 eurot ei kata koolilõuna kogukulu, kuna aastaga on toiduainete hind tunduvalt kallinenud. Koolitoidu alammääraks võib panna ka 1 euro ning üritada sellele tasemele jääda, kuid kvaliteetset toitu selle raha eest ei saa. Eesmärk ei ole lihtsalt lastel kõht täis sööta, vaid eesmärk on tervislik, kvaliteetne ning piisav toit. Seega ei saagi rääkida kulude täielikust katmisest, vaid toetusest. Belobrovtsev juhtis samuti tähelepanu, et valitsus ei ole viis aastat koolitoidu alammäära tõstnud. Kuna peaministri sõnum on, et koolitoidu toetuse alammäära ei ole plaanis tõsta, on esitatud vastav eelnõu. Sellepärast on ka eesmärk panna koolilõuna toetuse alammäär seadusesse. Vajaduse korral saab seadust muuta ning muutmise algatajaks saab olla ka valitsus. Belobrovtsev kinnitas, et eelnõu algatajad peavad koolilõuna toetuse puhul silmas siiski koolipäevi, mitte ööpäevi, ja eelnõu algatajal on plaanis seda korrigeerida. Signe Kivi sõnul on päevakorras kaheksa identset eelnõu, mis erinevad ainult jõustumise tähtaja poolest. Kivi küsis, mis põhjusel on algatatud kaheksa eelnõu. Vadim Belobrovtsev vastas, et selline oli algatajate otsus, ning lisas, et tema isiklikult eelistab eelnõu, mille jõustumise tähtaeg on 1. jaanuar 2024. Tõnis Lukas sõnas, et koolilõuna toetuse määra tõstmine on riigieelarve küsimus ning ei peaks tema hinnangul tekstina seaduses olema. olema. Arutelu lõpuks tegi Vadim Belobrovtsev ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Komisjon tegi ka otsused ja otsused olid järgmised. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19. septembril 2023. aastal, see otsus oli konsensuslik. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heljo Pikhof, otsus oli konsensuslik. Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata, selle poolt oli 6: Liina Kersna, Signe Kivi, Tõnis Lukas, Heljo Pikhof, Margit Sutrop, Kadri Tali, ja vastu 3: Vadim Belobrovtsev, Helle-Moonika Helme, Ester Karuse, erapooletuid ei olnud. Aitäh!

Kas te olete teinud ettepanekuid või kas on olnud juttu, et seda huvihariduse toetust uuesti saaks tõsta? Ma väga tänan selle küsimuse eest, aga ma tõesti pean kahjuks ütlema, et me ei arutanud komisjoni koosolekul seda.

eelnõuversusmäärus ehk teisisõnu, see vorm, mis meie pakkusime, et oleks seaduseelnõu, ja ministeeriumi arvamus, et see peaks olema määrus, siis kas sulle tundus, et iseenesest kõik kolleegid komisjonis

Minu küsimus on natuke laiem. Vabandan, kui see ei puuduta nii detailselt komisjonis toimunud arutelu, aga see siiski haakub sellega. Kuidas te näete, kas valitsuse poolt peagi parlamenti saadetav 2024. aasta riigieelarve aitab lahendada selle konkreetse seaduseelnõu puhul välja pakutud murekohti, mis puudutavad koolitoidu toetust, omavalitsuste, koolipidajate hakkamasaamist? Kas ka komisjoni aruteludes sellele tähelepanu pöörati? Kas järgmise aasta eelarve või riigi eelarvestrateegia tegelikult pakub neid lahendusi, mida antud juhul Keskerakonna fraktsioon oma konkreetse seaduseelnõu raames taotles ja mida, ma väga loodan, suur saal täna siin toetab? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Ega me kõike ju ei tea veel, mis on riigieelarves. Ma arvan, et kui see riigieelarve tuleb siia saali, siis me saame parema ülevaate. Ma ei oska öelda, kas see on täna riigieelarves või ei ole, see täiendav raha.

Ja see oli probleem, sest ministeerium põhimõtteliselt tõi välja, et äkki me räägime siis ka laupäevast ja pühapäevast ja suvest ja nii edasi ehk sellest ajast, kui koolilapsed koolis ei käi.

ja ministeerium ütles, et seda probleemi või seda teemat tuleb lahendada määrusega, nagu see oli näiteks aastal 2018, ja pärast seda kahjuks kordagi ei ole olnud. kohta ma võin öelda, et kui meil siin saalis oleks võimalus kuidagi mõjutada neid määrusi, siis võib-olla me oleksime sellega nõus, aga kahjuks seda ei ole. Vabariigi Valitsus teeb need määrused valmis ise, ja kuna me näeme, et kuuendat aastat järjest sellist soovi Vabariigi Valitsusel ei ole, siis kahjuks meil ei jää muud üle, kui tulla välja oma initsiatiiviga. Ja see initsiatiiv ongi seesama seaduseelnõu. Nii et kui probleemiks on vorm

sest seda kõike saab muudatusettepanekutega parandada. Sisu on ikkagi see, et lapsed võiksid saada iga päev kvaliteetset, tervislikku, rikkalikku toitu piisavas koguses tohiks piirduda sellega, mida annab teha ühe euro eest, mida riik praegu oma toetuseosana pakub. Aitäh!

sa oled päri sellega, et fraktsiooni nimel on Vadim on juba esinenud, kuna Vadim tuli kõnetooli ja pidas väga sütitava kõne? Tanel Kiik, kõigepealt küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

kui mina oleksin jõudnud enne sõna võtta, kas siis oleks saanud Vadim läbirääkimiste lõpus eelnõu algatajana uuesti kõnetooli tulla? Kui me teises järjekorras oleksime tulnud, kas siis oleks saanud mõlemad esineda?

kord. Tanel Kiik, kas sellega on olukord lahendatud? Nii. Kui rohkem kõnesoove ei ole, siis ma sulgen läbirääkimised ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 22 esimesel lugemisel tagasi lükata. Head kolleegid, asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 141 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt on 43, vastu 15 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Vastavalt hääletuse tulemusele on eelnõu 22 tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Järgnevalt, head kolleegid, meie tänane kaheksas päevakorrapunkt, Isamaa fraktsiooni algatatud keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu 20. See on selle selle seaduseelnõu esimene lugemine ja kõigepealt ma palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Tõnis Lukase. Palun!

Keeleseadus ja üldse eesti keelega tegelevad arutelud siin on meie igapäevane leib. See tähendab, et kui mingid teemad on tähtsad, siis on need teemad põhiseaduses sõnastatud, ja eesti keele kaitse üle aegade on ka põhiseaduse järgi meie rahvaesinduse ülesanne.Eesti keele rollist avalikus ruumis ma ei jõua siin väga palju rääkida, siin on omad nüansid, siin on omad emotsioonid, aga siis ma ei jõuaks tutvustada eelnõu. Väidan aga, et nominaalselt on eesti keele roll Eesti seadustega päris hästi kaitstud. Tegelikult tema roll avalikus ruumis on hakanud [vähenema] ja seda tuleb tähele panna, et õigel ajal jaole saada. Eri riigid on regulatsioonides olnud erineva intensiivsusega, aga ütleme, meile sarnastest riikidest on Läti oma keeleruumi kaitsel palju järjekindlam ja jõulisem.

poole sajandi sisserännet kui meil. Nii et on sarnast paljude rahvastega, on ka erinevat ja meie peame reageerima eesti keeleruumi kaitsmisel just kohalikele oludele. Teiseks, see ei ole ainult puhtteoreetiline küsimus ja nii-öelda rahvuslikkuse mõõtmine, et kes on suurem ja tähtsam eestlane kui keegi teine, vaid on tegelikult ka tarbijakaitse küsimus, me oleme kokku leppinud, et teeninduses peab olema võimalik eesti keeles kõikjal hakkama saada, aga me näeme viimasel ajal, et see ei ole sugugi kõikjal enam võimalik. See tendents on mõnes mõttes majanduspoliitiline, miks ei ole igal pool enam eestikeelseid teenindajaid. Teisalt on see emotsionaalne, sest, ütleme ausalt, eestikeelsest teenindamisest on mõnel juhul ka keeldutud. Need näited on ka Keeleametis kirjas.

praegu jutte sellest, et lähenetakse kompleksselt ja et ministeerium laiaulatusliku või, laiaulatusliku või, ütleme siis, eesti keeleruumi kui tervikut käsitleva eelnõuga varsti tuleb. Jah, ta võib tulla, aga kindlasti nühitakse seal mõned nurgad eelnevalt maha. Seda näeb ka sellest protsessist, mille on läbi teinud praegune seaduseelnõu eelmise valitsuskoalitsiooni ajal nii valitsusliikmete vahel kui ka valitsusasutuste kooskõlastusringidel. Siin on juba päris suured huvid ja vastuolud, mis takistavad inimestel, poliitilistel jõududel eesti keeleruumi kui tervikut vaadata. Seetõttu ma näen selles, et valitsus on nüüd võtnud aasta aega maha, tegelikult püüdu üldse tempot tempot alla võtta. Ma ei ole saanud garantiisid, et keeleseadust võetaks nii tõsiselt, kui me eelmise valitsuse ajal seda tegime. Aga nüüd konkreetselt eelnõu juurde.

millest on rohkem räägitud, on see, et tuuakse sisse avalik-õiguslikud isikud, mille asjaajamiskeel peaks olema eesti keel. Kui Estonia teatri või

eestikeelse asjaajamise nõue peaks olema ikkagi seaduses. Võin öelda, et jah, peaks. Erakoolidel, eraõppeasutustel või eraülikoolidel see nõue asjaajamine eestikeelseks teha on seaduses sees. Mõnevõrra eksitusena, kui võrrelda eraülikoolidega, avalik-õiguslike puhul seda nõuet ei ole. Aga kindlasti, arvestades seda, et ega ka kõrghariduse tasemel ilma tööta ja ilma vaeva nägemiseta eesti keelt kõrgkoolides, ülikoolides asjaajamiskeelena hoida ei ole võimalik, siis tuleks see seadusesse panna. See oleks orientiiriks ka ülikoolidele endile. Loomulikult pean naeruvääristajatele juba ette ütlema – ma olen kuulnud päris palju sellist parastamist, et no muidugi, maavillased, nüüd te kavatsete teha nii, et kogu ülikool on ainult ainult eestikeelne ja [muu]keelset õpet ei ole, kõik õppejõud peavad rääkima ainult eesti keeles, muud asjaajamist ei toimu ja välissuhtlus käib eesti keeles – ei, kahtlemata see nii ei ole.

Nii et see on ikkagi asjaajamine, mille kõrval võib olla ka muu, aga eestikeelne asjaajamine peab püsima.

et kui mingil põhjusel traditsiooniliselt on vaja tuletada kas lühend või kogu nimi, mis domeenil või ka võrguaadressil on, siis peaks see olema, ütleme, eesti keelest tuletatuna ka paralleelselt käibel.

Nüüd, täpsustatakse põhimõtteid, kuidas lisada võõrkeelse kaubamärgi kasutamisel ettevõtte tegevuskoha tähisena välireklaamis võõrkeelses kaubamärgis sisalduvale olulisele teabele tegevuskoha, pakutava kauba või teenuse kohta eestikeelne teave, kahjustamata seejuures kaubamärgi eristusvõimet. See viimane on oluline. Jällegi, kui keegi arvab, et kaubamärgid kõik eestikeelseks, Coca-Cola ja kõik, et kuidas nad eesti keeles välja võivad näha, siis tegelikult asi ei ole ju selles. Asi on selles, et päris paljud ettevõtted on hakanud kohustuslikku eestikeelset teavet, mis iseloomustab seda kaupa või kauba pakkumisega seonduvat, näiteks kellaaegu ja lahtiolekuaegu ja muud, peitma kõige viimasesse nurka, kus see ei ole tegelikult nähtav. Nähtav on ainult ja enamasti ingliskeelne informatsioon, mõnes piirkonnas ka ainult venekeelne informatsioon, eestikeelset ei ole paralleelselt. Eestikeelne peab paralleelselt nähtav olema, see on tarbijasõbralik ja eesti keeleruumis elementaarne. Järgmine punkt, millel peatuksin, on audioreklaami keelt reguleeriv säte. Jällegi, see ei puuduta videomaterjale ja kõiksugu sellist

tervikversioon tuli 2011. aastal. Sellest ajast peale on toimunud muutused, [on tekkinud] suured kaubanduskeskused, ja jällegi, siin on püütud vaadata probleemist mööda. Kui keeleseaduse muudatuste kohta kunagi eelmise valitsuse ajal tuli "Aktuaalse kaamera" lugu, siis läks korrespondent ilma tagasi vaatamata kohe Tartus ühte kaubanduskeskusesse, pani seal töötajatele mikrofoni nina alla ja selgitas välja, et see ei ole ju absoluutselt probleem. Võib-olla Tartus ei ole probleem, aga Põhja-Eestis on hulk kaubanduskeskusi, kus eestikeelse informatsiooni osakaal on juba langenud kolmandiku lähedale. Ja see ei ole õige. See on üks nendest sätetest, nagu ka tegelikult eelmised, mille puhul ma toonitan selle seaduseelnõu esitamise peamist mõtet: mõtet: et stimuleerida keeleõpet või üldse nõudmisi, mis on keelega seotud, peab olema arusaadav, et seda keelt ka kasutatakse. Ja kui seda ei kasutata, siis see varem või hiljem hääbub, selle roll ühiskonnas kaob, sest saadakse aru, et teistes keeltes saab ka hakkama, Ja selle tõttu on avalikus ruumis eesti keele kasutamisel võtmeroll, kui me tahame üldse riigikeelena või ainsa riigikeelena oma keelt säilitada. Audioreklaami puhul on pandud piir, et kuni 20% võib olla vajadusel muudes keeltes audioreklaami. Jällegi ütlen kuna oponendid pahandasid hirmsasti, ilmus artikleid, kus öeldi, et so-soh, nüüd rahvusvahelised WRC autorallid ja kõik toimuvad ainult eesti keeles, kui naeruväärne. Tegelikult on need suurüritused lahendatud teiste seadustega, seal otsustab keele kasutamise, reklaamide ja info andmise korraldaja ja need on hoopis teistmoodi ruumid. Me ei räägi praegu sellest, me räägime Eesti avalikust ruumist, mida muud seadused kui keeleseadus ei reguleeri. Edasi. Teeninduse üks suhteliselt halle alasid on nii-öelda platvormitöö. Võin jälle öelda, et 2011. aastal oli platvormitöö osakaal väga väike. 2016. aastal, kui aktiivselt siin saalis sellega tegeleti, oli see juba suurem. Kuna platvormitööd käsitleti siis niimoodi, et see on nii-öelda infoühiskonnateenus, mis ei tähenda kliendiga otsest suhtlemist, siis tegelikult on keelenõuded platvormitöö puhul ära unustatud.

päris palju ka teenindaja ja kliendi suhet. On selge, et seal on õigus nõuda eestikeelset teenindust. Aga kuna see ala on reguleerimata, siis seda väga tihti ei saa. Keeleametis on palju-palju palju-palju sellealaseid kaebusi ja võin öelda, miks see on ka üks põhjus, et me tahame reguleerida platvormitöötajate, päris suurte ja võimsate firmade töötajate keeleoskust. See on see põhjus, miks [eelnõu] eelmises valitsuses seisma jäi. Sest firmad, loetelu algab firmadega Bolt ja Wolt, hakkasid väga aktiivselt lobitööd tegema. Ja kuna me teame, et Bolt on ka praeguse valitsuskoalitsiooni rahastaja

see oli jaanuar-veebruar, siis oli juba valimisteks ettevalmistamine ja rahastamiskanalid käimas –, siis on see otseselt seotud ettevõtjate huvidega. Ma leian, et et ei ole sugugi ülekohtune näha seda sidet, et ettevõtjate huvi ulatub ka poliitikasse. Aga ma ütlen teile, et keeleoskuse nõuet praegu näiteks taksodes,

ta ei saa rääkida kellegagi. Neid iluuisutrenne on ka Tallinnas … Need on probleemid, millega tuleb tõsiselt tegeleda, ja

[keeleoskuse nõue]. Tõenäoliselt on see A‑tasemel, elementaarne keeleoskus, mille valitsus siis kehtestaks. Aga lisaks sellele on ühistranspordiseaduse muudatus, millega me näeme ette, et ilma keeleoskuseta ei saaks taksojuht teenindajakaarti. Ja see keeleoskus on B1, mis tegelikult kehtib juba praegu, aga mitte teenindajakaardi saamisel. Nii et kui keegi kaebab ja Keeleamet saab jaole, siis jah, saab kontrollida taksojuhi keeleoskust, aga teenindajakaardi väljaandmisel seda ei küsita. Seaduse järgi vähemalt mitte. See tähendab, et eelkontrolli ei ole, mis on ebanormaalne, sest ma ütlen veel kord, see pole ainult poliitiline küsimus, vaid see on ka tarbijakaitse Ja kui niipidi vaadata, siis me peame kindlasti selle ebanormaalsuse ära lõpetama. Siin on nüansse veel. Võib-olla niisuguse omapoolse emotsioonina siia juurde ma ütlen, et kui te panete tähele, siis siin oli kaks erinevat keeleseadust, kahe opositsioonierakonna esitatud. Üks oli sunnirahadele ja trahvidele keskenduv EKRE eelnõu ja teine oli Isamaa eelnõu, kus on tervikuna vaadatud kogu keeleruumi. See on põhimõtteline, see on ideoloogiline seadus, mille meie esitame. Aga see on tülikam. See tähendab, et komisjonis otsustati EKRE eelnõu esimene lugemine lõpetada, mitte seda maha hääletada. Sest noh, trahvimäärade üle nalja teha, et liiga suured, jätame sahtlisse, seda on lihtsam menetleda. Aga sellist põhimõttelist eelnõu, nagu meil on – keegi ei saa ju öelda, et eesti keelt ei tuleks avalikus ruumis kaitsta, astugem siis mõned sammud ka –, peljatakse. See hääletati maha. Ma teen küll ettepaneku, et me peaksime siin väga selgelt Riigikogus arutama eesti keele kui riigikeele rolli, tema rolli hoidmist vähemalt ja suurendamist avalikus ruumis Riigikoguna, sõltumatuna valitsuse kiirest või aeglasest tegutsemisest. See eelnõu on teie päralt. Palun sellele toetust!

ettepanek on siin seaduseelnõus olemas ja seletuskirjas väga pikalt põhjendatud juriidiliselt Euroopa õiguse tasemeni välja. Siirded on siin toodud. Kordan üle, et ma panen ette käsitleda kliendiga vahetult suhtlevaid platvormitöötajaid teenindajatena, kellele kehtivad keelenõuded. Keelenõuded määrab valitsus oma määrusega, nii nagu ka teiste töötajategruppide omad, milleks seadus talle volitused annab. Valitsus määrab selle. Seda nõude määra siin ei ole, kas on B1, A2. Ma ise arvan, et võiks olla A‑tasemel, suhteliselt elementaarne kulleriteenuse jaoks. Aga et lahendada tarbijakaitse küsimusi ja ikkagi küllalt palju probleeme, mis sellega ette tuleb, peaks mingi keelenõue olema,

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma tunnustan selle järjekindla hoole eest eesti keele eest seismisel, aga küsin sellist asja. Sa et EKRE eelnõu proovib trahvidega asja lahendada. Siin on kirjas teatavad ettekirjutused ja võib-olla sellised regulatsioonid, mis aitaksid, aga tegelikult isegi regulatsioon ei aita, kui inimesed seda keelt ära ei õpi. Kas sa nõustud sellega, et tegelikult peaks seda asja vaatama kompleksselt, kuivõrd keeleõpe on samamoodi Haridus‑ ja Teadusministeeriumi käes, osaliselt küll ka Kultuuriministeeriumi käes täiskasvanuõppena? nii-öelda kompleksselt kokku panna, mitte ainult sundida ja ette kirjutada, vaid ka luua tõesti sellised tingimused, kus inimesed saavad õppida, äkki siis saaks kompleksselt sellele asjale lahenduse leida? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt eelnõude võrdlus. Ma võtsin selle sunniraha ja trahvide osa siit välja, kuna see on juba teises eelnõus sees. Ja osaliselt, ma võin öelda, sunniraha küsimus on ühes suures valdkonnas, haridusvaldkonnas, aga tegelikult ka palju laiemalt. Seda võib-olla pole tähele pandud. See on sees eelmise valitsuskoalitsiooni poolt vastu võetud põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduses, millega reguleeriti täielikult eestikeelsele õppele üleminekut. Ma arvan, et seal on ka Riigikogu liikmetel palju avastamist. See sunniraha määr on seal tegelikult laiaulatuslikum, kui siis arvati või vähemalt nagu ma kommentaaridest olen aru saanud. Aga konkreetselt keeleõppe korraldamine ei nõua lisavolitusi seaduse tasemel. Loomulikult, see on keelepoliitika kui terviku üks osa, aga minu hinnangul ei nõua see seaduse tasemel täiendavat reguleerimist, sest seal on vastutajad olemas ja õigused olemas nii õppe korraldamiseks kui ka selle kontrollimiseks. Me käsitlesime siin neid sätteid, mida on vaja seaduse tasemel lisada.

ettekannet esitama kultuurikomisjoni liikme Margit Sutropi. Palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud saadikud ja publik, kes elab kaasa eesti keele

seaduse algataja Tõnis Lukas juba mainis, öeldi koosolekul, millest võtsid osa külalistena ka Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk ning Haridus‑ ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson ja peaekspert Kätlin Kõverik, et tegemist on suuresti juba Tõnis Lukase eelmises valitsuses algatatud ja ka valitsusele esitatud seaduseelnõuga, mida on kohandatud.Tõnis Lukas tutvustas eelnõu, mida ta tegi ka praegu siin väga põhjalikult, ma ei hakka seda uuesti üle kordama. Kutsutud külalistest Haridus‑ ja Teadusministeeriumi peaekspert Kätlin Kõverik selgitas, mispärast valitsus ei toeta praegu seda eelnõu, miks ta ei ole seda heaks kiitnud, ja peamiselt tõi välja, et see teema vajab põhjalikumat analüüsi, nõuab ka

Peamine põhjus, miks seda on vaja põhjalikult ette valmistada, on see, et partnerite ja teiste ministeeriumide poolt on viidatud valukohtadele, kus mõjuanalüüs on vähene. Üheks nõrgaks kohaks on platvormitöö mõiste, mis vajab kiiret reguleerimist, et seal saaksid rakenduda vajalikud keelenõuded. Teiseks, olulise teabe mõiste. Miks see on oluline? On oluline, kust läheb olulise teabe mõiste piir, et pärast ei peaks järelevalves tekitama asjatuid vaidlusi ja töökoormust. 20% piirang võiks avalikus ruumis teabe esitamisel olla, aga tekib küsimus, kui suur see on piirkonniti, ka seal võivad tekkida erisused. Ja keeleoskusnõuete kiire rakendamine võib tuua mõju sellele sektorile. See on ilmselt see, mis tuleb teistest ministeeriumidest, ka Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Paljude inimeste

vormistada ära paari nädalaga. Seda rahulolematust, et see võtab palju aega, tegelikult jagasid ka teised komisjoni liikmed, aga vastuseks saime, et see peaks jõudma kevadeks väljatöötamiseni. Ilmar Tomusk toetas selle seaduseelnõu vajadust järelevalve seisukohalt. Ta tõi välja mure avaliku teabe puhul võõrkeelsete kaubamärkide eksponeerimisega, et audiovisuaalne reklaam on küll reguleeritud, aga puhul on paradoksaalne olukord, et seda kasutatakse väga palju, kuid valdkond on reguleerimata, õigusaktides isegi puudub vastav mõiste, kuigi kõik kaubanduskeskused ning bussi‑ ja raudteejaamad seda edastavad. Samamoodi muretses [Tomusk] platvormitöö pärast. Ta tõi näite, et kui Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet tahab autojuhtidele kaardi väljastamisel keeleoskust kontrollida, siis taksojuht sõidab Maardusse ja saab sealt ikka oma teenindajakaardi kätte. See on tõesti ju probleem, kui need nõuded ei ole sarnased. Selliseid kaebusi taksojuhtide peale on Keeleametile palju laekunud, aga seni ei ole tal õnnestunud kätte saada ja keelekontrolli tuua mitte ühtegi taksojuhti. Nad kinnitasid lihtsalt, et nad ei ole taksojuhid, ja ilmselt nad ei olegi nad on infotöötajad. Tomusk lisas, et kaubamärkide paragrahvi juurde tuleks lisada ka ärinimed, ja järelevalve seisukohalt teeksid eelnõus esitatud muudatused Keeleameti töö tunduvalt lihtsamaks. Tomusk nõustus, et keeleseaduses on lisaks eelnõus toodule ka valdkondi, mida on vaja põhjalikult analüüsida. Ja see oligi see, mida arutati edasi. Mart Helme sõnas, et tegemist on olulise eelnõuga. Kutsus kõiki üles täitma oma põhiseaduslikku kohust ja seda toetama. Margit Sutrop uuris, kas ministeeriumil on plaanis välja töötada sunnirahade teemalise eelnõu väljatöötamiskavatsus keeleseaduse täitmise tagamiseks, [ja leidis], et oleks vaja sellist seadust, mis kajastaks keeleõpet. Andero Adamsoni sõnul olekski

kui ka eestikeelsele haridusele ülemineku [olukorras] õpetajate keeleprobleemile. Ta tõi näite, et töölepingute tasandil sekkumine tegelikult aitab sellele kaasa.Kadri Tali sõnas, et teenindussektor peab valdama ja rääkima eesti keelt, kuid oluline on vaadata ka seda, et meil on vaja palgata võõrtööjõudu ja leida mõistlik kesktee, et oleks võimalik hinnata eesti keelt ka tagajärgede ja karistamiseta. Ta oli brändinimede eestistamise vastu.Kätlin Kõverik vastas, et täna diskuteeritakse sama andmestiku juures, mis ühtede arvamuse kohaselt on piisav, teiste jaoks ebapiisav.

Tanel Tein küsis, kas ministeeriumi väljatöötamiskavatsuses on tükke, millega saaks kiiremini edasi liikuda. Heljo Pikhof soovis, et see võiks olla kiiremini tehtud, ja küsis, kuidas on võimalik, et see eelmine eelmine eelnõu valmis ilma väljatöötamiskavatsuseta. Vastus oli, et eelmise valitsuse aeg oli lühike ja asju toimetati kiiresti ja ilma väljatöötamiskavatsuseta.

algselt oli kavas 14. september, teha ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Margit Sutrop. Selle ettepaneku puhul, et saata [eelnõu] päevakorda, oli konsensus. Eelnõu tagasilükkamise poolt oli 6 inimest: Vadim Belobrovtsev, Liina Kersna, Heljo Pikhof, Margit Sutrop, Kadri Tali, Tanel Tein; vastu 3: Helle-Moonika Helme, Mart Helme ja Tõnis Lukas; erapooletuid oli 0. Juhtivkomisjoni esindaja määramine oli konsensuslik. Suur aitäh teile! Ootan küsimusi. Aitäh, lugupeetud Margit Sutrop! Ja tõepoolest, küsimusi on. Mart Maastik kõigepealt. Suur tänu, härra eesistuja! Armas kooliõde! Tulin täna hommikul Brüsselist ja seal on tõeline rahvaste paabel. Põliselanikke on seal ääretult vähe näha, teenindajate hulgas vähemalt. Kõik nad valdasid minu arusaamist mööda perfektselt kohalikke keeli, seal on kaks keelt – prantsuse keel, flaami keel –, ka inglise keelt. Ja ma ei kujutakski ette, et ma läheksin näiteks Brüsselisse taksojuhiks ja sooviksin, et keegi seal minuga eesti keeles räägiks.

Mulle tundub rohkem, et praegu on see lihtsalt jälle järjekordne näide sellest, kuidas Isamaa tegi ettepaneku ja selle pärast peab vastu olema. Kas see vastab tõele? Hea koolivend, hea kolleeg! Aitäh küsimuse eest! Mina esindan siin komisjoni ja selles mõttes ma ei saa praegu laskuda sellesse dispuuti. aga öelda nii, et komisjonis olnud arutelu tulemusena, ma ütleksin, valdav enamik komisjoni liikmeid jagas seda muret.

nagu imelik, kui öeldakse, et ministeerium on selle võtnud endale terviklikult lauale, et miks me siis ei oota seda ära. Kui nemad toovad põhjendusi, et neil läheb aega, ootame siis selle ära. Kindlasti on paljude komisjoni liikmete meelest hästi oluline selle teemaga edasi liikuda. Hea Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh teile! Järgnevalt avan läbirääkimised ja esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli Tõnis Lukase Isamaa fraktsiooni nimel. Austatud juhataja! Head kolleegid! Aitäh senise sisuka debati eest!

ministeeriumide ametnike soovis mitte kooskõlastada või, ütleme siis, ministeeriumide ametnikkonna omavahelistes mööda‑ või vasturääkimistes. Me tegime päris intensiivselt tööd. Tegelikult ministeeriumide puhul need asjad, mis tulid ametkonnast, me saime ära lahendatud, kaasa arvatud näiteks e‑posti aadressidele, domeeninimedele nõuete rakendamine,

see peab praegu juba olema, aga peab nähtaval kohal olema, see on üle rõhutatud – see hakkab kehtima 1. jaanuarist 2024. Need olid kõik seal juures, need olid ka, mis me kõige rohkem teiste ministeeriumidega rääkisime, saime hakkama. Need ministeeriumid, kes ei kooskõlastanud, viitasid, et see on poliitiline soov mitte kooskõlastada. Konsensuse puudumine oli tegelikult poliitiline küsimus, seda ütlen. Nüüd, nagu ma juba kõnelesin, see seaduseelnõu näeb ette, et ratsarünnakuga midagi tehnilist ära ei tehta, ka siin on oma üleminekuajad. Aga miks sellega on kiire ja miks ma ütlen, et lihtsalt aja mahavõtmiseks öelda, et nüüd teeme jälle sellesamuse kavatsuse ja siis hakkame eelnõu välja töötama, ka asjades, mille puhul me tegelikult teame, milline on olukord? Ühiskonnas on praegu protsessid, mis toimuvad väga kiiresti. Üks asi on muidugi ühiskonna ja Eesti riigi väärikust hoida tingimustes, kus meil on väga avatud ühiskond ja kus, nagu näete, on päris suur migratsioon. Üks osa sellest on ukrainlased, aga on ka üleüldisem töömigratsioon. Ja inimesed tulevad siia nagu päris riiki, teavad, et nii nagu nende riigis oli vaja rääkida nende keelt, on siingi nõuded, ja hakkavad usinalt õppima. Aga kui nad näevad, et me absoluutselt ei tegele rohujuuretasandil seaduste täitmise kontrollimisega ja keele[oskuse] nõudmisega, siis meie riigi suhtes austus kaob ja järgmist ringi ta lihtsalt ei õpi, ta ei pinguta.

See, kas meid võetakse tõsiselt, määrab tegelikult ka selle, kas meie keelt õpitakse ja seda siin kasutatakse või lastakse üle nurga ja teatakse, et maksan paar korda sunniraha ära ja siis jäetakse mind rahule, ja meil on ka poliitilised jõud, mis mind kaitsevad.

Kui me laseme aastaid veel edasi, teeme neid seadusi siin ja seletame omavahel, kas on ikka õigustatud ... Meil on millegipärast niisugune lähenemine, et tarbija peab kohanema. teenindaja, noh, ta on mujalt tulnud, tarbija on ju viisakas, muidugi me kohaneme tema järgi. Teistes ühiskondades kohaneb teenindaja tarbija järgi, meil on vastupidi. See on kuidagi alaväärsuskompleksist tulenev. Kui me seda ei lahenda, siis paari aasta pärast kõik need töötajad ja firmad ütlevad: "Aga me oleme niisama saanud …" Palun juurde kolm minutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Kolm minutit lisaaega, palun! "… siin rahulikult tegutseda ilma igasuguste nõueteta. Me oleme sellest, et nõudeid ei ole, lähtunud oma äri ülespanemisel ja meil on tekkinud õigustatud ootus." Aga meil on siis palju raskem oma nõudeid jõustada.Nii et praegu, muutuvas ühiskonnas põhiseaduse kaitsmiseks ei piisa ainult sõnadest, vaid tuleb ka teha kiireid liigutusi. Nii et jalad kõhu alt välja, seltsimehed! Tegutseme! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 20 esimesel lugemisel tagasi lükata. Head kolleegid, asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Selle ettepaneku poolt on 50 Riigikogu liiget, vastu 10 ja erapooletuid ei ole. Vastavalt hääletuse tulemusele on eelnõu 20 tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Järgnevalt, head kolleegid, meie tänane üheksas päevakorrapunkt: Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 141. Ma palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Andre Hanimäe. Palun!

on olnud teemaks ka lastetoetused. Just sellise eelnõuga ma täna siin puldis olen. Nimelt, 141 SE näeb ette, et iga laps oleks väärtustatud samamoodi

selle eelnõuga me tõstaksime selle 100 euroni ja teeks nii, et kõik lapsed saavad täpselt ühepalju, 100 eurot.Ma ei hakka pikemalt rääkima kõigest sellest, millest me oleme siin nädalaid rääkinud, alates maksutõusudest ja lõpetades inflatsiooni

ütleksin, vastuolu ja vastumeelsus sellepärast, et hakati omavahel võrdlema väiksemaid peresid ja suuri peresid, et näete, nemad hakkavad nüüd nii palju saama, aga meie saame vähem. Ma pean tunnistama, et eks mõlemal poolel oli õigus. Aga lõppkokkuvõttes kaotasid kõige rohkem ju suurpered, kelle puhul alguses oli pahameel sellepärast, et näete, nemad saavad nüüd riigilt nii palju toetust, ja lõpuks võeti see suur toetus ka ära, nii et oli nii-öelda kahekordne kaotus. Sellega paralleelselt toimus allkirjade kogumine. Neid [kogujaid] oli minu teada isegi mitu, aga MTÜ Õiglase Riigi Nimel oli see, kes ütles, et stopp, iga laps on oluline.

suurperede toetamine on vale. Küll aga oli neid, kes ütlesid, et tegelikult tuleks meil tõsta ka esimese ja teise lapse toetust. Selle eelnõuga me seda muret ju lahendamegi. Teiseks, kõik erakonnad, kes on praegu koalitsioonis, on öelnud, et iga laps on oluline. Reformierakond ütles, et väärtustada tuleb iga last, viidates selgelt sellele, et kõigi laste toetus peab olema ühesuurune. Siit edasi minnes: Eesti 200 ütles lausa väga konkreetselt, et iga lapse toetus peab olema vähemalt 150 eurot kuus pluss indekseerimine. Sotsiaaldemokraadid ütlesid täpselt samamoodi, et 150 eurot kuus pluss indekseerimine. Ka selles eelnõus on ette nähtud indekseerimine. Seda selleks, et me ei peaks Eesti peresid ja lapsi [jätma] kogu aeg selliste poliitiliste tõmbetuulte tõmbetuulte [kätte], nii et üks või teine pool saab paratamatult haiget. Ei, see ei peaks olema poliitiline otsus, vaid see peaks olema mõistlik indekseerimine, mis võtab arvesse hinnatõusu.

Loomulikult, kui see indeks on väiksem kui 1, siis elatustaseme langedes lapsetoetused ei vähene. Nii et seda hirmu ka ei ole. Nüüd räägime selle eelnõu maksumusest, mis tuleb igal juhul siin saalis või ka mujal jutuks.

Esimese ja teise lapse toetust saavaid lapsi oli 2022. aasta seisuga 244 245 ning kolmanda lapse toetuse saajaid 29 510. Kui me tõstaksime lapsetoetuse 100 euroni esimese ja teise lapse puhul, läheks see maksmacirca59 miljonit eurot aastas. Mis puutub indekseerimisse, siis siin tuleks Rahandusministeeriumil koostöös Sotsiaalministeeriumiga appi tulla ja täpsemad arvutused teha,

aga alati me ütleme sellise hea lause, et tegelikult on see ju poliitiliste valikute koht. Eelarve on poliitiliste valikute koht. Vaatame seda, et 60 miljonit läheb esimese ja teise lapse toetusele.

nii et meil on veel pikk maa minna. Me saame puuetega inimeste toetuse kahekordistada, lapsetoetust esimesel ja teisel lapsel tõsta ja jääb veel raha ülegi, nii et me saame veel häid asju teha. Neid valikuid on meeletult.

ma arvan, et kõik Eesti pered [on olulised] ja kõik Eesti poliitikud saavad ju aru, et ei ole mitte mingit põhjust lastetoetusi kuidagi eristada. Peretoetus on üks asi, ärme ajame segamini – kolm pluss last

lubadusteta, nende lubaduste [tagasi]võtmiseta, nende otsusteta, nende otsuste [tagasi]võtmiseta ja sellise pingpongita, mis tegelikult teeb lastele ja peredele haiget, me saaksime ka väga hästi hakkama. Nii et kutsun toetama 100‑eurost

Kõlab ju uhkelt, et võetakse ametnikke vähemaks, aga Sotsiaalministeeriumis, ma arvan, ei saa see kuidagi piirduda ainult ametnikega. Siis minnakse sotsiaalse kaitse, võib-olla toetuste kallale. On räägitud, et äkki peaks ka need universaalsed [toetused] vajaduspõhiseks tegema, hakkama lapsi lugema. Mis te sellest plaanist arvate? Vajaduspõhiste toetustega ma sisuliselt olen väga paljudel juhtudel nõus. Tegelikult universaaltoetused ja vajaduspõhised toetused täiendavad teineteist. Nad peavadki olema koos. Vajaduspõhised peavad kindlasti olema. Kindlasti on tegelikult ka seal ajale jalgu jäänut. Ma tean, et väga sageli öeldakse, et tulevad reformid, tulevad erinevad uued mõtted, tuleb isikustatud riik ja nii edasi ja nii edasi.

Aga mis see tegelikult maksma läheb, milline see administratiivkulu saab olema ja kas see on üldse hetkel võimalik? Vaatamata sellele, et me oleme jutu järgi IT‑tiiger ja hüppame väga kõrgele, on need asjad jäänud meil liiga pikalt tegemata.

väga tugeva enamuse toetuse, vaadates tõesti neid valimisplatvorme ja vaadates ka neid lubadusi, mis on välja öeldud, vaadates ka meie väga kiiret hinnatõusu ja käibemaksutõusu plaane, mis

lisaks sellele esimese ja teise lapse toetuse võrdsustamisele ja indekseerimisele te näete peretoetuste süsteemis veel mingisuguseid kohti, mingisuguseid muutmise vajadusi? On see näiteks seotud just nimelt puuetega laste toetustega või mingite teenustega? Milline see laiem teemakäsitlus teil on? Aitäh! Vabandust! Enne kui te vastama hakkate: lugupeetud kolleegid seal tagaridades, see jutuvada hakkab kahjuks meie arutelu siin segama. Palun olla vaiksemalt või siis minge koridori peale juttu ajama. Aga Andre Hanimägi, palun!

erivajadustega. Kas need teenused on kättesaadavad? Ei ole kättesaadavad, isegi suures linnas, pealinnas ei ole need alati kättesaadavad. Rääkimata tugiisikutest, keda otsi tikutulega taga. Väiksemates kohtades, ma arvan, on see probleem veel suurem. Nii et jah, ma olen päri, et kogu peretoetuste süsteem vajab laiahaardelist vaadet, ja ma arvan, et siin me oleme koalitsiooniga tegelikult ühte meelt, vähemalt mina olen. Aga ma ei ole koalitsiooniga et see on kõik veel selline väljatöötamise algusjärk. Me ei saa

pakkuda: nii-öelda vabakasutuseks mõeldud rahalist tuge peredele, ka eakatele ja teistele sihtrühmadele, ja samal ajal ka vajalikke teenuseid nii neile kui ka kõigile teistele.Aga mul on teile hea uudis. Te ilmselt olete täna olnud pingsalt ametis Riigikogu tööga, sealhulgas nende eelnõude ettevalmistamisega. Vahepeal selgus, et teie pakutud katteallika idee ja ettepanek on leidnud üha laiapindsemat toetust. Mina kuulasin Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe intervjuud, kus ta ütles väga selgelt, et see nii-öelda maksuküüru kaotamise ettepanek tulekski välja võtta, tulekski ära jätta, sest tõepoolest on praegu kriitilisemaid kohti. Nii et see katteallika küsimus on lahendatud.

Aitäh! Jaa, ma olen tõesti olnud uudistest veidi eemal, aga ka endine president Kersti Kaljulaid minu teada ütles ühes intervjuus kuldsed sõnad, et kui maksureformi tõttu tekkivat eelarveauku hakatakse lappima näiteks käibemaksutõusuga, siis see on väga vale lähenemine. [Käibemaks] on regressiivne maks, eks ole, mis võtab kõige rohkem just kõige väiksemat sissetulekut teenivatelt inimestelt.

et oli lisarahastus üle 500 miljoni, eks ole, kui teie olite minister. Need rahad hakkavad otsa lõppema ja ma ei tea, et oleks mingisugune hea lahendus leitud. Ma arvan ka, et tegelikult on meil [küllalt] neid kohti, kus raha läheb vaja küll palju rohkem kui teil või minul või kellelgi kolmandal 100 eurot kuus lisaks. Aitäh, hea ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni esindajana sotsiaalkomisjoni liikme Karmen Jolleri. Palun! hea koosoleku juhataja! Head kolleegid ja kõik teised, kes meid jälgivad! Komisjon arutas eelnõu 12. septembril ja kohal olid kõik komisjoni liikmed. Ma olen väga tänulik eelnevale ettekandjale, kes enamuse diskussioonist väga sisukalt juba ära selgitas. Väga palju ei olegi lisada, sellepärast et täpselt seesama diskussioon toimus ka komisjonis.Tegelikult mitte keegi meist komisjonis ei kahtle, et lastega pered vajavad toetamist. Kõik need toetuste süsteemid vajavad ülevaatamist. Mitte keegi meist ei kahtle selles, et ajad on keerulised, ajad on rasked. Me kõik teame ka seda, milline on olukord riigis, millised kriisid on meid tabanud. Mitte ükski neist asjadest pole üllatus. Selle tõid välja ka ministeeriumi esindajad, et samamoodi mõistavad nad kõiki neid muresid, aga kuna praegu me oleme sellises keerulises olukorras, ei saa riik kahjuks võtta enda kanda uusi püsikulusid.Mul jäi ennist mainimata, et ministeeriumi esindajateks olid Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna perepoliitika juht Kadri Raid analüüsi ja statistika osakonna nõunik Alis Tammur, kes vastasid adekvaatselt kõikidele küsimustele.Kuna meil on praegu selline keeruline olukord, siis komisjon tegi järgmised otsused. Esiteks tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, see oli konsensuslik otsus. Otsustati määrata juhtivkomisjoni esindajaks Karmen Joller, samuti konsensuslik otsus. Tegime ka ettepaneku eelnõu tagasi lükata just lähtuvalt riigi praegusest rahanduslikust olukorrast, poolt oli 6, vastu 4 liiget, erapooletuid liikmeid ei olnud. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt küsimused. Kõigepealt Jüri Ratas, palun!

üks olulisemaid siin Eestis, et siin alati kõneldakse Eesti inimestega. Kui teie seal hetkel olete, öelge, palun, kas teile ei tundu, et sellel pildil on midagi valesti?

küsin, et kui sotsiaalkomisjon seda arutas, kas seda tunnetust ei tekkinud, kas neid küsimusi ei tekkinud, et me teeme kuskil mingisuguseid suuri maksumuudatusi, mis võtavad riigilt samuti sadu miljoneid,

Keskerakond oli esitanud väga erinevad seaduseelnõud erinevate lastetoetustega, 10‑eurose sammuga.

Aitäh, hea ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ning kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli Tanel Kiige. Palun!

Väga loodan, et see pooltühi või peaaegu tühi saal ei tähenda seda, et Riigikogu liikmed ei jälgi oma kabinettides pingsalt seda arutelu ja ei ole valmis sel hetkel, kui läheb hääletuseks, tormama saali, et anda oma toetav hääl selle eelnõu menetluse jätkamiseks.Arusaadavalt on peretoetuste tõstmine sajandi kõige raskema rahvastikukriisi ajal, sajandi madalaima sündimuse tingimustes ju niivõrd elementaarne asi, et ainuke debatt peabki olema

või oleme nii ambitsioonikad, nagu lubasid Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja lähme kohe selle 150 euroni välja. Võimalik on teha ka selline aegrida, teha ka komisjonis selline otsus, et näiteks

hinnatõus tegelikult lapsetoetuse reaalset ostujõudu vähendanud. Juba enne viidatud sajandi madalaim sündimus ju eeldab parlamendilt, eeldab riigilt mingi positiivse impulsi andmist, positiivse sõnumi andmist,

lastetoetuste kasvu ja ka nende indekseerimist.Miks on indekseerimine oluline? Ma arvan, et meil ei oleks vaja siin seda debatti iga kord jälle pidada või oodata sellist hetke, nagu oli kunagi. Kui mäletate, siis peretoetused püsisid 19,18 euro peal.

ütleme, ebastabiilsust või prognoosimatust, ma arvan, ei ole vaja, kui me räägime perepoliitikast. Perepoliitika peaks olema läbipaistev, ettenähtav, just nimelt lapsevanemate, perede vaates ja ka riigi poliitikaplaneerimise vaates, sealhulgas eelarvepoliitika planeerimise vaates. Indekseerimise sisseviimine annab selle kindlustunde ja teadmise, nagu on vanaduspensioni puhul, nagu on väga mitme muu

lasterikka pere toetuse puhul, õigemini jõudsime selleni eelmises parlamendikoosseisus, nüüd on see taas tagasi pööratud. Ma arvan, et ainuõige oleks indekseerida kõik need laste‑ ja peretoetused, on see üksikvanema lapse toetus või esimese, teise ja kolmanda lapse toetus, on see lasterikka pere toetus, sõltumata

See ei ole inimlik eksimus, see oli millegipärast tõesti toonase koalitsiooni enamuse tahe. Aga ma väga loodan, et parlamendiliikmed on oma mandaadis vabad ja annavad hinnangu sotsiaalkomisjoni

Palun ühe minuti lisaaega. Kolm minutit lisaaega. Kolm? Ma tahtsin ühte. No läheb üks minut. Aga palun! Hea küll. Täpselt nii, nagu on välja toodud ka tänases

ei ole adekvaatne tegevus. See ei ole adekvaatne isegi tavalisel ajal, veel vähem on see adekvaatne kriisi ajal. Selle ärajätmine – 500 miljonit nagu maast leitud, nagu öeldakse – võimaldab peretoetuste tõusu ära teha, võimaldab indekseerimise sisse viia, võimaldab toetada eakaid.

Ka see on variant, aga ma arvan, et adekvaatsem ja vastutustundlikum oleks selgelt välja öelda, et jätame selle jõukaid soosiva tulumaksureformi ära, küll aga tõstame peretoetusi ning suuname täiendavad abivahendid ka puuetega inimestele ja eakatele. Aitäh teile! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 141 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistamise

juurde.Austatud kolleegid, asume hääletuse juurde. Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 141 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 41 Riigikogu liiget, vastu on 18 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Eelnõu 141 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

esimees! Head kolleegid! Ma pean tunnistama, et mu silmad näivad natuke kurvad, aga mu süda rõkkab, sellepärast et järelikult pidas see saal saal 100‑eurost lapsetoetust, seda minu ambitsiooni liiga väikeseks. Ma saan sellest aru ka, sest nagu ma enne välja tõin, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid ütlesid selgelt, et 150 eurot,

Tõsi, ma ei hakka kogu seda head selgitust taas kord rääkima. Ma usun, et inimesed seda siin saalis ja ka mujal kuulasid. Aga

Nii et selleks, et kõigi aega kokku hoida ja anda võimalus juba täna õhtul teha sotsiaalmeediapostitus, et toetasin lapsetoetuse tõusu, selle toetuse võrdsustamist ja indekseerimist, indekseerimist, ma ütlengi teile aitäh juba ette. 150 eurot. Palun kindlasti toetust. Aitäh! Aitäh! Ettekandjale on ka küsimusi. Tanel Kiik kõigepealt, palun!

ka. Tegelikult sai Keskerakonna valimisplatvorm koostatud ajal, kui hinnatõusu lõplik määr polnud teada, veel vähem oskasime aimata, et tulemas on veel käibemaksutõus ja muud sellised muudatused. Kindlasti me oleksime ka ise siis kirjutanud mõnevõrra ambitsioonikama numbri sinna

jätame selle natukeseks ajaks niimoodi ja leiame sellele rahale veel [kasutamise kohti]. Nagu ma enne ütlesin, mul on üks teine hea eelnõu, mis ka ühiskonna nõrgemaid aitab. Neid kohti on veel, kuhu seda raha suunata.

kindlasti väga toetan seda Keskerakonna fraktsiooni mõtet ja algatust, mida te ette kannate. Tõesti, lastetoetusi tõsta, aidata neid peresid, kus on lapsed – seda

Kas ei võiks valitsus öelda, et teeme veel kõrgemad maksud, siis saab lastetoetusi tõsta? Või kas te ei karda, et selle kärpe all, kus sees on ka Sotsiaalministeerium, tegelikult soovitakse ka tänast taset vähendada?

Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mulle väga meeldis teie mõte, et riigi perepoliitika peab olema esiteks läbimõeldud ja teiseks läbipaistev.

Tegelikult tähendab see, et pered ei saa kuidagi usaldada riiki, usaldada valitsust. Kuidas te arvate, millest on tingitud selline käitumine, mis tegelikult mõjutab väga halvasti

perepoliitikaküsimused ja üleüldiselt ühiskonna sidususe küsimus on kuidagi horisondi taha jäänud. Miks see nii on, ei oska öelda. Ma arvan, et see ei ole hea poliitika. Mida ebavõrdsem on ühiskond, seda katkisem see ühiskond on. Aitäh! Taas kord – ma olen

Kas te algusest peale uskusite seda, et nende kahe viimase eelnõu puhul see suhtumine võib muutuda? Või oligi ette teada, et mitte midagi sellest kahjuks välja ei tule, sellepärast et istuva valitsuse poliitika lihtsalt on selline? Hea küsimus. Ma pean tunnistama, et kui peretoetustest oli juttu, siis üks nendest argumentidest, miks me peretoetusi nii palju ei saa tõsta, oli loomulikult eelarve, eks ole. Aga teiselt poolt oli ju seesama ühiskonna tagasiside, et näete, paljulapselised pered hakkavad võrreldes väiksemate, ühe-kahe lapsega peredega, rääkimata üksikvanematest, [saama rohkem toetust,] see vahe läheb väga suureks. Mingil määral olen ma sellega päri. Mul on hea meel, et näiteks üksikvanema toetus on vähemalt valitsuse agendas. See on positiivne. Aga on ju tegelikult selles eelnõus olemas, et lõpetada see vastandumine väiksemate ja suuremate perede vahel. Kui varasemalt oli jutt, et ühiskonna ootus on ikkagi see, et toetatakse kõiki lapsi, siis see ongi see eelnõu, millega meil on võimalik kõiki lapsi toetada. Saali otsus on läinud sinna 223 miljoni juurde. Aga eelmises eelnõus, mida ei toetatud, oli 60 miljonit eurot, ja oleks saadud väga suur samm tegelikult selle vastandumise lõpetamise teemal tehtud. See oleks olnud mitte ainult samm ühe‑ ja kahelapseliste perede suunas, vaid tegelikult ka nendesamade paljulapseliste perede suunas. Ma ei räägi isegi mitte sellest väikesest rahalisest võidust, vaid ma räägin sellestsamast vastandumise momendist, mis tekkis selle poliitikaga juba eelmisel aastal, kui paljulapselised pered justkui olid need nii-öelda pahalased, et näete, et nemad saavad kuidagi rohkem kui ühe ja kahe lapsega pered. Ma väidan, et see küsimus ei ole mitte isegi enam niivõrd rahaline, vaid tegelikult ongi küsimus selles, et valitsus ja saal peaksid neid samme, mis tegid inimestele haiget, kuidagi leevendama. Minu arust need kaks eelnõu seda võimalust ka

olite. Eesti inimesi kõnetas enne valimisi väga tõsiselt selline vaade tulevikku, vaade homsesse päeva, ja seda lootust ja usku pakkus Eesti 200.

150 eurot pluss indekseerimine. Reformierakond oli tagasihoidlikum ja ütles, et kõik lapsed peaksid olema võrdselt toetatud. Ütleme, sisuliselt see eelnõu seda ju tagab.

tuleb siia pulti ja räägib kindlasti lähemalt. Üks ettepanekutest sotsiaalkomisjonil oli see eelnõu tagasi lükata. Jah, see tõepoolest nii oli. Kas sotsiaalkomisjoni ettepanekut saal toetab, eks seda ole näha. Aga Aga tuleb tunnistada, et sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on sotsiaalkomisjonis igati esindatud ja nende hääl oli seal teistsugune, kui ta võiks olla siin saalis. Aitäh! Protokolli huvides pean lisama, et appihüüd saalist oli retoorilise iseloomuga. Järgnevalt Jaak Aab, palun! Tänan, austatud esimees! Hea ettekandja!

25 eurot sellest 80 eurost on juba läinud nendelt peredelt, kes praegu seda esimese ja teise lapse toetust saavad. Tihti räägitakse, et viimase aasta inflatsiooni tõttu on just suhteline vaesus

Aitäh! Hea küsimus. Tõepoolest, sotsiaalkomisjonis oleme ka meie seda ju arutanud, kas on sellist suurt vaadet. Loomulikult, ka näiteks pensionide puhul öeldakse tihti, et aga me juba tõstsime. juba tõstsime. Kui ma oleksin Reformierakonna esindaja, siis ma ütleksin, et härra Jaak Aab, koos teiega ju alles tõstsime, mis on faktiliselt tõsi.

ja lähen sotsiaalkaitseministri silmadesse, kes on öelnud väga selgelt, et eakate olukord tegelikult halveneb käibemaksutõusu tõttu. Sellest tulenevalt me teeme loogilise järelduse, et ka lastega perede puhul ei saa olla seda juttu, et aga me alles tõstsime, tegelikult on ju kõik hästi. No ei ole hästi. Nii nagu te rääkisite: inflatsioon, maksutõusud. Need küsimused on ju lahendamata.

ei muutu jõukamaks, vaid hoopis vaesuvad, kui me ei tee neid otsuseid, mis täna teie ees on. Tänud! Rohkem küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni ettekandeks sotsiaalkomisjoni esimehe Õnne Pillaku. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Sotsiaalkomisjon arutas antud eelnõu [12.] septembril käesoleval aastal. Lisaks sotsiaalkomisjoni liikmetele osalesid arutelul Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna perepoliitika juht Kadri Raid ning analüüsi ja statistika osakonna nõunik Alis Tammur.

Seejärel me tegime järgmised menetluslikud otsused: konsensuslikult otsustasime teha ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, määrata juhtivkomisjoni ettekandjaks mind, Õnne Pillakut,

Elu on näidanud, et me peaksime ka parlamendis olema oluliselt julgemad. Kui isegi riigi rahanduses ennast parimaks tituleeriv ja lausa võib öelda, ainupädevaks tituleeriv erakond, Reformierakond, suudab valitsuse tasandil tekitada katteallika 400 miljoni euro ulatuses ilma seda sisustamata

Aitäh! Ma ei ole selle ettepanekuga absoluutselt nõus. Te vist siiski ei ole aru saanud, kui kehvas olukorras riigi rahandus praegu on. Miinuse kasvatamine algas aastal 2016, kui Eesti majandus tegelikult väga hästi kasvas.

kohtumisel meiega rääkima, kas või näiteks minuga, mida siis öelda lohutuseks? Ma ei taha teha siin suuremaid poliitilisi järeldusi, aga küsin otse: kas Lätis ja Leedus on see olukord meiega enam-vähem samasugune või on nad meist kitsimad või lahkemad? Aitäh selle küsimuse eest! Aga sotsiaalkomisjonis ei olnud see küsimus arutelul. Aitäh selle

Järgmistel aastatel me olime sunnitud tervisekassasse raha panema, omavalitsuste tulubaasi raha panema ja panema veel paljudesse kohtadesse. Keskpikas perspektiivis ei olnud see miinus üldse nii suur, sellepärast et 2019, valimiste aastal, tuletan meelde, Riigikogu valimiste aastal, oli eelarve plussis.

Lihtsalt numbrina siin vastuseks, et näiteks 2017, mil oli eelnevalt viie aasta kokkuvõttes kiireim majanduskasv Eestis, mis oli 4,9%, lasi toonane valitsus eelarve miinusesse 0,5%‑ga. Ma arvan, et see on kõnekas.

juttu ka sellest, et kaks koalitsioonierakonda on oma programmis lubanud 150‑eurost toetust, ja kas see ka kuidagi hääletustulemustes kajastus? Kas need kaks erakonda, kes 150 eurot soovisid, ütlesid, et jah, teate, tegelikult see on hea ettepanek? Jaa, eelnõu esitajate ettekandja selle oma poliitilises sõnavõtus tõi välja. Aga hääletustulemused ma lugesin ette ehk suurema toetuse leidis ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Rohkem küsimusi ei ole. Tänud kaasettekandjale! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Vabandust! Andre Hanimägi, palun, Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel!

siinkohal selgeltnägijate tuleproovi, aga ma enam-vähem aiman seda saali tunnetust ja hääletustulemusi ette, mistõttu ma ei hakka seda kõnet pikalt pidama, teid ümber veenmaks. Küll aga ütlen, et on mõned eelnõud, mis peaksid olema poliitülesed,

et kuna õiglustunne on saanud riivatud, siis me annaksime riigina Eesti peredele selle õiglustunde vähemalt mingil määral tagasi. Ma väga loodan, et kõik need, kes mõtlevad selle eelarve peale – taas kord, väga õigesti mõtlete

ärajätmist] ja ka pangamaksu oleme Keskerakonna poolt ju tegelikult toetanud. See, mis täna tehti, selline kokkulepe, et raha läheb välja, natuke saab keegi dividende, ei ole päris see. Nii et kui te täna seda otsust teete

tuleb koalitsiooni lauale ja te mõtlete väga hoolikalt, kuidas perede õiglustunnet taastada. Aitäh!

ja võrdsed seadusest ja põhiseadusest tulenevalt. Neid tuleks ka võrdselt kohelda. Kui ei ole tõesti siin loetud ette 101 nime, mis võiks olla käsitletav obstruktsioonilise elemendina, siis võiks vastusõnavõtuks võimaluse anda. Nii et ma tänan teid selle õiglase otsuse

suurenemise aastat ehk nihutada seda või tuua mingi muu katteallikas sinna asemele, kui me selle ühiselt suudame välja töötada. Ehk selle taha küll ei tohiks see jääda, et me pelgalt üheaastase mure pärast jätame lapsed ja pered kindlustundeta.

nii-öelda nimetu maks, millele ühiskonnas konkursi korras hakkame nime ja sisu leiutama, või on see näiteks mingi järjekordne kingitus pankadele. Ma üldse ei imestaks, kui tullakse välja ka ettepanekuga valitsuse poolt, et suurendame valitsuse liikmete ja Riigikogu liikmete palka, et siis seal [tekkiv] täiendav maksulaekumine saab

Suur tänu kaasettekande eest! Vaid repliigina märgin, et Õnne Pillak ei osalenud läbirääkimistel, nii et tema seisukohtade tsiteerimine ja sellest nagu vastusõnavõtu kokkupanemine ei olnud asjakohane. Aga jutt oli igal juhul kena. Sulgen läbirääkimised.Head kolleegid, juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 206 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 206 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 42 Riigikogu liiget, vastu 21, erapooletuid 0. Eelnõu on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 21 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liikme

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma ei taha üle dramatiseerida, aga ma leian, et see eelnõu on Eesti riikluse, demokraatia ja parlamentarismi seisukohalt ülioluline. Tegelikult peaks ta olema ka nii-öelda poliitikaülene, kuigi tõsi, vaevalt et meil siin tänapäeva Eestis üldse midagi poliitikaülest on, aga kui midagi peaks olema, siis just see. Nimelt lõpetatakse sellega Eestis e‑hääletus, ühtlasi tagatakse valimiste vastavus põhiseadusele ja taastatakse kodanike usaldus nii valimistulemuste kui ka valitud institutsioonide vastu.Meil on olemas üks selline globaalne institutsioon nagu rahvusvaheline demokraatia ja valimisabi instituut ehk IDEA.

Albaanias, Belgias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Venemaal ja Eestis. Varem on e‑hääletust kasutatud, kuid sellest on loobutud Hollandis, Iirimaal, Norras, Rumeenias, Saksamaal, Soomes ja Šveitsis. Neid riike, mis on e‑hääletusest loobunud, on Euroopas rohkem kui neid, kus seda veel kasutatakse. Aga suuremas osas Euroopa riikides pole e‑hääletust mitte kunagi kasutatud. Küll aga, tõsi küll, mitmes riigis uuritakse võimalusi, mis garanteeriksid e‑hääletuse salajasuse ja vaadeldavuse.Meile Meile on jäänud siin Eestis selline mulje, et e‑hääletus tähendabki seda meetodit, nagu meie siin kasutame, ehk internetihääletust või veebihääletust. Aga tegelikult hõlmab e‑hääletuse termin mitut meetodit. Üldreeglina on teistes riikides tegemist selliste statsionaarsete hääletuspunktidega, kuhu tuleb füüsiliselt kohale minna ja kus on tagatud hääletamise salajasus. Euroopa riikidest pakub sellist e‑hääletuse veebipõhist süsteemi ehk internetihääletust kõigile valijatele ainult Eesti.

Nii, edasi. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 60 sätestab, et Riigikogu valimised on üldised ja ühetaolised ning hääletamine on salajane. Veebihääletuse puhul salajasus tagatud ei ole. Sellega vastandub e‑hääletus Eestis

saab mõjutada. Seda on öelnud paljud, väga paljud on rääkinud seda, et salajasus tagatud ei ole ja valimisi saab mõjutada. Aga ma kasutan hea meelega kõige värskemat tsitaati, nimelt sotsiaaldemokraat Katri

edasi. Selleks, et valimistulemus oleks usaldusväärne, peab olema tagatud selle kontrollitavus põhimõtteliselt kahel viisil: valija peab saama kontrollida, et tema antud hääl laekus, ja valimiste vaatlejad peavad saama kontrollida, et kõik laekunud hääled loeti õigesti. Eesti e-hääletuse meetodi puhul ei ole aga valijal ilma eriteadmisteta võimalik kontrollida, et tema hääl õigesse kohta laekus, samuti puudub universaalne kontrollitavus ehk valimiste vaatleja ei saa kontrollida, kas kõik valijate antud hääled loeti korrektselt kokku. Sellist internetihääletust ei kasutata enamikus maades just seetõttu, et tagatud ei ole salajasus ning kodanikele arusaadav kontrollitavus ja läbipaistvus. Näiteks Saksamaal on seetõttu valimistel keelatud igasuguste arvutiseadmete kasutamine.Edasi. Veebihääletust pole paljudes riikides rakendatud ka küberjulgeoleku probleemide tõttu.

Eestis on seda e‑hääletust ehk, toonitan, veebipõhist e‑hääletust kasutatud alates 2005. aastast. Eesti on esimene riik maailmas, kus võeti selline e‑hääletuse meetod üleriigilistel valimistel kasutusele. Omal ajal olid selle rakendajad väga uhked ja arvasid, et kõik teised riigid järgnevad Eestile. Praeguseks on selgunud, et oleme jäänud üksi. Eesti e‑hääletuse süsteem ei ole teistele Euroopa riikidele eeskujuks. Seda pole mujal Euroopa riikides kasutusele võetud või on selletaolisest [süsteemist] loobutud just arusaadavuse, universaalse kontrollitavuse ja salajasuse puudumise tõttu, mis teeb

oma arvamuses Eesti e-valimiste kohta kirjutas: "Valimised aga mitte ei pea olema ausad, vaid ka näima ausad, ja kaebajate väidete kontrollimiseks peaks olema tagatud tõhus ja mõistlik menetluskord." Peaks olema – see on tingiv kõneviis, see tähendab, et tegelikult ei ole tagatud.

Küsimusele, kas usutakse, et toimus osaline võltsimine, vastas 22,1%, et jah, 17,6% vastas, et pigem jah, 12,5% vastas, et pigem ei, ja 35,6% vastas, et ei. Seega, 39,7% inimestest arvas, et toimus vähemalt osaline võltsimine. Küsimusele, kas inimeste arvates on Eestis e‑valimised usaldusväärsed, vastas 36,6%, et jah, 17,6% vastas, et pigem jah, 14% vastas, et pigem ei, ja 24,3% vastas, et ei. Niisiis, üle 38% inimeste arvates ei ole e‑valimised Eestis usaldusväärsed. Üle 38% inimeste arvates!

Nimelt kandub see usaldamatus üle ka valitud institutsioonidele ja see tegelikult kasvab üle riigi legitiimsuse probleemiks. Ega tegelikult rohkem argumente ei olegi vaja. Kui nii suur hulk kodanikke e‑valimisi ei usalda, siis ei tohiks neid korraldada. Punkt! Seega ongi EKRE‑l ettepanek e‑valimised lõpetada vähemalt nii kauaks, kuni töötatakse välja usaldusväärne ja põhiseadusele vastav viis nende läbiviimiseks. Vastasel korral riskime sellega, et juba niigi suur võõrandumine meie riigist süveneb veel ja veel. Aitäh! Suur tänu ettekande eest! Nüüd on küsimise võimalus. Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea ettekandja! Ma arvan, et see legitiimsuse teema on siin keskne. Demokraatia saab toimida ainult juhul, kui kogu ühiskond lepib, et need olid ausad valimised, need inimesed, kes valituks osutusid, tegelikult ka said need hääled, ja et need inimesed, kes võimule said, on tõepoolest rahva tahtel võimul, ja need inimesed, kes opositsiooni jäid, on tõepoolest rahva tahtel

Sellisel juhul ei saa enam rääkida demokraatiast. Sõltumata sellest, kas need e‑valimised on päriselt ausad või mitte, tegelikult meil demokraatia enam ju ei toimi. Kas on mingit muud lahendust veel peale nende e‑valimiste ärakaotamise, et asja parandada? Aitäh, Aitäh! Ma usun, et see on täpne olukorra kirjeldus. Tegelikult, ega mina küll mitte mingeid muid lahendusi siin praegu ei näe. Teoreetiliselt on tulevikus võimalik need e‑valimised niimoodi ära parandada, et nad vastaksid Eesti põhiseadusele, tagatud oleks universaalne kontrollitavus ja e‑valimised ei toimuks veebi teel. Siis võiks uuesti kõne alla tulla ka e‑valimiste rakendamine, aga seniks, kuni seda ei ole tehtud, on ainsaks võimaluseks e‑valimiste lõpetamine. Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! No me näeme, et meil on praegu sarivaletajast peaminister, kes tuimalt eitas ka täna siin saalis, et tema abikaasal on Venemaal ärisid olnud, kes tuimalt eitab, et ta on üldse midagi valesti teinud moraalses plaanis ja protseduurilises plaanis, kelle jaoks ei ole probleem see, et ta on jätnud deklareerimata oma tulusid ja nii edasi ja nii edasi. Me võime ju täiesti veendunult väita juba praegu, et ka see eelnõu hääletatakse sellesama tuima paneva valetajate koalitsiooni poolt lihtsalt maha. Mis me siis nüüd tegema peame? Kas me peame kutsuma rahva vikatite ja hangudega – sellesama 40% – oma tahet demonstreerima või peame pöörduma rahvusvaheliste häkkerite kogukondade poole, et nad e‑valimised lihtsalt umbe ajaksid ja ära rikuksid? Või mis need … Aeg! … variandid meil siis ikkagi nüüd on, et kaabakate valitsused … … variandid meil siis Ma arvan, et see olukord on piisavalt tõsine, et vajaduse korral kasutada kõiki variante.

kõikidele valitavatele institutsioonidele. Ka meie ehk parlamendi maine on selle tõttu langenud. Tegelikult peaks olema valitseva koalitsiooni eesmärgiks ruttu see asi korda teha. Kui ei tehta, siis meil tõesti ei jäägi midagi muud üle kui kasutada kõiki seaduslikke vahendeid, kaasa arvatud vikateid ja hange, et

Aitäh! Tõepoolest karmid sõnad, aga midagi teha ei ole, sellepärast et me oleme nagu mingil määral sundseisu seatud. Me tegelikult kõik teame,

Ma arvan, et see probleemi kirjeldus on täpne, aga ega siin muid lahendusvariante ei ole kui kõikide

Väga palju fakte on toodud, mis on väga olulised ja ka rahvale hästi selged. Nagu te ka ütlesite, on e‑valimised usuküsimus, me kas usume neisse või me ei usu neisse.

üleriiklikel valimistel kõigile kodanikele. Euroopas, nagu ma ütlesin, kasutab seda ainult Prantsusmaa, aga ainult nende Prantsuse kodanike puhul, kes elavad väljaspool Prantsuse riigi piire.

Ma toon väga lihtsa näite. Kui sa lähed valimisjaoskonda maskis, esitad isikut tõendava dokumendi ning soovid saada hääletussedelit, siis seda sulle ilmselt ei anta, sest jaoskonnakomisjoni liikmed soovivad enne veenduda, kas maski taga on ikka sama isik, kelle dokument [see Elektroonilise hääletamise puhul on küll nõue, et valija hääletab ise, aga mitte keegi ei tuvasta isikut, kes tegelikult selle kaardi taga on. Ehk on tekkinud olukord, et me ei saa kontrollida, kes tegelikult hääletab. Ma näen, et siin ei ole mingisugust ühetaolist valimist. Ma esitasin selle kohta kaebuse ka Riigikohtule. Huvitav on see, et Riigikohus jättis selle läbi vaatamata. Väga huvitav lähenemine. Mis me peame tegema, kui Riigikohus ei sekku sellesse protsessi? Kas on tõesti vaja vikatite ja hangudega välja minna? Aitäh,

Martin Helme, palun! Aitäh! Jaa, tuleb nõus olla, et siin on mõned karmid sõnad olnud, aga karm seis on ka. Kui vastab tõele see, et riik on sisuliselt valimistest valimistesse võltsitud valimistega ära varastatud kõrgeimalt võimult ehk rahvalt, siis ongi väga karm seis. Loomulikult me saame aru, et need, kes on sellest kasu saanud või kes selle tagajärjel on võimul, keelduvad vähimalgi määral muutmast seda süsteemi, mis neid on võimule aidanud. Nüüd tulen korra tehnilise poole juurde. Alates moodsast ajast, kui valimised on toimunud, on olnud mõned lihtsad põhimõtted: [valimised] peavad olema kontrollitavad, [tulemused] peavad olema olema] jälgitavad ja salajased. E‑valimised võivad olla küll kontrollitavad, võivad olla jälgitavad, aga nad sellisel juhul ei saa olla salajased. Kõiki kolme tingimust ei ole võimalik

ehk teisisõnu internetipõhist e‑valimist. Juhul, kui see nii-öelda masinhääletamine toimuks valimisjaoskonnas, mida nimetatakse ka e‑hääletamiseks, siis oleks salajasus tagatud. Rene Kokk, palun!

suur rahvusvaheline auditeerimis‑ või konsultatsioonifirma, kes auditeeris e‑valimiste süsteemi, ei suutnud kolmel korral mitte midagi tuvastada. Kõik oli väga hästi, korrektne ja korras. Pärast seda, kui niinimetatud avalikule turule lasti lasti selle koodi kontroll, tuli välja, et tegelikult on tagauks, mille kaudu on võimalik kõiki andmeid muuta nii, nagu soovitakse. Mitte mingit märki sisuliselt maha ei jää, tee sellised valimistulemused, nagu tahad.

on välja toodud võimukoalitsiooni poolt lihtsalt selleks, et see kunagi kompromissina ära jätta, et meie siis lepiksime

Kas te olete kursis ka nende argumentidega, mis seal esitatakse e‑valimiste kasuks? Kas need meenutavad seda, mida meil siin Eestis räägitakse? Teada on, et Venemaal on toimunud protestid e‑valimiste vastu, neid meeleavaldusi on ka laiali aetud,

autoritaarkorra raamides peetakse e‑valimisi üheks instrumendiks, kuidas võimu jätkuvust või võimulolijate võimu säilitada. Protestid on olnud kohati massiivsed. Aga jah, Eesti olukord loodetavasti ikkagi nii hulluks veel ei kujune kui Venemaal. Venemaal on autoritaarkord. Kahjuks jah, meil ei ole Venemaal toimuva kohta täit informatsiooni, selle kohta, mis seal praegu toimub. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Ma mõtlesin küsida hästi lihtsa küsimuse. Kuidas te vastaksite sellele, et mis mõtet on üldse pingutada selle nimel, et valimistel edu saavutada, kui puudub elementaarne

pea 40% inimesi ei pea e‑valimisi usaldusväärseks. See tähendab seda, et nad on tegelikult võõrandunud meie riigist, meie riigiinstitutsioonidest. Kardetavasti see võõrandumine süveneb. Meil oleks viimane aeg sellele piir panna. Raske

nendega manipuleerimist. Meie teame kahjuks ju väga hästi ka viimaste valimiste näitel, et ei ole võimalik kontrollida ja ei lasta kontrollida

üleüldse asjakohased. See oli vist Dostojevski, kes ütles, et vene rahva saatus on näidata ülejäänud maailmale, kuidas ei pea elama. Me ei tahaks, et Eesti saatus selline oleks. Kert Kingo, palun! Ma olen ka korduvalt rääkinud sellest, et meil on selline e‑hääletus, et ei peeta vajalikuks kontrollida, kas see, kelle nimele on väljastatud ID‑kaart, on on täpselt sama isik, kes seda kasutab. Meile öeldakse, et me ainult usume seda asja. Ometigi samal ajal Sotsiaalministeerium nõuab Eesti pensionärilt, kes elab näiteks Soomes, et tema peab iga kuu

Ma usun, et see on väga asjakohane küsimus, ja ma usun, et sa oled selle vastusega rahul, kui ma vastan lakooniliselt: ei ole kohane. Ma

Aga minu hinnangul e‑valimised ja nüüd ka väga tõenäoliselt sisseviidavad m‑valimised annavad teatud geopoliitilise nihke puhul või mõne Eesti riiki ja rahvust lõplikult likvideerida sooviva režiimi puhul võimaluse neid kasutada selleks, et läbi viia täiesti legitiimne referendum, kus eestlased või või Eesti Vabariigi elanikud ütlevadki, et nad ei soovi enam oma riiki. Ja see kõik on okei, kõik on koššer, rahvas referendumil ütles. E‑valimised, m‑valimised, näe, nii ja nii palju võtsid osa! Kuidas sa hindad sellist perspektiivi? Aitäh, Aitäh! Kindlasti on sellel julgeolekupoliitiline mõõde olemas ja ilmselgelt on ka eri riikides, Euroopa riikides just küberjulgeoleku tõttu välditud

riigis seda teha. Kindlasti on see meile eriti oluline probleem, mis peaks olema põhjuseks, et me e‑valimised lõpetame. Rene Kokk, palun! Aitäh! Seoses e-valimistega tuleb alati meelde rahvajutt sellest, miks Soome ei võtnud e‑valimisi kasutusele. Nimelt, soomlased võtsid üle meie platvormi ja

teevad oma toiminguid nii, et tuvastavad inimese ID‑kaardi alusel. See on päris hästi töötav süsteem. Kuigi ma olen kahe käega selle poolt, et e‑valimised tuleb ära lõpetada, enne

et meie riigis ei pea täiesti paika see, et võim on rahva käes, sest liiga suur protsent on kahtlejaid. On lisandunud veel üks aspekt. Enne oli nii, et valimised ei olnud ühetaolised, kontrollitavad ja salajased,

Kui edasi küsida, siis soovin teada, kuidas selline olukord aitab kaasa praeguses seisus, kui me oleme sõjas, mida on korduvalt väidetud ka siin saalis. Ma pean silmas ühiskonna ühtsust, mis on vajalik riigi turvalisuse tagamiseks. Aitäh! Aitäh! Jälle oluline aspekt. Vastus on loomulikult selline, et sellises hapras julgeolekuolukorras, kus me praegu asume, on ühiskonna sidusus eriti oluline. Meil on praegu tõepoolest suur-suur probleem

Seoses e‑valimiste edasise muteerumisega m‑valimisteks

See on nimelt see, et soovitakse ka Riigikogu valimistel [osalejate] vanuse alandamist, nii nagu seda tehti kohalike omavalitsuste valimiste puhul. Milline oleks see prognoos,

Aitäh! Mul on sellele suhteliselt raske vastata. Ma oletan, et need, kes propageerivad m‑valimisi ja teevad seda siiralt ma arvan, et üks osa ei tee seda siiralt, aga ma arvan, et on osa, kes teevad seda siiralt –, tõepoolest arvavad, et sel juhul on need nooremad inimesed siis rohkem altid valimistel osalema,

palun! Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Villu Kõve on öelnud oma arvamuses: "Praegu on probleem selles, et valimiskaebuste lahendamise kord ei võimalda neis toodud tehnilisi väiteid ette antud aja jooksul piisava põhjalikkusega lahendada ei valimiskomisjonil ka riigikohtul. See ülikiire tähtaeg pärineb ajast, kui toimus vaid paberhääletamine. Nüüd, kui on ka elektrooniline hääletamine ja sellele on kohaldatud samad tähtajad, võib inimestele tunduda, et nad ei jõuagi enam kaebusi esitada. Valimiskaebuste lahendamise kord peaks andma võimaluse väidetavad tehnilised etteheited ka läbi käia. Kolmandaks peaksid e‑hääletuse reeglid olema seaduse tasandil täpsemad."Tegelikult oleme ummikus. Riigikohtu esimees tunnistab, et aega ei ole, midagi teha ei ole, seadust ka ei muudeta, kasti sisse vaadata ei saa. Me oleme nagu mingi kiviseina ees. Õiguskantsler ka ei sekku. Kas on mingi tee peale e‑valimiste lõpetamise sellises olukorras? Aitäh, juhataja!

suures ja põhjalikus argumentatsioonis, miks e‑valimisi praegu Eestis ei tuleks kasutada, on minu arvates kõige olulisem ikkagi jätkuvalt see, et

Aga nüüd oleme huvitavas olukorras, kus me e‑valimiste puhul ei tuvasta seda isikut, vaid me tuvastame ID‑kaardi ja selle kehtivuse.

see ei huvita. Seoses sellega ma tahangi tuua esile, et seadus sätestab, et elektroonilisel hääletamisel kasutatakse ajakohast elektroonilise hääletamise süsteemi. Kas see süsteem on ajakohane, kui ei rakendata viimaseid võimalusi? Aitäh, Aitäh! Jah, eks vastus ole see, et ajakohane on see süsteem, mis tagab nõutava kontrolli, läbipaistvuse ja lõppkokkuvõttes kodanike usalduse. Kui seda ei ole, siis see ei ole ka ajakohane.

selline hoiak põhines ainult uskumisel. Pärast valimisi mulle tundus, et e‑valimiste võltsimine Eesti riigis oleks nii suur sigadus, et mul on seda tõepoolest lihtsalt raske uskuda. Aga kui ma nüüd vaatan ka seda, kuidas valitsuskoalitsioon käitub, kuidas on valetatud ja kuidas praegu peaminister vassib

Hea ettekandja! Viimastel valimistel ma nägin mõningaid näiteid Vinni vallas Rakvere linnas, kus oli näha, et valimisjaoskonnad asusid tohutult kaugel selleks, et valimispäeval võtta jalad selga ja minna valima oludes, kus ilm võis olla päris kehv. kehv. Mulle tundub, et üha rohkem on ka sellist poliitilist manipulatsiooni, küll väga varjatult, et paberhääletuse jaoskondi jääb üha vähemaks. Tallinna linn pidi päris palju vaba raha panema selleks, et oleks piisavalt jaoskondi. E‑hääletust promotakse kõigi vahenditega. Näiteks EKRE puhul on teada, et me oleme populaarsemad maapiirkondades ja seal peaks 25 kilomeetri kaugusele kusagile jaoskonda minema. Kas sellist poliitilist manipulatsiooni on ka statistikud või põllul tegutsejad märganud? toetust. Aitäh! Ma vastan, et loomulikult on see ju võimalik. Kuidas öelda, valimiste manipuleerimist on kasutatud sellest ajast alates, kui valimised üleüldse toimunud on. on. See on ju teada, et põhimõtteliselt konservatiivsete jõudude poolt olijad hääletavad

kitsendamine on üks meetod selleks, et vähendada rahvuskonservatiivsetele jõududele antavat toetust. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Võiks ju arvata, et e‑valimiste süsteemi loojad ja rakendajad ja toetajad oleksid huvitatud tõestamisest, et tegemist on ausa süsteemiga. Aga võta näpust, esimene asi, kui Reformierakond võimule sai peale meie valitsust, oli see, et tühistati meie poolt välja kuulutatud rahvusvaheline ja erapooletu audit selles suhtes. Nii et järelikult midagi kardetakse ja ei olda sellest huvitatud. Mis te arvate? Kas on kuidagi võimalik tagada seda usaldusväärsuse tõusu, kui me lähme veel üle nendele mobiiliga valimistele, kus kõik need rakendused ja teenusepakkujad ja nii edasi on välismaal ja nad ei ole isegi siin Eestis mitte ja igasugune kontroll kaob sellega sootuks ära? Mis saab usaldusest? Aitäh! Jah! Ma arvan, et see, et pärast meie osalusega valitsuse võimult lahkumist tühistati ettevalmistused rahvusvahelise auditi korraldamiseks, süvendab kindlasti usaldamatust. See on ka üks põhjus, miks praegu ligi 40% meie kodanikest e‑valimisi ei usalda.

Austatud istungi juhataja! Hea Jaak! Statistiliselt on ju väga suured erinevused ja ajajoonel on valimistest valimistesse suurenenud

suureks on loogiline, sellele ei ole mina ilmselt õige mees vastama, seda peaksid statistikud tõsisemalt analüüsima. Aga see tähelepanek on igatahes asjakohane.

kutsutud ka Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Mariko Jõeorg-Jurtšenko ja Justiitsministeeriumi praktikant Andres Kauri. Härra Valge tegi põhiseaduskomisjonis samamoodi kenakese ettekande

eelnõu, mille sisu on lõpetada Eestis elektrooniline hääletamine. Lõpetuseks tehti ka menetluslikud toimingud, millest kaks kaks olid konsensuslikud. Üks nendest oli see, et eelnõu võetakse täiskogu päevakorda 12. septembril 2023. aastal. Teiseks [otsustati] määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Timo Suslov.

Põhiseaduskomisjonis, ma sain aru, erilist arutelu ei olnudki, kui see [ettekanne] nii kiiresti läks. Kas oli arutelul juttu sellest, nagu ka meie küsimused siin läbivalt olid, et e‑hääletuse korral ei toimu inimese isiku identifitseerimist, vaid läbi arvuti toimub ID‑kaardi sertifikaatide kontroll, et kas need on kehtivad?

elektroonilise hääletamise süsteem lubab valijale ligipääsu hääletamisele ainult pärast valija tuvastamist kõrgetasemelise identifitseerimisvahendiga, millega garanteeritakse, et süsteemi sisenenud isik on tõsikindlalt tuvastatud.

Palun, kolm minutit lisaks! Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Kõigepealt sissejuhatuseks suur tänu kolleeg Jaak Valgele väga sisuka ja tegelikult ammendava ettekande eest. Mul on raske siin midagi väga olulist lisada, küll aga saan teha seeria ääremärkusi. Teiseks tahaksin sissejuhatuseks kohe öelda, et on äärmiselt kõnekas ja kurb, et saal niivõrd olulise küsimuse arutamisel on täiesti tühi. Ma tean, et sellist asja, nagu ma ennist ütlesin, on võimalik öelda ka mingisuguse poosina või teatud mõttes mänguna. Aga antud juhul ma seda tõesti ei tee, sest minu ja meie sügava veendumuse kohaselt on tegemist ülimalt olulise küsimusega kogu Eesti riigi toimimise seisukohast, ja seda laadi küsimusega, mis ilmtingimata vääriks kogu Riigikogu täit tähelepanu.

veel. Üks tunne, mis üha rohkem maad võtab, vaadates, kuidas meie riigis asjad käivad, on sügav pettumus. Olgem ausad: sügav ja üha süvenev pettumus. pettumus. Ühelt poolt on see pettumus ja teiselt poolt nukrus, sellepärast et tegelikult tahaksime kõik elada sellises riigis, mille üle saab uhkust tunda, mida saab teistele eeskujuks seada

madalus, valelikkus, soovimatus vaadata tõele näkku võtab üha rohkem maad, siis see teeb tõesti nukraks. Näiteid võib tuua palju. võime vaadata tagasi mõne aasta tagusele perioodile, kui viidi ellu koroonadiktatuuri, oma inimeste põhiseaduslikest õigustest tuimalt üle sõites, kõiki mõistuspäraseid argumente ignoreerides. võime vaadata seda, kuidas niinimetatud elektribörsi kaudu on inimesi kooritud täiesti külmalt, pumbates neilt korporatsioonide heaks suuri summasid välja. Võime vaadata seda, kuidas praegugi kehtestatakse uusi makse ja tõstetakse olemasolevaid makse, et nendelt inimestelt, kellel niigi on juba hambad varna pandud, viimast välja pigistada, aga samal ajal pankade kallale, aastal miljardi või rohkem kasumit sisuliselt mitte millegi eest, mitte mingi oma tööpingutuse eest, vaid lihtsalt euribori tõstmise eest, ei olda valmis mitte kuidagi minema.

räägib, et me peame rakendama Venemaa suhtes võimalikult karme sanktsioone, igasugune kaubavahetus Venemaaga tuleb lõpetada, see on taunitav. "Leidke üles oma moraalne kompass!" Samal ajal tema enda perekond rikastub just sellisest äritegevusest, vedades Venemaale mitte sanktsiooni all olevaid kaupu, vaid kaupu, millest saab valmistada sanktsiooni all olevaid kaupu. Ühesõnaga selline madal, väike, vassiv valelikkus. Mannetu! Peamine probleem, mida mina näen, ja ma arvan, et me kõik näeme seda Eesti riigis, on see, et põhiseadust ei võeta tõsiselt. Ei võeta tõsiselt riikliku iseseisvuse ideaali, sest suur osa iseseisvusest on ära antud Euroopa Liidule ja teistele institutsioonidele. Ei võeta tõsiselt rahvusriikluse ideaali. Sellest ei tehta lihtsalt välja. Tänagi oleme mitme eelnõu menetlemise käigus seda näinud: lihtsalt külmalt hääletatakse Riigikogu menetlusest välja eelnõud, mis on suunatud otseselt selle ideaali elluviimisele. Ei võeta tõsiselt õigusriikluse ideaali, perekonna ideaali, nagu me teame perekonna väärastamise eelnõust, ega võeta tõsiselt ka demokraatia ideaali. Me teame, et 1920. ja 1933. aasta põhiseadustega oli Eesti rahvale nähtud ette kõrgeima riigivõimu teostamiseks mitmed instrumendid, mida enam ei ole. Oli ette nähtud rahvaalgatuse õigus, oli ette nähtud rahvahääletuse õigus, oli ette nähtud riigipea valimise õigus 1933. aasta põhiseadusega. Neljandana oli nähtud ette Riigikogu valimise õigus. Nagu öeldud, rahvaalgatuse õigust meil enam ei ole, riigipea valimise õigust meil rahvana ei ole, rahvahääletusi me algatada ei saa, ainult Riigikogu saab ja seda pole tehtud 20 aastat. 14. septembril möödus 20 aastat viimasest rahvahääletusest. Ühe korra üritati teha, 2020. aasta sügisel valmistati ette referendumit perekonna ja abielu küsimuses, aga 2021. aasta alguses võeti valitsus maha, üks päev enne seda, kui oleks pidanud siin Riigikogus otsustama referendumi toimumise. Kapo ja prokuratuuri sekkumisel seda siis tehti. Ühesõnaga, demokraatia ideaaliga on asjad väga halvasti. Riigikogu valimise õigus justkui nagu oleks veel rahval alles, aga täna me räägimegi sellest, et meil on ka siin äärmiselt tõsised probleemid. Äärmiselt tõsised probleemid! Põhiseaduse § 60 kohaselt peaksid valimised olema ühetaolised ja salajased. Ometi nad seda ei ole. Ei ole ühetaolised ja ei ole salajased, nagu juba pikalt on räägitud.

kõrgeim kohus on öelnud, et ei saa lubada seda, et valimiste protsess ühelgi hetkel läheb mingisugusesse masinasse, kuskile musta kasti, sest siis ta põhimõtteliselt keskmise normaalse inimese jaoks ei ole enam vaadeldav. Kas saab keegi seda probleemi eitada? Ei saa. Aga see, mida me näeme, on täielik ükskõiksus. Ei tehta lihtsalt välja. See ongi osa sellest mannetusest. Martin Helme osutas oma küsimuses õigesti, et põhiprobleem e‑valimistega seonduvalt seondub legitiimsusega. See on sedavõrd raske probleem, mida on raske üle tähtsustada. Kui kaob ära legitiimsus, siis kaob kogu meie ühiskondliku kokkukuuluvuse alus.

Siis kaob ära kõik see, mis meid üldse riigina, rahvana koos hoiab, ja nii laguneb riiklik ja rahvuslik ühtsus. Seda probleemi peaks võtma täie tõsidusega, sest selle tagajärjed võivad olla väga rängad, kui seda ei tehta. Lõpetuseks ütlen seda, et oma e‑valimistega on Eesti lootnud olla maailmas eeskujuks, aga juba ammu ei ole ta seda mitte. Mitte kusagil Euroopas ei ole Eesti siin eeskujuks. Vastupidi, Eesti on hämmelduse hämmelduse objektiks. Inimesed küsivad, kuidas see võimalik on, et te olete üldse sellise süsteemi suutnud kehtestada. Kõike seda silmas pidades ma kutsun teid üles e‑valimisi lõpetama. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimissoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 21 esimesel lugemisel tagasi lükata. Läheme hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 21 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 44 Riigikogu liiget, vastu 15, erapooletuid 0. Eelnõu 74 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde: Riigikogu liikmete Ants Froschi ja Rain Epleri algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Austatud juhataja! Head kolleegid! Tänase pärastlõuna jooksul on tekkinud selline tunne, et siia kõnepulti tulek on üsnagi kasutu ettevõtmine. Mulle meenub üks rahvusvaheline üritus Euroopa Nõukogus Strasbourgis, kus esinejate kõneaega järjest piirati – mul on seda siin küll pikalt alles – ja lõpuks oli seda kärbitud nii palju, et Eesti delegatsiooni juht, üks minister, oli oma 15‑minutise ettekande asemel saanud 3 minutit. Üks tema abidest tegi ettepaneku pidada väga lühike kõne, mis oleks sisaldanud ainult pöördumist auväärt publiku poole ja tänu[avaldust] sellele publikule. Kõik, sellega olekski see kõne läbi olnud. Sisuliselt me näeme ju seda, et vaatamata kõigele, mida opositsioon on teinud

pöördumine ja siis ongi lõpp. Tulemus on ette teada: koalitsioon ei liiguta mitte kulmugi. Mul on hea meel, et mõned koalitsioonisaadikud on siiski saali jäänud ja meiega seda õhtut vahetult vahetult saalis jagavad.Aga nüüd konkreetse teema juurde. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise mõte tuli meil Rainiga, kolleeg Rain Epleriga seoses sellega, et 2021. aastal me mõlemad kandideerisime oma vallas kohalikku omavalitsusse. Osutusime ka valituks. Aga kogu selle protsessi juures jäi kriipima tunne, et midagi on kapitaalselt viltu. See kõik sai väga ruttu selgeks. E‑hääletusest on täna juba räägitud ja räägitud väga mõjusalt. Kolleeg Jaak Valge avas selle Pandora kasti ja näitas tegelikult Riigikogule ja kogu Eesti rahvale, neile, kes vähegi vaevaks võtsid seda ettekannet jälgida, olemasoleva süsteemi mädasust.Kohalike omavalitsuste [volikogude] valimise puhul leidsime me Rainiga aga veel ühe nõrga koha, mis lõhub Eesti demokraatiat ja lõhub seda demokraatiat kohapeal, kohtadel, valdades. Nimelt on valimisliidud, mis nii mõneski vallas ja linnas domineerivad, ilma igasuguse vastutuseta seltsingud.

valimiste ja kohalike valimiste vaatevinklist tulutu, sest selline poliitiline ühendus nagu valimisliit ei valimisliiduna mitte millegi eest ega vastuta selle valimisliidu ükski osaline isiklikult. Me jõuamegi teema juurde, mis on poliitiline vastutus.

[kunagi] ka Riigikogu valimistel valimisliidud lubatud ja just selle poliitilise vastutuse põhimõtte elluviimiseks need valimisliidud Riigikogu valimistel keelati. keelati. Sellest võimalusest loobuti, sest see lõhkus Eesti demokraatiat. Vastutust ei olnud. Täpselt sama probleem on kohalike omavalitsuste valimistega.Nende Nende valimisliitude teemaga on tegeldud ju ajaloos ka varem. Konkreetselt soovin ma tsiteerida ma tsiteerida endist õiguskantslerit Indrek Tederit, kes 2012. aastal ametlikult oma kirjas sedastas:

selgitanud seda järgmiselt: "Üldkogu nõustub, et poliitilise vastutuse tagamine on põhiseaduslik väärtus. Poliitilise vastutuse põhimõte tuleneb PS §-s 1 väljendatud demokraatia põhimõttest. Demokraatia põhimõte eeldab, et valijal on võimalus teha valik eri valimisprogrammide ja ideede ning neid esindavate kandidaatide ning nimekirjade vahel. Demokraatia toimimise seisukohalt on oluline, et eri ühiskondlikud huvid oleksid ka kohalikul tasandil poliitilise otsustuse protsessis võimalikult ulatuslikult esindatud. Samaaegselt eeldab demokraatia põhimõte ka seda, et valijal on võimalus anda hinnang valituks osutunud volikogu liikmete tegevusele ja nende antud valimislubaduste täitmisele. Selles avaldub volikogu liikmete poliitiline vastutus oma valijate ees."" Ning nüüd väga oluline koht: "Mida püsivam on valimistel kandideerivate poliitiliste jõudude kooslus, seda selgepiirilisem peaks olema poliitiline vastutus, sest valija saab alles järgmistel valimistel anda hinnangu eelmiste valimiste ajal esitatud valimislubaduste täitmisele. Erakonnaseaduses kehtestatud nõuete tõttu on erakondade organisatsioon püsiv ja nende tegutsemine suunatud pikema aja peale, mistõttu on valijatel lihtsam hinnata eri ühenduste tegutsemist Nüüd tuleb teha remark. Peale haldusreformi elluviimist kadus praktiliselt ainuke argument, millega oli tõrjutud valimisliitude keelustamist. Nimelt oli väide, et osas valdades ei ole nii palju elanikkegi, et üldse mingit kohalikku erakonda moodustada, sest see piirnorm oli 1000. Praegu, peale haldusreformi, on selge, et haldusreform oli poolik. Sellega jäeti kooskõlastamata kohaliku omavalitsuse [volikogu] valimise seadus. Valdade konsolideerimine on võtnud tegelikult selle kõige tõsisema argumendi laualt maha.

sest planeerida ja tegutseda tuleb kõige kehvema variandi alusel. See kõige kehvem variant valimisliitude puhul on see, et kohalikud, aastaid omale toiduahelaid ehitanud osastisvürstid on võtnud mõnes Eesti omavalitsuses võimu lausa jäädavalt. See on nii tsementeeritud seltskond, et selle lahtiraputamine päris mitmetes Eesti valdades ei olegi võimalik. Seetõttu

ka teiste erakondade esindajad, sest see teema, mida sa puudutasid, poliitilise vastutuse hajumine ja kadumine, on ülioluline. Me võime tuua näite: see palju räägitud Metsküla kool. Mingisugune valimisliidu kakkude kakkude seltskond teeb selle sigaduse lihtsalt ära ja järgmistel valimistel panevad nad kokku uue valimisliidu "Meie kodu on ma ei tea mis asi", eks ole, või "Me oleme see lillekene rohus" mõtlevad mingisuguse toreda pealkirja endale välja. Kombineerivad needsamad näod, kes sigadustega hakkama said, uude konstellatsiooni ja jätkavad seal sellesama kohaliku omavalitsuse riisumist ja oma kahtlaste sobingute tegemist ja rahade kantimist. Kas ma olen õigesti aru saanud, et just seda pead sa silmas selle poliitilise vastutuse hajumise all? Jah, nii see on. Aga mul tuli praegu ka seda saali vaadates pähe, et pähe, et kui me loodame sellele, et erakonnad tagavad sellise põhimõttekindluse ja oma vaadetele kindlaksjäämise ning sellise vastutuse erakondliku ühise väärtusruumi see tegelikult kehtib ainult mõne erakonna puhul. Mina näen seda praegu – see on ka põhjus, miks ma olen Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige – ainult EKRE‑s. Konkreetne kogemus, mis mul on kohalikust omavalitsusest, viitab sellele, et valimisliidus

sotsiaaldemokraatide hulgast, kusjuures kõik need erakonnad olid kohalikel valimistel väljas ka oma nimekirjaga.

Siin on erakondadele sisevaate küsimus ka. EKRE‑s ma saan kindel olla, EKRE on öelnud, et nad ei tee valimisliitusid. Nii see on üldiselt ka olnud ja seda on ellu viidud. Aga ma ei tea, paraku enamus Riigikogus esindatud erakondi võtab seda kõike nii lõdvalt, sest põhimõtteid ju ei ole. Tähtis on olla pumba juures. Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Need probleemid on, ma saan aru, üle-eestilised ja mõnes kohas natuke tugevamalt, mõnes kohas natuke vähem tugevalt esile kerkinud.

nõuab rahalisi ressursse või nõuab see lihtsalt head poliitilist tahet, mis on näiteks erakondadeülene, et kohalikel valimistel saaksid ainult erakonnad nimekirju välja See on siiski poliitilise tahte küsimus. Sinna mingit ressursikulu juurde ei tule, see on täiesti selge. Loomulikult saavad kohalikel valimistel kandideerida ka üksikkandidaadid, väärikad inimesed.

valimistel osalenud erakondadest, isikutest, siis on see kõik aus kaup. Ülejäänud juhul on tegemist võimuahela ülesehitamisega, tihtipeale kaasates vallaametnikke,

enamuse toetuse saanud erakonnad ja ka üks väike valimisliit tegelikult valimistel kaotasid, sest kohalik suur valimisliit

tegelikult on meil vaja ühte universaalset valimisseadust. See skeem on parteilased, kes on maskeerunud valimisliitu. Vahel on nende kaubamärk nii vilets, et nad lihtsalt ei julge oma nime all kandideerida. Selliseid valdasid on Lääne-Virumaal õige mitu. Sellegipoolest on huvitav mõtiskleda selle üle, mis teeb valimisliidud nii populaarseks. Kas mõne erakonna juba mahamängitud maine, inimeste soovimatus siduda ennast erakonnaga või hoopis just need erakondade tiibmanöövrid, millega tehakse endale mängult teine teine taskuerakond juurde? Kust see populaarsus tuleb? Või siis tuleneb see omakorda just sellest vastutamatusest? Kui midagi juhtub, siis hajutakse laiali nagu partisanisalk ja pärast tullakse uue nime all kokku. Hea kolleeg! Ma arvan, et kõik need nähtused esinevad, aga ma juhin tähelepanu sellele, et pahatihti on tegemist täiesti teadliku plaaniga teha kõik võimu nimel, mis tähendab ühe valla puhul seda, et seda tehakse valla ressursi ja ka riigi eraldiste oma huvides kasutamise nimel. Ma arvan, et neid näiteid on Eestis võimalik leida praktiliselt kõikidest omavalitsustest. On tehtud kaheldava väärtusega otsuseid: ehitavad tavaliselt ühed ja samad ettevõtted,

päris korralikult üle võtnud. Me ei adugi, kuivõrd sügavale need juured on praegu läinud. Aga põhiliselt käib see minu hinnangul kõik raha nimel.

Ei ole välistatud ka see, et mõnes Eesti osas, näiteks Tallinnas või ka Ida-Virumaal või – arvestades seda, kui palju meile on slaavlasi saabunud viimase aasta-poolteise jooksul – juba mõnes maapiirkonnas tekib valimisliit tingliku nimega "Naš dom – Gazprom". Võib-olla eesti keelde tõlgituna küll, aga ikkagi. Ja see hakkab ajama täiesti selgelt ja teadlikult ja väljastpoolt dikteeritud, Eesti riiklust lammutavat poliitikat, riiklust lammutavat poliitikat, entroopiat esilekutsuvat poliitikat. Nagu me näeme, meil keskvalitsus tihtipeale osutub täiesti impotentseks, laiutab käsi: me ei saa midagi teha,

Kuigi kohalik autonoomia eeldaks ju seda, et tegeldakse ainult kohalike asjadega,

see hakkab levima. Kohaliku omavalitsuse pretsedenti loov võime on suurem, kui me seda arvame, sest seesama

nad jagavad oma kogemusi, kuidas edukalt vald oma kontrolli alla saada.

Aitäh, hea juhataja! Kallid kolleegid! Teen siis selle eelnõu menetlusest põhiseaduskomisjonis lühikese kokkuvõtte. Põhiseaduskomisjonis oli antud eelnõu menetluses teisipäeval, 12. septembril 2023. aastal. Peale komisjoni liikmete oli sinna kutsutud Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Mariko Jõeorg-Jurtšenko.

ta tõi ka ära põhjused. Samamoodi tehti ka otsused. Ka siin oli konsensus kahes kohas. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20. septembril,

Need põhiargumendid käis ju Ants Frosch läbi, aga me kõik, kes me oleme poliitikas olnud natukenegi kauem kui ühe valimistsükli, teame, milline petukaup on kohalik valimisliit. Lihtsalt petukaup! Kõik, kes me oleme ka kohalikus poliitikas kuidagigi, otsapidigi sees, teame, kui ebastabiilne on igasugune kohaliku võimu teostamine, kui sa pead seda tegema koos valimisliiduga. See on ikka sõna otseses mõttes kasside karjatamine. Igaüks jookseb oma suunas, kõiki hoitakse koos ainult järjekordse portsuga kohaliku maksumaksja rahast, kes saab ühe või teise nõukogu või kolmanda või neljanda MTÜ kaudu rahakest. Nii see loksub. See ei ole efektiivne valitsemine ja loomulikult ei ole sel mingit pistmist poliitilise vastutusega. Valimisliite on Eestis vahepeal lubatud, neid on vahepeal ära keelatud ja siis jälle lubatud.

– peavad inimesed tegema valiku, millise erakonna nimekirjas nad kandideerivad. Meil on erakonnamaastik väga kirju, on üks hea erakond ja siis on ühispartei, millel on seitse erinevat haru. Valikut kui palju! Nii et selle taha see kindlasti ei jää. Palun toetage eelnõu! Aitäh, Suur tänu, Martin Helme! Rohkem kõnesoove ei ole, head kolleegid. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 74 esimesel lugemisel tagasi lükata. Läheme hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 74 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 44 Riigikogu liiget, vastu 15, erapooletuid 0. Eelnõu 74 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

ja Helle-Moonika Helme algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 77 esimene lugemine. Taas on Riigikogu kõnetooli oodatud Riigikogu liige Jaak Valge. Palun! mitte. Aitäh! Hea juhataja! Head kolleegid! Ma pean ikka jälle dramaatiliselt alustama siin hilisel tunnil, aga olukord seda [nõuab]. Ma ütlen, et meie riigi poliitika on ummikusse jooksnud. Meil on see klassikaline olukord, mida marksistid on nimetanud revolutsiooniliseks situatsiooniks, et poliitladvik ei saa ja kodanikkond ei taha vanamoodi edasi elada. Valitsuskoalitsiooni toetus on viimase Norstati uuringu kohaselt 42,6% ja opositsiooni oma 52,7%. 52,7%. See on täiesti vastupidine olukord sellele, mis valitseb parlamendis. Ehk hetkel esindusdemokraatia ei kajasta mingil moel meie ühiskonna enamuse hoiakuid ja see loob ühiskonnas pinget. pinget. Proovides ette kujutada olukorda, kus meil oleks rahvahääletuse ja rahvaalgatuse võimalus, ma ütlen, et siis seda pinget oleks hoopis vähem või võib-olla ei oleks seda üleüldse. Vähemalt keskendutaks sisulistele küsimustele, kuna siis rahvaesindajad oleksid sunnitud lihtsalt teadvustama, et nad ei pea arvestama mitte ainult oma kõlakoja, vaid terve ühiskonna arvamusega. Just nimelt rahvaalgatuse võimalus teebki kodanikkonnast esinduskogule võrdse koostööpartneri. Esindajate valimine mingi aja järel, nelja aasta tagant siis, on ebapiisav seetõttu, et erakondade kandidaatide valimisprogrammide sisu ei saa valijad mõjutada ja me peame vastu võtma nii-öelda paketid, mis pealegi veel moonduvad koalitsioonilepete tulemusena. Mulle näiteks võib meeldida Keskerakonna demokraatiaprogramm, aga ma ei ole absoluutselt nõus Keskerakonna seisukohtadega immigratsiooniküsimuses.

suhtes. Rahvahääletuste esilekutsumine lubabki kodanikel need konkreetsed poliitikad erakondade programmidest lahti rakendada.

Aga eelmisel nädalal, ma ütlen, me ületasime ühe rajajoone rahvaalgatuse osas. Nimelt, Eesti suurim ja mainekaim päevaleht päevaleht leidis samuti oma arvamustoimetaja [sõnade] näol, et väljapääs meie poliitilisest ummikust on rahvaalgatuse taastamine. See on rajajoon.

ja põhiseadust muudetakse siis niimoodi, et rahvaalgatuse ja rahvahääletuse võimalused tekivad, kui Eesti riik ikka üldse alles jääb. Nii. Aga rahvahääletused toimuvad Euroopa maades ka kohaliku omavalitsuse tasandil ja need saavad loomulikult toimuda ainult kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste üle, nii nagu kohalik volikogu ei saa samamoodi oma pädevuse piire ületada. Ka Euroopa kohaliku omavalitsuse harta viitab selgesõnaliselt kodanike õigusele osaleda kohalikel referendumitel, kui see on seadusega lubatud. Väga paljudes riikides, enamikus Euroopa riikides ongi see seadusega lubatud. Rahvahääletuse võib algatada kohalik võim, kohalik täitevvõim või esinduskogu näiteks Austrias, Norras, Poolas, Prantsusmaal, Slovakkias, Soomes ja Tšehhis. Rahvas saab kohalikul tasemel referendumeid algatada näiteks Bulgaarias, Norras, Prantsusmaal, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias ja Šveitsis. Siduvad on kohalikud rahvahääletused vähemalt mõnedes küsimustes, mitte kõikides küsimustes, vaid vähemalt mõnedes küsimustes, näiteks Islandil, Itaalias, Poolas, Šveitsis ja Tšehhis.

sellelsamal 1999. aastal vastu KOKS‑i muutmise seadus, millega see kaotati. Toona põhjendati seda vajadusega viia seadus kooskõlla põhiseadusega, ehkki õiguskantsleri hinnangul ei keela põhiseadus kohalikku rahvahääletust ja selle kaotamise põhjendus ei olnud õiguslikult korrektne. Aga nii see jäi ja on siiamaani. Nii. Siiski on Eesti poliitikute sagedaseks referendumivastaseks argumendiks kas kohalikul või üldriiklikul tasemel meie kodanike väidetav rumalus või egoistlikkus. Seda öeldakse tavaliselt viisakamalt, põhimõtteliselt üldjuhul jah niimoodi ei väljendata, aga põhjendused stiilis, et kui Eesti kodanikel endil lasta otsustada, siis hääletataks kõik maksud nulli ja tõstetaks pensionid kahekordseks, on küll väga levinud.

huvides ei hakka seda tegema. Meie eelnõus on praegu järgmised sätted. Rahvahääletus algatatakse volikogu poolt või vähemalt 10% hääleõiguslike valla‑ või linnaelanike poolt, kuid mitte vähem kui 30 hääleõigusliku valla‑ ja linnaelaniku poolt või nii volikogu kui ka valla‑ ja linnaelanike poolt. Edasi. Kohalikule rahvahääletusele ei saa seada riigielu küsimusi või küsimusi, mille rahvahääletuse tulemus

antud juhul peab kohalik omavalitsus selle tagama, et rahvahääletusele seatud küsimuses oleks tagatud tasakaalustatud teavitus. Tasakaalustatus teavitus. Selles eelnõus on niimoodi, et rahvahääletus peab toimuma aasta jooksul taotluse esitamise ajast, ja on pakutud, et tulemus on õiguslikult siduv, kui [rahvahääletusel] osaleb vähemalt 30% kohaliku omavalitsuse valimisõiguslikest elanikest. Vastasel korral käsitletakse tulemust rahvaküsitlusena ehk õiguslikult mittesiduva või nõuandva rahvahääletusena. Rahvahääletuse muud korralduslikud tingimused sätestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Need põhimõtted on ikkagi kooskõlas meie unitaarriigi põhimõttega ja sätestatud selleks, et standardiseerida kohalike rahvahääletuste toimumise tingimused. Kui põhiseaduskomisjonis seda eelnõu sai kaitstud, siis seal väideti vastukaaluks, et nii on võimalik, et vastu võetakse mingi rumal otsus.

poolt. See loogika ei usalda meie inimesi. Selle järgi tuleks ka parlamendivalimised üldse ära jätta, kui see loogika ikkagi lõpuni viia.

vastuolijatel ei oleks mõttekas referendumile boikotti kuulutada, siis oleks kerge sellised algatused põhja lasta. Ilmselgelt on künnised läbiräägitavad, aga on selge, et need künnised ei saa ka olla liiga kõrged, sest inimesed ei tule referendumile, kui nad näevad, et nii ehk naa ei ole lootust, et nende algatus

Euroopa Liiduga seonduvalt. Aga ma küsin teilt kahte asja. Esiteks, mille põhjal te olete teinud sellise ettepaneku seaduseelnõus, et just nimelt üks aasta on see periood, mille jooksul tuleb see asi hääletusele panna? Näiteks võib olla tegemist mõne ajakriitilisema küsimusega.

omavalitsustest? Näiteks ma arvan, et Saaremaal võiks hääletada vabalt selle üle, mille üle on palju polemiseeritud: kas Kuressaare linna peatänaval keelustada autoliiklus või mitte.

Aitäh! Kui vaadata petitsioonide platvormil viimasel ajal olnud rahvalt allkirjade kogumisi, kus automaksu vastu näiteks koguti 77 000 allkirja ja petitsioon "Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist" sai kolme päevaga 27 000 allkirja, siis see on ikka väga muljetavaldav ja monitoorib rahva teatud hoiakuid väga hästi. Aga samas ei kohusta see valitsejaid mitte millekski, mis omakorda suurendab ju lõhesid ja rahulolematust ühiskonnas ja võimu võõrandumist

Aitäh! Ma olen veendunud rahva otsustamise ja rahvahääletuste pooldaja. Ma olen täiesti veendunud, et just koos otsustamine loobki sidusat ühiskonda ja legitimeerib otsuseid

Ma arvan, et need künnised ja muud filtrid õnnestuks väga pädevalt sätestada, kui meil oleks see tahe, aga ma väga kardan, et koalitsioonil järjekordselt seda tahet ei ole.

Aitäh! Jälle väga asjalikud küsimused. Vastus on see, et põhimõtteliselt jah, pelgan küll. Aga poliitikud peavadki valijaid pelgama ja peavadki valijate soovi järgi käituma. Poliitikute kohustus ongi valijatele selgitada ja pidevalt selgitada seda, mida on vaja ja mida ei ole vaja. Sel juhul jääksid igasugused sellised avantüristlikud otsused ära. Samas

mis olid pigem teeseldud rahvaküsitlused, kui kusagile kaubanduskeskusesse pandi mingi tünn ja pärast arutleti selle üle, kas rahvas osales või mitte. Nüüd on küsimus selles, kuidas sa näed sellist korrektset reeglistikku, et kõik oleks kaasatud – küllap siis tegu on samasuguse nähtusega nagu mõned kohaliku omavalitsuse valimised –, et reeglistik oleks korras, et info jõuaks kõigini. Šveitsis on võimalikult korrektne ajakiri tehtud selle jaoks. Palun hajuta neid hirme, et tuleb Tallinna küsitluse tüüpi rahvaküsitlus ühes kaubanduskeskuses.

Ma ütleksin, et üks inimeste klikk, kelle parteiline kuuluvus on sotsid ja Keskerakond, terroriseerib näiteks praegu kõiki Tallinna liiklejaid oma arulageda liikluskorralduspoliitikaga. Nii et see ei ole sugugi seotud ainult võimalike rahvaküsitlustega. Ma arvan, et rahvaküsitlus selles küsimuses sunniks, vastupidi, kohalikku omavalitsust täiesti teistmoodi lahendusi välja pakkuma, et liiklust Tallinnas lahedamaks teha.Aga mu teema on hoopiski muu. Meil mingisuguses algvariandis on olemas ju ka rahvaküsitlus, kui me räägime nendest niinimetatud kaasavatest eelarvetest, mida nii mõneski omavalitsuses on praktiseeritud ja mis selgelt näitavad, kus kohalikud elanikud tahaksid näha teatud investeeringut. (Juhataja helistab kella.) Kas see on positiivne näide või mitte? Aitäh,

Tartus – kui ma nüüd õigesti mäletan, aga suurusjärk on küll õige – lubatakse armulikult Tartu elanikel hääletada 0,2%

Aga kuidas vältida seda, nagu praegu meil Eestis on juba mõnes kohas juhtunud? Nursipalu on ehe näide, eks ole. Ka Saaremaal minu teada kohalik omavalitsus korraldas kaasamise nimel rahvaküsitluse tuuleparkide teemal.

ja kõike, mis on sellega seotud. Kuigi rahvahääletusel kogukond on vastu, saab keskvalitsuse seadusega neist ikkagi üle sõita. Kuidas seda vältida?

rahvahääletust. Mulle tundub, et paljuski on asjade selline käik olnud tingitud sellisest alushoiakust, mille kohaselt peetakse rahvast liiga rumalaks, et riigielu küsimuste otsustamises kaasa rääkida, mistõttu kõik otsused tuleb teha rahva eest sellistel väga tarkadel, kompetentsetel, erudeeritud inimestel, keda leiab näiteks Riigikogust. Kuidas teie sellesse argumenti suhtute, et rahva enamus, rahvas üldiselt on liialt rumal, et riigielu küsimusi otsustada, antud eelnõu kontekstis?

alates 1995. aastast on Šveitsis toimunud 211 korda rohkem rahvahääletusi kui Eestis, sellepärast et Šveitsis on neid toimunud 211, aga Eestis 1. Ega see väga keeruline tehe ei olnud.

et ega rahvas ei suuda pädevaid otsuseid teha, et küll meie suudame paremaid teha. Seesama alushoiak on praegu ka see, millega võimulolev valitsus nii-öelda devalveerib pidevalt ka parlamendi osatähtsust, parlamendi tähendust. Kui me arvame, et

Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Teen siinkohal väikese kokkuvõtte põhiseaduskomisjonis räägitust. Põhiseaduskomisjon kogunes seda eelnõu arutama teisipäeval, 12. septembril

Nii nagu siin just äsja lõppes Jaak Valge sissejuhatav arutelu, oli see ka samamoodi põhiseaduskomisjonis.

See oli ka lühikene sissejuhatus Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Pidades silmas hilist õhtutundi, teeme selle kõne nüüd kiirelt ja kompaktselt ja keskendumegi üksnes ühele ainsale punktile. Nimelt sellele, et ultimatiivselt hääletame me selle eelnõu üle otsustades mitte lihtsalt selle eelnõu üle, vaid tegelikult ka selle üle, kas me tahame, et Eesti oleks demokraatlik riik üksnes deklaratiivselt või ka reaalselt.Teatavasti Teatavasti ei ole, nagu ma ühes täna peetud kõnes juba esile tõin, Eesti rahval enam elementaarseid demokraatlikke õigusi, mis olid ette nähtud nii 1920. kui ka 1933. aasta põhiseadusega. Meil ei ole õigust valida endale riigipead, meil ei ole rahvana õigust algatada parlamendis seaduseelnõusid. Meil ei ole rahvana õigust enam algatada rahvahääletusi. Nagu me mõnda aega tagasi rääkisime, on ka parlamendivalimiste süsteem raskelt puudulik, kuna e‑valimiste tõttu ei ole see ei jälgitav ega ka kontrollitav.

Ma lõpetan sellega, millega ma alustasin: palun näitame selle hääletusega, et me tahame, et Eesti oleks demokraatlik riik mitte üksnes sõnades, vaid ka päriselt. Aitäh!

Katkestan hääletuse. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus. Palun vaikust! Palun mikrofon Kalle Grünthalile.

Head ametikaaslased! See vastab tõele tõesti, et kui on hääletus ja hääletus kestab, siis saalis peab olema vaikus. Nii et see on täiesti õige tähelepanek. Aga proovime uuesti. Ei tea, kindlasti on mõnikord ka neid mõtteid ju, ei ole nii, et kunagi pole ühtegi mõtet. Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 77 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt 40, vastu 17 ja erapooletuid ei ole, on eelnõu 77 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.